Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom. Točka dnevno reda: - Izvješće Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2021. godini Podnositelj je glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske, temeljem članka 72. Zakona o Državnom odvjetništvu. Raspravu je proveo Odbor za pravosuđe. Vlada je dostavila mišljenje. Prije nego što poštovana glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek obrazloži izvješće imamo nekoliko zahtjeva za stankom. Prva ne redu je kolegica Orešković. Izvolite. Zahvaljujem. U ime Kluba tražim stanku u trajanju od 10 minuta radi konzultacija. Naime, osobno smatram da još od slučaja Lex Agrokor i famozne skupine Borg koju je Andrej Plenković dirigirao, pa preko čitavog niza ministara uhvaćenih u korupcijskim aferama koje je Andrej Plenković osobno izabrao a potom branio rukama i nogama, upravo on alfa i omega svih korupcijskih afera. I upravo iz tog razloga sva žestina oporbenih kritika i napada treba biti usmjerena prvenstveno prema njemu a i prema njegovoj vladajućoj većini, jer Ustav kaže da niti jedan zastupnik nema obvezujući mandat i nije dužan slijediti stranačku stegu već poštivati Ustav i zakone Republike Hrvatske. Pa ako je razina korupcije pod Vladom Andreja Plenkovića, njegove parlamentarne većine dostigla te razmjere da ovdje nema savjesti i odgovornosti da se koruptivna vlast smijeni onda bi oporba trebala tražiti prijevremene izbore. Mi smo danas nezadovoljni činjenicom što Državno odvjetništvo nije promptno reagiralo na medijske objave koje govore o tome da je afera Omega i Softver došla i pokucala i na Plenkovićeva vrata. Osobno me ne bi zadovoljilo niti da je USKOK već podignuo optužnicu jer bi se pravosudni epilog te situacije odvio tek za nekoliko godina. A što bi Hrvatska bila do tada? Natopljena korupcijom taman toliko koliko je i sada. Zato pozivam prije svega kolege iz oporbenih klupa da u ovom Izvješću glavne državne odvjetnice traže sve opisane anomalije i slabosti sustava i da se redom za govornicom obvežemo da će upravo to biti ono što ćemo rješavati u mandatu koje dolazi nakon ovoga. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zahvaljujem. Stanka je odobrena. Sada će obrazložiti stanku kolegica Selak Raspudić. Izvolite. Tražim stanku u trajanju od 10 minuta u ime Kluba Mosta. Gospođo Hrvoj Šipek doista mislim da vam nije lako. Velike su želje HDZ-a. Vaši su stolovi manji od vaših ladica. Međutim, imajući to sve u vidu, ipak nekoliko pitanja se ovdje probija i ostaje neodgovoreno a mislim da bismo u njihovom svjetlu trebali nastaviti ovu raspravu. Prvo je od njih svakako kako raspravu i poziv na raspravu o ovom Izvješću koje kasni, jer nas je HDZ-e zatočio u vremenu i prostoru raspravama u Hrvatskom saboru shvaćate kao pritisak, a direktan poziv Andreja Plenkovića kao topli razgovor i poticaj na kvalitetnije daljnje djelovanje? Kako vam je 3 milijuna poruka previše da biste u njima pronašli stanovitog AP-a nekoj drugoj tajanstvenoj osobi očito je on ipak zasjao u tom moru poruka, a istodobno sami kasnije tvrdite da je to sve USKOK već obradio? Ako je doista obradio, a vama je taj broj poruka previše zašto niste osobe koje se spominju u tim porukama pozvali na razgovor? I u konačnici možda kao podsjetnik, možda kao pitanje znate li, jeste li doista svjesni činjenice da po članku 303. Kaznenog zakona vi osobno možete odgovarati što niste sukladno europskoj legislativi predali na vrijeme slučaj Žalac OLAF-u, nego ste to učinili tek kada je to Ured europskog javnog tužitelja od vas tražio? I ako ste doista svjesni te činjenice hoćete li barem sada reagirati u slučaju AP-e na vrijeme da vas i takav kazneni prohod potencijalno u budućnosti ne obuhvati? Željko (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam lijepo. Tražimo stanku u ime Kluba Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 minuta kako bi poštovanoj i glavnoj državnoj odvjetnici dali do znanja, a i hrvatskoj javnosti, svim kolegicama i kolegama da je ova rasprava naravno zakašnjela o Izvješću … raspravljamo u 2023. Ali ono što želimo kao Hrvatski suverenisti posebno istaknuti danas aktualno da se ne referira na sve kolegice i kolege koji će govoriti o aktualnostima političkim, ja i u ime Kluba želim reći da morate danas dati odgovor na pitanje što činite kako bi se slijedom naših pravnih propisa, međunarodnopravnih obveza posebno o identitetu pravne norme optužnica protiv naših državljana u Zambija za strahovito teško kazneno djelo koje čak je opisano u našem Kaznenom zakonu članak 175. i osobito stavak 2. pokrenuo postupak u Hrvatskoj. Možda bi to bio jedan način da cijeli proces iz Zambije prebacimo u Hrvatsku, a da ujedno dademo do znanja našim političarima, prije svega ministru vanjskih poslova da ne propagira bijelu supremaciju i da ne vrijeđa zambijska tijela kaznenog progona protivno međunarodnim konvencijama, protivno Povelji Ujedinjenih naroda? Na taj način nas Hrvate sve dovodi u pitanje da smo dikriminatori. Stanka je odobrena. Sada će stanku obrazložiti kolegica Nađ. Izvolite. **Nađ, Vesna (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem. U ime Kluba Socijaldemokrata tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bi se dodatno konzultirali i ukazali hrvatskoj javnosti na činjenicu da na … pravosudnog sustava sustava nije oštetio samo potres, nego i crvotočina korupcije koja kulja iz najviših vrhova izvršne vlasti. Državno odvjetništvo i glavna državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek ne može se izvući iz ovog živog blata koruptivnih afera koje na dnevnoj bazi nalaze svoje mjesto u dnevnim tiskovinama i na portalima i to zahvaljujući samoistraživačkim novinarima. Iako su dužnosnici i službenici u DORH-u i USKOK-u odradili nesumnjivo velik broj predmeta unatoč lošim prostornim i financijskim uvjetima, kada su nedostatna sredstva čak i za plaćanje vještaka i stručne literature, informatičke opreme, DORH i USKOK u svoju mrežu nije uspio uloviti krupne ribe umočene u blato korupcije već samo sitne srdelice. Zato je smiješan zaključak Vlade od jučer u pozitivnom mišljenju na ovo Izvješće da citiram, situacija u kojima je došlo do povrede zakonskih odredaba o tajnosti izvida i nejavnosti istraga treba temeljito ispitati. Da ne povjeruješ vlastitim očima i ušima. Zar Vlada u ovom zaključku ne bi trebala pokazati bar malu dozu srama i samokritičnosti i volje da se prestane sa koruptivnom praksom u njihovim redovima. Ništa, ni glasa. Zato glavna državna odvjetnice Zlata Hrvoj Šipek, ako ne počistite sve krupne ribe iz tog koruptivnog mora, DORH i USKOK će postati predmet sprnje, a i vi zajedno s njima. Hvala lijepa. Stanka je odobrena. Kolegice Benčić, izvolite. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem se. U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bismo zapravo još jednom podcrtali o čemu danas imamo raspravu. Osobno bih željela da danas imamo raspravu ne samo o stvarima koje stoje u Izvještaju o radu DORH-a, nego i onim stvarima koje možda nisu dovoljno naglašene, a tiču se cjelokupne institucije, uvjeta rada i institucionalnih kapaciteta da se DORH nosi sa onime što zapravo ovaj Dom najviše zanima, a to jesu ona kaznena djela koja su vezano uz korupciju i to političku korupciju, kao i niz drugih kaznenih djela koja se vežu zapravo za odgovornost države ili najviših državnih dužnosnika. Kada smo bili na Odboru, ja sam istaknula da je evidentno iz presuda Europskog suda za ljudska prava da DORH ili ima manjak kapaciteta ili volje za procesuiranje, dakle vođenje istraga u onim slučajevima u kojima je s druge strane, dakle odgovorna država. Tako je bilo, primjerice, i u slučajevu male Madine Hussiny, koja je nesretno poginula na granici prije nekoliko godina i za koju nije provedena efikasna istraga. Europski sud za ljudska prava rekao je upravo to, da DORH nije proveo efikasnu istragu. Tako je bilo i u nekoliko drugih slučajeva. O efikasnosti istrage i mogućnosti kapacitetima DORH-a ovdje stalno govorimo i kada se radi o koruptivnim kaznenim djelima koje uključuju i najviše državne dužnosnike. I ja moram reći da bez obzira na to što znamo da imamo veliki broj predmeta i veliki broj slučajeva, velike ribe moraju imati prioritet, a to je ono što u ovom Izvještaju i u vašem izlaganju na Odboru nažalost nismo vidjeli. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Grbin, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** U DORH-u radi velik broj ljudi. Velik broj pravosudnih dužnosnika, ali i drugih. I velika većina njih odgovorno radi svoj posao, ali poštovane kolegice i kolege, glavna državna odvjetnice, ne možemo, ne možemo u isti red stavljati kazneno djelo krađe, kaznena djela počinjena u prometu sa onime što rastvara tkivo naše države, našeg društva. A to je korupcija. Korupcija na najvišem državnom nivou. Ne ide. I da, vi možda jeste uspješni u situacijama kada se proganjaju krađe, da. To je dobro, to je bitno, ali ovo je ključno za funkcioniranje države i našega društva. Što dijeli one države koje se doista smatraju demokracijama od onih koje to nisu, koje bi to željele biti ili fingiraju da to jesu? Pa dijeli ih to što kada u ovim prvima zateknemo predmet u kojem piše AP, taj predmet ne završava u ladici. Predsjednik SAD je vjerojatno jedan od najmoćnijih, ako ne i najmoćniji čovjek na planetu, ima najveće ovlasti. U svojim rukama ima najopakije poluge, prošlog tjedna FBI je pretraživao njego stan. Da li je Biden s tim imao problem? Nije. Rekao je da je to zadaća FBI-a i da to oni moraju činiti. Mi u Hrvatskoj do toga još nismo došli, a za to velika odgovornost leži na vama. Slučaj Žalac je završio u ladici dok ga iz nje nije izvukao europski javni tužitelj. Zar mi moramo čekati na mig iz Bruxellesa da u Hrvatskoj počnemo obračun sa onime što ne valja? Nismo li to prevazišli? Hvala. Stanka je odobrena. Kolega Habijan, izvolite. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani predsjedniče HS-a, poštovana glavna državna odvjetnice, državni tajniče, kolegice i kolege. Molim stanku u ime Kluba zastupnika HDZ-a kako bi još jednom naglasili jednu važnu činjenicu, a to je da danas u ovom HS-u u ovoj raspravi bi bilo dobro da pokažemo tko je to. Da pokažemo tko drži do samostalnih i neovisnih institucija, a s druge strane, tko je taj koji vrši eklatantan pritisak na neovisne i samostalne institucije. Kaže kolega Grbin, što dijeli države i gdje je tu razlika. Razlika je upravo u tome što ako gledate što govori vladajuća većina, govori i daje samostalnim i neovisnim institucijama da rade svoj posao. S druge strane, imamo oporbu koja kaže i danas u ovoj raspravi, mi smo nezadovoljni što DORH nije reagirao na medijske natpise. Na Odbor za pravosuđe kažeju zastupnici, procesuirat ćemo vas, glavna državna odvjetnice, saborska zastupnica u medijskom istupu kaže, pritisnut ćemo državnu odvjetnicu. Je li to država u kojoj, kolega Grbin, želite živjeti ili želite državu u kojoj će te institucije biti samostalne i neovisne? Ako već ne vjerujete vladajućoj većini, ako već ne vjerujete nama u HDZ-u, onda valjda vjerujete europskim institucijama na koje se pozivate. Nadam se da ste pročitali izvješće Europske komisije o vladavini prava za 2022., nadam se da ste pročitali izvješće GRECO-a što kaže o korupciji u Republici Hrvatskoj, nadam se da ste vidjeli zadnje izvješće Transparency Internationala o percepciji korupcije u Republici Hrvatskoj. I kolega Grbin i svi oni koji stalno govorite o nekim predmetima koji su negdje u ladici, izvidi, pred istražne radnje sukladno članku 206f. Zakona o kaznenom postupku su tajni. To što slijedite put vašeg političkog mentora Milanovića koji je rekao da kao premijer je bio upoznat sa svim tajnim izvidima to je vaš problem i dovoljno govori o vama. Hvala. **Jandroković, Gordan Povrijeđen je članak Pa to svaki put me pitate i ja vam kažem svaki put da. Dakle, kolegica Orešković, kolega Deur, kolega Mažar, kolega Grmoja, kolegica Murganić, Tramišak, Radolović, Milanović-Litre i Peović. Dakle, molim vas da vodite o tome računa. Izvolite sada, oprostite što sam vas prekinuo. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Silom prilika ću morati promijeniti ono što sam mislio reći, ukazati da ste vi povrijedili članak 240. koji se odnosi na pitanje oduzimanja riječi. Oduzimanja riječi se radi za temu o kojoj se raspravlja, ne za čitav dan. Ne možete povezivati, jučer ste i moram reći da smo svi bili zadovoljni kad smo to čuli jasno svim kolegama kojima ste izricali treću opomenu rekli da se ona odnosi do kraja glasanja. idete sa praksom koja nije točna. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dakle, kad dobijete tri opomene po jednoj točci onda više ne možete po toj točci govoriti, a ako dobijete u idućoj točci opomenu onda taj dan gubite pravo govora. Kad imate dvije opomene, a u idućoj dobijete opomenu onda ne možete govoriti po toj točci ali ostaje u Saboru. Dakle, to je praksa koju smo koristili svo vrijeme. ako ste nezadovoljni obratite se Odboru za Ustav, poslovnik i politički sustav. To sam već u više navrata kazao. Nitko do sada to nije učinio.

A vi ste prije bili, dobro. Kolega Bauk sačekajte. **Sačić, Željko (Hrvatski suverenisti)** Hvala vam. Naravno ja nemam danas opomena, mogu govorit što hoću. Članak 238. prijavljujem na gospodina habijana, našeg kolegu uvaženog pravnika koji je sve nas omalovažio, znači govoreći da mi radimo pritisak neosnovani na Državno odvjetništvo, mi znači saborski zastupnici samo želimo ukazati hrvatskoj javnosti i gospođi glavnoj državnoj odvjetnici da mora raditi svoj posao ma tko bio ispred nje. Sačić./… I ovo naravno nije za opomenu, to se slažete? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Zato ćete dobiti opomenu. Dobili ste opomenu. Naravno ovo je bila replika. Izvolite kolega Bauk. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Isto se radi o članku 240. ja sam se u tri navrata po ovoj temi obraćao Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav nakon što sam najavio da ću to napraviti i još ni jedna sjednica nije sazvana jer su me svaki put odbili iz formalnih razloga o kojima nisam htio dalje javno polemizirati. utječete na predsjednika Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da po ovome što će kolega Grbin napisati sazove sjednicu pa da tu onda stvar riješimo i o tome glasamo u Saboru kako se već glasa. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Dobro. Utjecat ću na predsjednika odbora. Kolegice Glasovac, izvolite. Poštovani predsjedniče hrvatskog sabora. Smatram da ste vi povrijedili članak 236. kada ste izrekli kolegi Grbinu prvu opomenu. Naime, on je u skladu sa Poslovnikom upozorio na pogrešno tumačenje članka 240. čime nije ni na koji način povrijedio Poslovnik niti je govorio o nekoj temi koja nije predmet rasprave.

Javlja se netko tamo kolegice Peović? Netko je dizao neku pločicu. Ništa, dobro. Onda smo prošli ovaj uvodni dio, pa ću sad pozvati poštovanu glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek da predstavi Izvješće glavnog državnog odvjetnika. Izvolite.

Dajte se smirite! Imaju jasan naputak kolegice i kolege. Jedan iz oporbe, jedan iz vlasti, jedan iz oporbe, jedan iz vlasti. To smo isto puno puta prošli. Izvolite državna odvjetnice. Hvala. Dakle, da krenem ispočetka. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici pokušat ću u svom izlaganju iznijeti najvažnije podatke o radu državnih odvjetništava iz izvješća za 2021. godinu. U izvješću je dan detaljan prikaz rada državnih odvjetništava kroz indikatore učinkovitosti, kvalitete koje primjenjuje i Komisija za učinkovitost pravosuđa Vijeća Europe, a na temelju kojih se prati i rad sudova. U Republici Hrvatskoj su ustrojena ukupno 42 državna odvjetništva računajući USKOK u kojima su državno odvjetničku dužnost obnašala 42 državna odvjetnika i 592 zamjenika što je čak 162 zamjeničkih mjesta manje od odobrene sistematizacije. U 21. godini nije bilo zapošljavanja novih vježbenika pravne struke. Kada se pogleda dobna struktura dužnosnika jasno je da to nije dobro jer je čak 48% dužnosnika starije od 50 godina. Državni odvjetnici i zamjenici sudjeluju na brojnim edukacijama bilo kao polaznici ili edukatori stručnim usavršavanjem kroz Pravosudnu akademiju, Državnu školu, ali i na brojnim edukacijama i radionicama Europske pravosudne mreže, studijskim boravcima na Europskom sudu za ljudska prava, Europskom sudu u Luxemburgu. U 21. godini u Državnom odvjetništvu se radilo na ukupno 552 tisuće predmeta. Strukturu čini 227 tisuća novih predmeta što je 6,5% više nego godinu dana ranije. Nastavljen je rad na 268 tisuća neriješenih predmeta i na 457 tisuća predmeta koji su bili u postupku pred sudovima i javnopravnim tijelima. U kaznenim predmeta riješeno je 104 tisuće predmeta, provedeno 45 tisuća dokaznih radnji od kojih je 24 tisuće provelo Državno odvjetništvo dakle, 53% dok su druge povjerene policijskim istražiteljima i vještacima. Zastupano je na ukupno 61 tisući 600 rasprava i ročišta. Uloženo je 2 tisuće 900 žalbi. Ako znamo da je u kaznenim odjelima radilo ukupno 448 rješavatelja onda proizlazi da je svaki od njih u 220 radnih dana riješio 232 predmeta, proveo 54 dokazne radnje, zastupao na 137 rasprava i ročišta i uložio 7 žalbi. U građanskim i upravnim predmetima 257 rješavatelja zastupalo je na ukupno 23 i pol tisuće rasprava od čega je 6 tisuća 700 rasprava ili gotovo 30% održano izvan sjedišta Državnog odvjetništva. Riješilo je 78 i pol tisuća predmeta. Uložilo 3 tisuće 800 redovnih i izvanrednih pravnih lijekova. Iz toga slijedi da je svaki rješavatelj riješio 306 predmeta, zastupao na 91 raspravi, uložio 15 pravnih lijekova u 220 radnih dana. Nadam se da sam vam ovime bar malo vizualizirala opterećenje državnih odvjetnika i zamjenika. Opterećenje, niske plaće, dugotrajno školovanje, pravosudni ispit, državna škola tako da općinski zamjenik može postati ako ima sreće između 30-te i 35-te godine života za koju plaću pri čemu nema ni moralnu, ni materijalnu satisfakciju, za 1 sat dežurstva dobije oko 2 kune neto, a onda čita i sluša kako smo nesposobni, neznalice, korumpirani, pod utjecajem ovih ili onih. I zato nam se sve manje ljudi javlja na oglase. Državni odvjetnici odlaze. Nitko se ne javlja na oglas za državnog odvjetnika koji uz posao državnoodvjetničke uprave mora raditi i na predmetima i odgovarati za rad svakog zamjenika, a tko ima sreće odgovarati i za rad i odluke državnih odvjetnika koji su radili prije njega. Konačno i anketa provedena na Pravnom fakultetu u Zagrebu pokazuje da je interes studenata za rad u pravosuđu sve manji. Kroz godinu je riješeno 227 i pol tisuća predmeta više nego 20. i zadržana je 100%-tna ažurnost i nastavljen pozitivan trend smanjenja broja neriješenih predmeta. Podaci informacijskog sustava našeg pokazuju da se u postupku pred sudovima i javnopravnim tijelima vodilo 457 tisuća predmeta, a ostalo je neriješeno 254 Ovaj podatak ističem zbog toga što se zbog mjera koje poduzima Ministarstvo pravosuđa i uprave intenzivira rad sudova, zakazuje se sve veći broj rasprava što Državno odvjetništvo sa postojećim kapacitetima već sada teško može pratiti. Iduće godine će biti još teže i realno je za očekivati da će doći do zastoja, jer nećemo moći pokriti sve rasprave. Istodobno zbog velikog broja rasprava past će i broj riješenih državnoodvjetničkih predmeta ili konkretno kaznenih prijava, produljit će se trajanje istraga, da ne nabrajam dalje. Rad Državnog odvjetništva se prati kroz indikator učinkovitosti i kvalitete. Oni se temelje na broju riješenih predmeta i broju rješavatelja koji su stvarno prisutni na radu. Analiza indikatora u prošlih 5 godina pokazuje da su državna odvjetništva na svim razinama zadržala visoku učinkovitost, jer je prosječna stopa ažurnosti 100% što znači da je broj riješenih predmeta jednak broju zaprimljenih. Ako se promatraju pojedine vrste vidjet ćemo određene razlike, ali one su logične s obzirom na složenost predmeta i različita pravila postupanja. Nešto o radu USKOK-a. komparativni prikaz rada kroz 5 godina. Međutim, za sagledavanje stvarne opterećenosti zamjenika ravnatelja treba osim primljenih predmeta uzeti u obzir i podatak od 4 tisuće 611 predmeta u kojima se vodi postupak pred sudom, a to je više od jednogodišnjeg priljeva predmeta ureda. Zastupanje optužbe pred sudom u ovim predmetima iziskuje vrlo veliki angažman i vrijeme osobito kad se ima u vidu da su optužnice u velikom broju tih predmeta podignute pred više godina. USKOK je naravno imao i kadrovskih problema, jer kao što je poznato 3 zamjenika ravnateljice su imenovana na dužnost delegiranih europskih tužitelja, a neprekidno je prisutan i nedostatak službenika i namještenika. Na kraju godine bez presude je ostalo tisuću 396 osoba, pa se nastavlja trend povećanja nepresuđenih osoba kojih je na kraju 2019. godine bilo Kada govorimo o radu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske možemo konstatirati da se broj predmeta od 2017. do 21. kontinuirano povećava i to zbog povećanog priljeva novih predmeta. U 2021. riješeno je 990 predmeta više nego u prethodnom razdoblju i smanjen je broj neriješenih predmeta, a stopa ažurnosti je 103%. Što se tiče financijskih sredstava za rad državnih odvjetništava u 2021. godini odobreno je 419 zaokružit ću 420 milijuna kuna što je 9 i pol posto manje nego u 2020. Nedovoljni iznosi odobrenih i doznačenih financijskih sredstava za sada se nisu znatnije negativno odrazili, utjecali na zakoniti rad zahvaljujući tome što Državna odvjetništva maksimalno racionalno koriste doznačena sredstva. Međutim i općinska i županijska državna odvjetništva ukazuju na to da nemaju dovoljno sredstava za intelektualne usluge posebno za troškove vještačenja bez kojih u značajnom broju predmeta nije moguće donijeti državno odvjetničku odluku. Također su veliki troškovi prevođenja pismena, prevoditelja i dokumentacije u predmetima međunarodne pravne pomoći. Odobrena sredstva u USKOK-u su bila dostatna za podmirenje svih nastalih obveza uključujući i odjela delegiranih europskih tužitelja koji su prema našem zakonu dio Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. On je započeo radom u drugoj polovici godine, a troškovi su iznosili 558 milijuna kuna od čega 390000 kuna čine rashodi za zaposlene službenike i namještenike. Nešto o radu kaznih odjela. U 2021. godini je nastavljen rast broja kaznenih predmeta, podneseno je 3% više kaznenih prijava protiv poznatih fizičkih i pravnih osoba i sa neriješenim prijavama u 2020. godini imali smo ukupno 53000. Što se tiče strukture počinitelja nema razlika biti u odnosu na raniju godinu. Riješeno je 37970 kaznenih prijava. Naravno u ovo nisu uključene kaznene prijave protiv maloljetnih osoba. 68% je riješeno donošenjem meritorne državno odvjetničke odluke, otvoreno je u 23% predmeta je otvoreno istraživanje ili je riješeno ustupom drugom državnom odvjetništvu, dok je 3,8% 3,8% riješeno spajanjem predmeta. Ostalo je neriješeno 12800 prijava, a to se odnosi uglavnom su razlozi u tome što su to prijave s kraja godine koje su s druge strane izvidi naloženi policiji ili drugim državnim tijelima ili je zatraženo provođenje vještačenja. U strukturi meritornih odluka povodom kaznenih prijava protiv poznatih osoba najzastupljenija su rješenja o odbačaju kaznene prijave čak 51%, zatim slijede optužnice 32%, rješenje o provođenju istrage 15,7%. Od sveukupnog broja podignutih optužnica državna odvjetništva su tijekom 2021. u odnosu na 44% osoba zatražile izdavanje kaznenog naloga. U strukturi kriminaliteta iz općinske nadležnosti najzastupljenije kazneno djelo protiv osobne slobode prijetnje, zatim kaznena djela protiv imovine. To su kaznena djela krađe, prevare, teške krađe, oštećenje tuđe stvari, a što se tiče pravnih osoba prijavljeno je 180 osoba više nego godinu ranije i predstavlja rast od 15%. Nadalje, u strukturi kriminaliteta brojčano se ističu kazneno djelo zlouporabe položaja ovlasti, kazneno djelo povrede djetetovih prava, izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu i prijevara u gospodarskom poslovanju. Broj kaznenih djela protuzakonitog ulaženja kretanja i boravka u Republici Hrvatskoj povećao se za 34 Što se tiče istraga vođeno je, istrage su vođene protiv ukupno 6826 osoba. Dovršeno je 65%, a podignute su optužnice protiv 84% osoba protiv kojih je istraga završena, a što je 11% više odnosno protiv 398 osoba je podignuto, osoba je podignuto više optužnica. Iz tabličnog prikaza je razvidno trajanje može se vidjeti trajanje istraga. U roku od šest mjeseci dovršeno je 76% istraga. U roku do 12 mjeseci 13% istraga. Svega 213 istraga ili 5,6% je trajalo do 18 mjeseci i imamo samo 182 istrage, odnosno 4,8% u trajanju duljem od 18 mjeseci. godine imamo trend povećanja optuženih osoba, pa su tako u 2021. podignute optužnice protiv preko 18000 fizičkih i pravnih osoba što je tri posto više nego u prethodnom razdoblju. Na početku 2021. godine pred sudom je bilo u radu 36000 optuženih osoba od čega u odnosu na 8375 optužna vijeća nisu donijela odluku o optužnici, a optužna vijeća nadležnih sudova donijele su odluke u ukupno 12300 osoba što je 16,8% manje nego godinu dana ranije. U isto vrijeme bez odluke o optužnici u izvještajnom razdoblju ostalo je 8918 optuženih osoba što je 21% više nego godinu dana ranije. Kvaliteta podignutih optužnica zadržana je na visokoj razini budući da je potvrđeno 97% optužnica. Što se tiče sudskih odluka kroz koje možemo cijeniti kvalitetu odluka Državnog odvjetništva onda vidimo da su sudovi donijeli ukupno 18900 sudskih odluka. Od toga je 21% presude sa kaznenim nalogom u odnosu na 4000 osoba i presude po sporazumu stranaka. Ove se presude donose bez provođenja rasprave, a čine ukupno četvrtinu sudskih odluka. Visoka uspješnost zadržana je i dalje, preko 85% je osuđujućih presuda. Imovinska korist je oduzeta od 866 osoba u ukupnom iznosu od 123 i pol milijuna kuna, a od toga se 45% vrijednosti odnosi na predmete USKOK-a koji su samo od 140 osoba oduzeli 55 milijuna kuna. Kad govorimo o vrstama kaznenih djela, ja ću samo izdvojiti neke, a to su ratni zločini jer moram naglasiti da se tu radi o kontinuiranom radu u zadnjih skoro 30 godina, na koji kontinuitet ukazuju i rezultati u '19. g. Govorimo o postupcima u kojima je ukupno kroz to razdoblje pokrenut, koji su pokrenuti protiv 3700 osoba, optuženo je 2100, bez obzira na vojnu ili nacionalnu pripadnost. U ovom trenutku imamo 594 osobe optužene bez presude. Unatoč znatnim poteškoćama oko pribavljanja dokaza, provjeravaju se sve kvalitetne informacije i ulažu značajni napori da se dođe do dokaza, a tako će se nastaviti i zajedno sa našim partnerima, policijom i SOA-om. U '21. zaprimljeno U '21. zaprimljeno je 35 novih kaznenih prijava zbog kaznenih djela ratnih zločina, optuženo 25 osoba, a donesene su presude u odnosu na 28. 4 osobe su oslobođene, tu smo uložili žalbe. Predmetima korupcije pa političke korupcije i organiziranog kriminaliteta posvećuje se posebna pozornost i u nju se ulaže puno truda, no kako se radi o složenim predmetima, rezultati se ne mogu očekivati preko noći, to više što je rad USKOK-a opterećen velikim brojem prijava koje su vrlo često neutemeljene što se vidi iz visokog postotka odbačaja. Radi se o prijavama građana protiv službenih osoba koje su nezadovoljne njihovim radom i odlukom te ih ocjenjuju nezakonitim i koruptivnim. Sve relevantne sumnje na korupciju se pomno proučavaju, ali USKOK i DORH nisu tijelo nadzora, općeg nadzora, što se prečesto zaboravlja. Kaznene prijave za koruptivna kaznena djela čine 71,5% svih primljenih prijava. U '21. je njihovo povećanje 7,5%. 87,18% je prijava za kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti iz čl. 291. KZ-a. Istrage su pokrenute protiv 404 osobe, 80% istraga se odnosi na kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevare u gospodarskom poslovanju te utaja poreza i carine. Zbog toga, zbog ovih kaznenih djela je bilo i najviše istraga. Na kraju godine, ostale su u radu istrage protiv 464 osobe, što je manje nego '20. Sudovi su donijeli ukupno 966 presuda protiv odraslih osoba i pravnih osoba, što je 7,5% više u odnosu na godinu ranije. Od toga je 79% osuđujućih. Na kraju je ipak ostalo bez presude 1780 osoba. Što se tiče rada na predmetima građansko-upravnih odjela, državna odvjetništva su primila ukupno 90, preko 92 tisuće novih zahtjeva, što je povećanje od 20%, od toga se 66% odnosi na sudske postupke, 4% upravne, a 29% na državnoodvjetničke predmete. Gledajući pojedinačno vrstu predmeta, uočava se porast broja zemljišnoknjižnih predmeta, što zapravo ocjenjujemo pozitivnim jer ide prema i vodi prema sređivanju zemljišnoknjižnog stanja i rješavanju imovinskopravnih odnosa. Nešto o izvansudskom rješavanju sporova. Od 2017. do '21. primljeno je ukupno 48 000 zahtjeva za mirno rješenje spora vrijednosti 45 milijardi u kojima su sklopljene 8402 nagodbe. Za navedeni broj nagodbi smanjen je broj sudskih predmeta, ako pokušate, pokušajmo izračunati koliko je sudaca rasterećeno radom na ovim predmetima, ako je jednom sucu okvirno mjerilo za rad jednog suca je 130 parničnih odluka, a mi smo riješili 8400 predmeta, pokušajmo izračunati koliko je to rasterećenje za sud. ukupnog broja podnesenih zahtjeva, RH je podnijela samo 12%, dok se 88% odnosi na zahtjeve drugih osoba prema Hrvatskoj. Što se tiče zastupanja pred inozemnim sudovima, izdvajaju se naravno, međunarodne arbitraže radi zaštite stranog ulaganja. Protiv Hrvatske se '21. g. vodilo ukupno 13 arbitražnih postupaka, ukupne vrijednosti predmeta spora 1,3 milijarde eura koji su pokrenuti u ranijim godinama. U ovim postupcima DORH koordinira rad, a dobili smo pravorijek u predmet Amlyn protiv Hrvatske kojim je odbijen zahtjev tužitelja za naknadu štete 81

replike. Prvi na redu je kolega Habijan, izvolite. u, na dnevnom redu vaše Izvješće za 2021. g. i očekujem jednu konstruktivnu argumentiranu raspravu. Doduše, malo budi sumnju ono što smo uvodno imali prilike čuti od strane oporbe, dakle gdje se selektivno vade određeni predmeti i mislim da bi bilo dobro poručiti isto tako, njima, da smo mi u Klubu HDZ-a za takvu borbu spremni, čisto da se zna, ali ja bih više volio da razgovaramo argumentiramo i da razgovaramo o vašem Izvješću za 2021. g. Obzirom na to da je vaša zakonska obveza, odnosno obveza po pozitivnim propisima da podnesete saborsko, upravo pred Saborom, ja ne bih rekao da je to neki vid pritiska, međutim, želim vas pitati da li vi kao glavna državna odvjetnica smatrate pritiskom ili osjećate pritisak kada vam netko od saborskih zastupnika kaže, pritisnut ćemo vas ili kad vam kaže biti će procesuirani? Dakle da li vi osjećate pritisak u tom? Hvala. **Jandroković, Očito je moja izjava koju sam ja pojasnila na kraju izlaganja na Odboru za pravosuđe pogrešno shvaćena i ja ću ponoviti. Meni je zadovoljstvo imati priliku u Saboru upoznati saborske zastupnike sa radom, obvezama i opterećenjima DORH-a. To ni u kom slučaju ni na koji način niti smatram niti može biti biti pritisak na državno odvjetništvo. Međutim izjave, javni nastupi saborskih zastupnika ili drugih javnih osoba su direktno u suprotnosti sa zapravo odredbom čl. 6. Zakona o državnom odvjetništvu koji kaže da je zabranjeno utjecati, koristiti osobni utjecaj, javne istupe u medijima kako bi se u odnosu na i komentirati kaznena djela za koja se progoni po službenoj dužnosti. izvolite. **Glasovac, Sabina (SDP)** Poštovana državna odvjetnice, vaš rad u 2021.g. sigurno je obilježilo uhićenje bivše ministrice Regionalnog razvoja i fondove EU i bivše članice predsjedništva HDZ-a gđe. Gabrijele Žalac. Na temelju istih činjenica europski javni tužitelj je 2021.g. pokrenuo istragu iako je bio osnovan tek u lipnju taj ured te iste godine. Na temelju tih istih činjenica iako ste počeli izvide 2019.g. vi do te 2021.g. niste učinili apsolutno ništa, točnije službenom bilješkom ste ustanovili da nema osnova u počinjenju kaznenog djela. E sad europsko javno tužiteljstvo je pokazalo i poslalo jasno poruku da su neovisni i da štite europski novac, a shvaćate li vi da vas plaćaju hrvatski građani

O predmetu Žalac je bilo puno govora, bila sam u saboru ovdje kada sam odgovarala na pitanja vezano za taj predmet i ja ostajem kod svih izjava koje su, koje su dosada dane. U onom trenutku kad sam bila u saboru bio je u tijeku nadzor detaljni nad radom USKOK-a u tom predmetu i rezultati toga nadzora su javno objavljeni. Da, došlo je do propusta zbog toga što se nije dostavilo, ali ni u kom slučaju se ne radi o namjernom i svjesnom prikrivanju i zataškavanju ovoga premeta. Na koncu konca pa to pokazuju i kasnije optužnice koje su podignute protiv iste osobe. **Krstulović Opara, Andro (HDZ)** Hvala lijepo g. predsjedniče. Uvažena gđo. državna odvjetnice, svjedoci smo stalnih lažnih političkih optužbi, pa čak i u ovome domu, no što sa političarima, lažnim podnositeljima lažnih prijava, s onima koji u cilju difamacije političkih protivnika lažno prijavljuju i zauzimaju vaše vrijeme i resurse, a nakon što svi ustanovite da su te prijave lažne i neutemeljene oni ne snose nikakve odgovornosti. Nemojte mi spominjat čl. 304. KZ jer on se ne bavi sa lažnim optuživanjem od strane lažnih političara. To govorim iz vlastitog iskustva jer sam zbog dvije lažne kaznene prijave snosio osobne neugodnosti i boli, kao i moja obitelj, zbog difamacije od strane političkih protivnika. Oni su danas vlast, a nikakvu političku odgovornost, niti kaznenu odgovornost nisu snosili zbog lažnog prijavljivanja. **Jandroković, Nažalost s obzirom na stipulaciju i bitna obilježja kaznenog djela davanja lažnog iskaza potrebno je dokazati namjeru, a to je nešto što je jako teško. Međutim činjenica je da iz svega onoga s čim se svaki dan suočavamo u predmetima, od javnih osoba, političara, pa do običnih građana, podnose se kaznene prijave i zapravo se one koriste bilo u političkoj borbi ili zbog gospodarskih interesa. Nažalost dokaza za pokretanje nekakvih postupaka protiv njih odnosno kaznenog postupaka nismo imali, hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Penava, izvolite. **Penava, Ivan (DP)** Poštovana glavna državna odvjetnice, ne znam jeste li svjesni da dok razgovaramo vaše kolege u Americi, javni tužitelji provode pretrese domova Joea Bidena, predsjednika SAD-a, ali jednako tako i Donalda Trumpa, bivšeg predsjednika SAD-a iz različitih političkih opcija. Nažalost imam dojam da odvjetništvo u kojem ste vi na čelu i dalje dvoji tko je AP iz afere softver i dalje ne zna tko je šef iz afere vezano za zapošljavanje u Hrvatskim šumama, pa ja toplo preporučam vama, ali i cjelokupnoj naciji da uzmete jednu dobru knjigu, zove se „Zašto nacije propadaju“ brzo će vam postati razvidno i kristalno jasno da upravo zbog te razlike u postupanju nas u Hrvatskoj i naših partnera u SAD-u Hrvatska propada i nažalost sve je sličnija bivšoj Jugoslaviji i Rusiji nego SAD-u, hvala. Uvaženi zastupniče Penava, mi prije svega moramo znati razliku između pravosudnog sustava Amerike i pravosudnog sustava RH. To su dva potpuno različita sustava i primjerice ono zbog čega često se dolazi do zabune u javnom prostori u Americi je okrivljenik dužan govoriti istinu, u Hrvatskoj se okrivljenik može braniti kako god smatra kako je to za njega najpovoljnije, što znači može lagati, varati, podmetati, koristiti se svim sredstvima jer to odgovara njegovoj obrani, u Americi ne može i dok imamo ovakav pravni sustav i ovakav zakonodavni okvir mi radimo u skladu s njim. Hvala lijepo. Uvažena državna odvjetnice, iz predmetnog izvješća imamo jasan prikaz učinkovitosti rada državnog odvjetništva županijskih i općinskih državnih odvjetništava po pojedinim područjima. Izvješće obuhvaća prikaz stanja ljudskih potencijala i materijalno financijske uvjete za rad po pojedinim područjima djelovanja, ali unatoč svemu vidimo da se broj riješenih predmeta smanjuje, ali u vašem izvješću se spominje često vraćanje optužnica od strane optužnih vijeća. Stoga je moje pitanje k vama, kad bi se izmjenom ZKP-a omogućilo pravo žalbe državnom odvjetništvo, koliko bi vam to pomoglo u radu i koliko bi to ubrzalo rad?

jednog dijela odluka kojima se one vraćaju zapravo da nedostaju razlozi i nisu obrazložene. S druge strane nama su sudovi od Europskog suda za ljudska prava pa naravno preko Ustavnog i Vrhovnog suda nametnuli obvezu da naše, naše optužnice i odluke koje donosimo vrlo detaljno i iscrpno potvrđujemo dokazima, da ih obrazlažemo i to je jedan od razloga zbog čega su naše optužnice velike i opsežne što nam s druge strane se onda prigovara, a zašto toliko toga pa je to opterećenje za sud. Međutim, dok sudska praksa se u određenoj mjeri tu ne bude izmijenila i korigirala nama je jako teško promijeniti naš način postupanja, ali u svakom slučaju bilo bi puno, bilo bi nam puno jednostavnije gubilo bi se manje vremena. **Jandroković, Glavna državna odvjetnice, dva pitanja. Prvo, jeste li svjesni veličine svog propusta u trenutku kada niste OLAF-u proslijedili dokumenta glede samoga predmeta Gabrijele Žalac gdje vam jasno stoji u Članku 8. Odredbe EU 883/2013 da ste dužni sami bez da je to u tijeku poslati OLAF-u te dokumente ako je to u financijskim interesima ili protiv štete financijskih interesa EU. Držali ste taj predmet u svojoj ladici minimalno 11 mjeseci, a znali ste za njega. I drugo moje pitanje. Hoćete li to isto napraviti sa ovom dokumentacijom i ovih 3 miliona poruka koje spominjete jel će vam isto trebati opet godine dok je europskom tužiteljstvu trebalo koliko. 4-5 mjeseci. odgovor. **Hrvoj-Šipek, Zlata** Uvaženi zastupniče Petrov, OLAF-u, OLAF nikada od Državnog odvjetništva u ovom predmetu nije tražio dostavljanje bilo kakve dokumentacije. Dokumentacija, o 11 mjeseci ne znam otkuda vam to s obzirom da je odluka o zatvaranju spisa donesena u siječnju ili veljači, ja sam stupila na dužnost u 5. mjesecu. U 6. mjesecu je USKOK obavijestio EPPO, dakle europskog tužitelja da ima spis i 28. srpnja je izdvojeni dio spisa dostavljen ovom koji je sačinjavao otprilike 101 dokument, registrator itd. Tako da veliki dio, najveći dio dokumentacije koji je bio potreban

ukratko i vrijeđate nas saborske zastupnike iz razloga što niste vi dostavili nego je EPPO tražio od vas. I to zato što je OLAF tražio od njega jer je OLAF dobio prijavu koju ste vi trebali poslati 11 mjeseci prije. Zašto 11 mjeseci prije? Zato što ste u srpnju 2020. na sastanku na kojem ste bili dobili obavijest o samoj dokumentaciji Gabrijele Žalac i niste to proslijedili nego je to na kraju 11 mjeseci …/Upadica: Kolega Petrov./… poslije od vas to tražio europski tužitelj. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Petrov ovo nije bila povreda Poslovnika, dobivate opomenu. Nije točno./… samo malo, ne možete odgovoriti. Kolega Petrov je prekršio isto tako Poslovnik, iskoristio je povredu Poslovnika da bi replicira i iznio svoj stav. Dajem mu opomenu i moramo nastaviti dalje. Vi se možete referirati u nekom u idućih odgovora na to što je on rekao. izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovana glavna državna odvjetnice kao što vidimo iz izvješća za 2021. godinu i po stopi ažurnosti i po pokazateljima uspješnosti prosječno je po rješavanju to 100% po predmetu stopa ažurnosti tako da vidimo da stalno se skraćuje vrijeme rješavanja predmeta i ustvari na onaj broj ljudi koji rješavaju broj predmeta napravljeno je ustvari i riješeno velik broj predmeta. Međutim, percepcija ne odgovara tom stanju brojki iz izvješća i zanima me da li smatrate da bi bolja i transparentnija i češća komunikacija od strane DORH-a prema javnosti utjecala na to da se poboljša percepcija javnosti. Također iz izvješća je vidljivo da je iako je primljeno 20-ak vježbenika u 2021. godini

Ja se doista mogu dijelom složiti sa vašom konstatacijom da naša komunikacija sa medijima i sa javnošću nije dovoljna. činjenica je da zapravo sve informacije koje se daju javnosti, daju se sukladno smjernicama i preporuka tijela EU. Mi smo pravosudno tijelo, moramo paziti na zaštitu osobnih podataka, moramo poštivati presumpciju nevinosti, ali isto tako voditi i posebno računa o probicima kaznenog postupka. Naime, objavljivanje neke informacije koja nije tajna, primjerice radnji koje se namjeravaju poduzeti može imati za posljedicu za to da će se uništiti dokazi, da će nestati određena dokumentacija. I uvažavajući interes javnosti za to, ja moram reći da mi cijelo vrijeme zapravo hodamo po jednom rubu obavijestiti, izvijestiti o tome ili ne izvijestiti s obzirom na rizike koje se s time izlažemo. **Jandroković, Zahvaljujem predsjedniče. Ja ću vas pitati nešto konkretno, ali nešto što nije pokriveno tajnom istrage i odnosi se upravo na 2021. na godinu o kojoj sada raspravljamo. Dakle, 2021. godine preuzet je predmet Žalac od strane Ureda europskog javnog tužitelja. U prosincu te godine iz Državnog odvjetništva poslano je priopćenje kojim smo saznali da je vezano uz primopredaju predmeta napravljeno jedno izvješće iz srpnja 2021. godine gdje vas zamjenik iz USKOK-a obavještava o svemu što je u tom predmetu napravljeno, zašto je predano itd. da ne ulazim u detalje. 2021. Državno odvjetništvo, dakle vi tvrdite da vi to izvješće niste vidjeli navodno da ste bili na bolovanju kad je došlo. Međutim, ovoga tjedna rekli ste nam na odboru da ste to izvješće sami zatražili. …/Upadica: Hvala vam./… Što je od toga dvoga istina, molim vas jasno odgovorite. **Jandroković, USKOK kad je donio odluku da zatvara rad na tome spisu jer nama osnove sumnje za pokretanje daljnjih procesnih radnji je dostavilo izvješće po čl. 74. DORH-u. U tom trenutku ja sam U tom trenutku ja sam bila prva zamjenica i izvješće je dostavljeno glavnom državnom odvjetniku. Sastanak koji se održao 17. srpnja je bio sastanak moj prvi dolazak u USKOK nakon imenovanja na kom smo razmatrali sve značajnije predmete koje USKOK ima, a osobito je bila naravno tada posvećena pažnja predmetu, Oni su tada izvijestili kratko i spomenuli ovaj predmet što sam ja u svemu onome u svim drugim informacijama koje sam dobila zaboravila, ali zbog toga i zbog vremena koje je bilo zatražila sam da se to izvješće ponovo dostavi. Oni su dostavili isto izvješće u prilogu koje je došlo u trenutku kad mene nije bilo nekoliko dana u uredu,

I vama ću kolega Beljak ako ćete tako zanimljivo govoriti dat sigurno koju sekundicu više da. Kolega Mažar izvolite. **Mažar, Nikola glavna državna odvjetnice. Evo sukladno indikatorima uspješnosti Komisije Vijeća Europe vidimo da u ovome izvješću koje je praktički vaše prvo cjelovito izvješće s obzirom da ste stupili na dužnost 2020.g. su pozitivni pomaci u svim smjerovima, dakle od ažurnosti rješavanja predmeta do trajanja predmeta koji su 2017. iznosili 141 dan, a sada su smanjeni na 65 dana. Na tragu toga je i moje pitanje vezano za rješavanje kaznenih djela ratnih zločina koji ne zastarijevaju i gdje vidimo da je u ovome izvještajnom periodu broj podnesenih kaznenih prijava praktički 100% veći nego godinu prije, dakle konkretno 35, isto tako iznijeli ste podatke vezano za optužene i osuđene osobe. S obzirom da i danas RH traga za 1.816 svojih nestalih osoba od čega je trećina vezano za područje i okolicu grada Vukovara molio bi da kažete što planirate u sljedećem periodu? **Jandroković, Gordan Što se tiče ratnih zločina naravno to je nešto što je teret cijeloj Hrvatskoj, a o području Vukovara neću govoriti, mislim nema potrebe ga isticati svi znamo što je Vukovar preživio. Ono što radimo, radimo kontinuirano i intenzivno pojačavamo zapravo suradnju sa i Ministarstvom hrvatskih branitelja, sa SOA-om, sa vojnim sigurnosnim službama, policijom i izdvajamo ljude koji rade na tim predmetima kako bi pokušali doći do što više dokaza. Nažalost, kako vrijeme ide dokaza je sve manje, a osobe protiv kojih bi se trebao pokrenuti kazneni postupak se zapravo nalaze izvan dosega hrvatskih hrvatskih vlasti izvan hrvatskog pravosuđa i ne možemo doći do njih i procesuirati ih. Na sreću Europski sud za ljudska prava je počeo mijenjat svoju praksu pa ponovo pod određenim pretpostavkama se mogu voditi …/Upadica **Beljak, Krešo (HSS)** Hvala lijepa. Gospođo Hrvoj Šipek, vi ste 2021.g. poslali tročlani sastav USKOK-a u grad Samobor na temelju prijave privatne osobe za uskraćivanje prava na pristup informacija što uopće nije vaš posao nego posao povjerenika, potrošili ste 10 radnih dana puta druga stvar koju ste napravili iste godine postupali ste po prijavi anonimne neparlamentarne političke stranke protiv mene osobno, koju su digli kaznenu prijavu pokrenuli ste preinačili to u prekršajnu prijavu koju ste izgubili na prvostupanjskom ročištu na što ste se žalili. Dakle, priča koju vi pričate svima nama da nemate dovoljno kapaciteta, dovoljno ljudi, dovoljno resurs je laž.

čuo sam tijekom rasprave od oporbenih kolegica da prvo na redu trebaju biti krupne ribe, pa vi ste dobili kompliment ustvari, vi ste bili tretirani kao veliki i važni. Molim vas da se držite vremena samo. Izvolite odgovor. Ja nikoga nisam poslala da istražuje vas i vaše postupanje, to je u nadležnost i o tome odlučuju zamjenici koji na tome rade o tome informiranju nadležne državne odvjetnike, doista ne znam o čemu se radi. Ali znam da se još uvijek žalba ne rješava da stoji već kolko dugo na Visokom prekršajnom sudu još uvijek nije o njoj odlučeno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo dalje. Povreda poslovnika. Kolega Beljak, izvolite. 238. ja vas nisam razumio što ste rekli. Ja vama nisam govorio protiv mene nego protiv grada Samobora, to sam vam govorio, dakle to vi niste znali. … da niste znali, ali ne možete reć onda da nemate kapaciteta i ne znam kakve žalbe se još razmatraju i što. Hoćete da vam dalje pričam? Da je protiv mene podnesena kaznena prijava za koju mene nikad niko nije zvao po političkoj osnovi kako bi se zaustavio rad političke stranke na najmanje četri mjeseca,

Hvala vam lijepa. Poštovana glavna državna odvjetnice. Danas smo imali prigodu čuti izjavu kolegice Ahmetović koja je danas izjavila kako HDZ sustavno, sustavno smanjuje sredstva zar rad državnog odvjetništva. To je doista jedna vrlo teška laž. Naime, proračun se planira na temelju projekcija državnog odvjetništva i na temelju iskazanih potreba zaista činjenicu da je u posljednjih pet godina su sredstva za redovno poslovanje DORH-a i to ona sredstva bez arbitraže kontinuirano rasla je li i to upravo prema prijedlogu DORH-a, dakle teze da država ne osigurava dostatna sredstva za rad DORH-a su zaista zlonamjerne i zaista promašene jer onako kako DORH predlaže tako se proračun planira i stoga vas molim za vaš komentar. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Prije odgovora imamo povredu poslovnika, kolegice Ahmetović izvolite. Hvala lijepa. Povrijeđen je čl. 238., kolegica zastupnica obmanjuje javnost jer ne spominje da je glavna državna odvjetnica potpisala zaključak kojim kaže da je potrebno osigurati državnim odvjetništvima potrebne materijalno financijske uvjete za rad kako bi se mogli učinkovitije suprotstaviti korupciji i organiziranom kriminalu. Pa ako vam glavna državna odvjetnica kaže da nema dostatnih sredstava financijskih …/Upadica onda je stvarno tužno da vi tvrdite suprotno. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Ahmetović dobivate opomenu, ovo je bila replika, a ne povreda poslovnika, svjesni ste i sami toga. Kolegice Bedeković, isto tražite povredu poslovnika. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Također smatram da je povrijeđen čl. 238. poslovnika. Naime, ako baratamo činjenicama onda ćemo vidjeti da je proračun DORH-a od 2019. do 2023.g. rastao za 34,80%, po godinama 2019. 2,2 milijuna kuna, 2020. 21,6 milijuna, '21. hvala vam lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Bedeković, ovo možete reći u replici, u pojedinačnoj raspravi, u ime kluba, zatražite stanku, ali nemojte sada tražiti to u okviru povrede poslovnika, dobivate i vi opomenu.

A pardon, da, da imamo odgovor, da izvolite. **Hrvoj-Šipek, Zlata** Činjenica je da materijalnih sredstava što se tiče troškova za plaće državnih odvjetnika i službenika i namještenika se osiguravaju u potrebnim iznosima, nije sporno. Materijalna sredstva u smislu opreme za snimanje i opremanje ovoga oni se nabavljaju preko Ministarstva pravosuđa, mi ih ne možemo izravno naručivati i tu smo došli u situaciju da zapravo oprema za koja je obaveza u kaznenim predmetima, nadamo se da će ove godine biti napravljena jer se, mislim nabavljena, ispričavam se, to nam je ministar rekao na zadnjem sastanku u ponedjeljak s obzirom da se radi o staroj opremi koja je još iz 2011. odnosno '9.g. kad je USKOK počeo sa snimanjima. Ista stvar je i sa automobilima, ali dobro to sad ide na financijski leasing, tako da to rješavaju državna odvjetništva sama. **Jandroković, Gordan Njemačkom kancelaru Scholzu državno odvjetništvo je izuzelo elektronsku korespondenciju zbog sumnje u pogodovanje u tzv. slučaju „CumEx“, francuskom predsjedniku Macronu je također zbog pogodovanja provedena racija u njegovom stranačkom uredu, Andrej Plenković je pak mjerna jedinica za pogodovanje i korupciju, on zapošljava rodbinu, kumove, utječe na odvjetničku komoru, kao i što omogućava apsurdno visoke odvjetničke honorare svojim razno raznim prijateljima i samozvanim znanstvenicima, kao što je to slučaj u arbitraži INA-MOL. Djelatnici i pripadnici MUP-a su me pak izvijestili da vi konstantno odlazite po upute kod Plenkovića, te se protivno propisima vaši posjeti Plenkoviću ne bilježe jer ulazite na stražnji ulaz u zgradu Vlade. Jeste li vi kao pravnica svjesni da činite kaznena djela jer štitite korupciju po nalogu Plenkovića? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Izvolite odgovor. **Hrvoj-Šipek, Zlata** Oprostite, ali to su puke tvrdnje, za to nemate dokaze, ja zaista to, mislim komentirati, to nije istina naprosto. povreda poslovnika. Molim vas, molim vas kolegice i kolege, povreda poslovnika kolegica Vidović Krišto. Čl.. 238., vaš odgovor nije odgovor i stoga je vrijeđanje cjelokupne hrvatske javnosti. Ovo nisu neozbiljne optužbe i dužni ste se na njih referirati, a moje pitanje se sastojalo od drugih relevantnih čimbenika na koje također niste dali odgovore, ja bih rekla pametnome dosta. Kolegice Vidović Krišto, dobivate opomenu, vi biste trebali argumentirati i dokazati to što govorite jer u protivnom je to ponovno klevetanje, ali na to smo se već naučili. Kolega Šašlin izvolite. Hvala g. predsjedniče. Poštovana gđo. državna odvjetnice, pa iz vašeg izvješća više nego jasno je vidljivo da se napravio odličan i velik napredak u radu državnog odvjetništva po svim segmentima, kako uskraćenju postupka, trajanja postupaka tako i u rješavanju broja postupaka itd.. Isto tako vidljivo je da su od strane ministarstva uložena dodatna sredstva potrebita za rad državnog odvjetništva, kao i kadrovsko jačanje odnosno ekipiranje ljudi u državno odvjetništvo. Kako onda i na koji način objasniti ove neosnovane optužbe odnosno napade oporbe nego željom da oni praktički kroz različita povjerenstva, kroz različita Antikorupcijska vijeća itd. preuzmu na sebe ulogu i istražitelja i tužitelja i sudaca, pa po mogućnosti i izvršitelja odnosno egzekutora. Pa ja to jedino tako mogu doživiti i jedino tako shvatit, evo hvala. Pa mislim da ono što sam i rekla pred neki dan pred ovom, mislim da je započela predizborna kampanja. **Mlinarić, Stipo (DP)** Hvala lijepo. Poštovana državna odvjetnice, evo da vam kažem za novoosnovani Centar dr. Ivana Šretera da će vam biti partner i da će vam poboljšati statistiku ovu koju imate za 2021.g. gdje imate 35 kaznenih prijava za ratne zločine. Evo sad vam ovdje kažem sutra u pola 11 u Gajevu 30 ću vam donijeti 2021. optužnice s imenima, s prezimenima, sa zapovijedima, dokumentaciju kompletnu imam, nabavio sam za razliku od kolege Mažara i ovih koji vole prigodno pričat, a 30.g. ništa nisu napravili, dobit ćete i kompletnu optužnicu za Operaciju Vukovar da vas poštedim što sam vidio u ovom vašem izvješću gdje uzimate parcijalno malo iz Dalja, malo iz Negoslavaca, malo sa Vuteksa, Hvala lijepo. Svaki partner i svaki dokaz koji nam može pomoći u rasvjetljavanju i procesuiranju ratnih zločina dobro došao. Ja sam sutra u uredu, bit će mi drago. vidljivo je da županijska državna odvjetništva kontinuirano zaprimaju sve veći broj predmeta, ali je dobro da se ukupan broj riješenih, neriješenih predmeta i smanjuje. Pojavili su se i novi izazovi tijekom proteklih godina kao što je npr. u Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću, a vezani su uz kaznena djela protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka u RH. To se odnosi na migrante iz trećih zemalja, ali i one koji im pomažu u prelasku granice i provozu provozu kroz teritorij RH, pa me zanima koje su specifičnosti i problemi s kojima se susrećete prilikom rješavanja odnosno obrade ovakvih kaznenih djela i koliko vas takvi predmeti usporavaju i opterećuju za sve ostale stvari koje Zlata** Hvala lijepo. Kad ste spomenuli područje Gospića onda ste spomenuli jedno od ja bi tako rekla meni naj, najtužnijih područja naprosto iz razloga iz što u državnom, Općinskom državnom odvjetništvu u Gospiću mi nemamo dovoljan broj ljudi i tamo se javlja skoro nitko ili se javljaju savjetnici sa sudova koji zapravo žele za 3 dana se vratiti u Zagreb, Karlovac ili neko drugo mjesto. Kolege se tamo suočavaju i zaista ulažu izuzetne napore. Ono što je najveći problem, kada se nađu osobe koje su ilegalno prešle granicu RH zapravo je najveći problem prevođenje jer dolaze ljudi, oni moraju biti ispitani, moraju biti upozoreni, ali dolaze ljudi iz različitih krajeva, različitih narječja i problem pronaći prevoditelja

predsjedavajući. Tražim stanku u ime Domovinskog pokreta radi konzultacija, a i da pojasnim svoje izrečeno u replici gospođi Šipek što se tiče Centra Ivana Šretera. Prvo pozivam sve kolege iz sabora da podrže tu inicijativu. To je zamišljen centra kao centar Simona Wiesenthala znači da se bavi ratnim zločinima nebitno s koje strane, ne po nacionalnosti nego po pravdi i po svjedocima, nažalost svakim danom ih je sve manje i manje, ali i po papirima, zapovijedima srbijanske strane koje posjeduje centar i na osnovu toga se i rade kaznene prijave. Vaše kolege kaznenjaci koji znaju kako se rade i što se može dobiti iz toga. htio sam samo reći da je ovo sramota jedna velika RH da nakon 30 godina se moraju ljudi sami organizirati, bez države, bez novaca, bez ičega da bi se odradilo nešto što je svima bjelodano bilo jasno još '91. godine pa do '95. da je Republika Srbija sa vrhom JNA izvršila agresiju na RH, porušila trećinu RH, 15 tisuća ljudi ubijano, 402 djece ubijano, na desetine tisuća ljudi je završilo po logorima, a mi nemamo optužnice za velike operacije koje je JNA vodila, a operacija se zvala Operacija Vukovar, vi to dobro znate da su je oni tako u svojim dokumentima vodili. Na primjer za Banovinu se zvala Operacija Žaoka

Nastavit ćemo sukladno Članku 293b., pa je na redu kolegica Mrak Taritaš. Izvolite. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna odvjetnice, naime ovo izvješće od 2021. koje danas raspravljamo, raspravljamo iz razloga što je na dnevni red stavljeno sukladno Poslovniku sa 30 potpisa oporbenih zastupnika. Taj, to izvješće je u Hrvatski sabor dostavljeno 2. svibnja 2022. godine. Imala sam prilike u medijima čitati, dakle nisam to od vas direktno čula o tome da oporba vrši pritisak na vas. Meni se čini da nije riječ o nikakvom pritisku jer mislim da je logično da izvješće koje dostavite i da je vaš interes da ono bude raspravljeno u saboru u najkraćem mogućem vremenu iz jednostavnog razloga što onda možete prezentirati svoj rad i možete relativno svježe prezentirati svoj rad. Pa vas lijepo molim ovo je prilika i da se vi osvrnete na to, meni se čini da bi bilo puno korektnije da je to izvješće recimo bilo već na raspravi u 9. mjesecu prošle godine onda se ne bi dovodili u ovakvu nekakvu situaciju i da vaš …/Upadica: Hvala vam./… interes To određuje predsjednik Hrvatskog sabora, a ne glavna državna odvjetnica. Izvolite odgovor. **Hrvoj-Šipek, Zlata** Poštovana zastupnice ja sam već rekla da poziv na raspravu i raspravu o izvješću o radu Državnog odvjetništva ne smatram pritiskom. **Zmaić, Ankica (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana glavna državna odvjetnice želim se više osvrniti na rad Državnog odvjetništva. Dolazim iz Brodsko-posavske županije, županije koja ima i općinsko državno odvjetništvo i županijsko državno odvjetništvo. Temeljem djelokruga jedinice lokalne samouprava kao lokalna čelnica imam i potrebu i obvezu surađivati sa općinskim državnim odvjetništvom isto tako i sa Državnim županijskim odvjetništvom u Slavonskom Brodu. Tako da surađujemo na većem broju predmeta, pogotovo vrlo često surađujem sa općinskim državnim odvjetništvom o općinskim predmetima. Bit ću iskrena i reći iz osobnog iskustva da mogu samo pohvaliti rad državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu iz opravdanih razloga jer rješavamo niz predmeta koji su važni za jedinicu lokalne samouprave konkretno za moju Općinu Vrpolje i to vrlo brzo, ažurno i uspješno, a i to je jedan od dokaza da se vrijeme za rješavanje predmeta skratilo, pa možete malo prokomentirati.

To je nešto što državno odvjetništvo generalno ima kao jednu zadaću jer smatramo da se doista problemi koji postoje, a naslijeđeni su iz ranijeg još socijalističkog razdoblja i neriješenih odnosa ne bi trebali rješavati na sudu nego sve ono što se može riješiti da se zapravo riješi u postupku izvan sudske nagodbe i moram reći da i osobno cijenim rad kolega iz Slavonskog Broda i Požege uopće onog područja. Domagoj (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Evo prvo predsjedniče HS-a mene je isto zadovoljstvo svakih dvije do pet godina vidjeti državnog odvjetnika u Saboru da vam podnese izvješće. Stvarno je sramota da oporba to mora tražit. To je prva stvar. Druga stvar, poštovana državna odvjetnice kao što je vama zadovoljstvo nas upoznati sa radom državnog odvjetništva tako je meni zadovoljstvo upoznati vas sa nizom koruptivnih djela i sa nivoom korupcije s kojom se mi u Hrvatskoj susrećemo. Nažalost, od vas ne možemo dobiti niti jedan odgovor. Nažalost, od vas jedino što možemo čuti je da ste pod pritiskom, ja dok sam bio na odboru samo sam to čuo, nisam čuo što ste rekli na kraju. E pa kolegice državna odvjetnice mi vas ovdje biramo. Ja sam pod pritiskom, hrvatski građani kojima je dosta korupcije onda i vi trebate biti pod pritiskom da tu korupciju riješite i to je pritisak koji je sasvim opravdan. Zlata** Nije problem zahtijevati i nisu problem konstruktivne kritike koje se upućuju na rad državnom odvjetništvu. Ono što čini pritisak koji je nedozvoljen to je kada taj pritisak ide u smjeru koje bi se odluke i kakve bi se odluke trebale donijeti. Pročitajmo ono što piše u medijima, ono što prenose mediji i kako izjave idu i pitanje kojim tijekom će postupci ić. To je nešto o čemu državno odvjetništvo ne može govoriti i ne može razgovarati, što će se, kako će se, kada će se kojom dinamikom će se poduzeti to je isključivo u nadležnosti državnog odvjetništva o tome se ne može razgovarati. Zna se da su izvidi tajni. **Jandroković, Gordan Zahvaljujem g. predsjedniče. Poštovana državna odvjetnice. Evo znamo da je uloga Ministarstva pravosuđa i uprave da osigura sredstva za normalno funkcioniranje svih pravosudnih tijela pa tako i DORH-a. Jednako tako znamo i to da se proračun za DORH znatno povećao u posljednjih nekoliko godina, primjerice značajnije u odnosu na evo npr. 2015.g. Moje pitanje vama je, jeste li zadovoljni sa sredstvima odnosno je i ministarstvo ispunilo vaša očekivanja kao državne odvjetnice osiguravši sredstva za rad državnog odvjetništva i je li vam to dostatno za normalno funkcioniranje jer vidimo da je u zadnjih nekoliko godina nešto

Dakle, mi smo imali koliko 11 mislim da sam rekla ili 13 sad više ne znam napamet oprostite, arbitraže koje su bile u tijeku koje su užasno skupe. Činjenica je da ako i nisu osigurana sredstva dovoljna u određenom trenutku da Ministarstvo pravosuđa nastoji rebalansom proračuna osigurati namaknuti tu razliku koja postoji. Činjenica je s druge strane da državna odvjetništva dobar dio državnih odvjetništava radi u lošim uvjetima i očekivati zapravo moramo biti realni, mi tu jesmo realni, da će se sve stvari moći u jako kratkom roku riješiti neće, ali evoga mi sad dogovorili smo se i svaki

Hvala. Poštovana, vama su se javljali radnici i postavljala su se pitanja vezana uz mnoge firme, uz neisplate plaća, uz prevare vezane uz kupovinu dionica, Brodotrogir, PIK iz Rijeke ne mogu ih sve navoditi. Ali postavit ću vam pitanje vezano uz Kraš s obzirom da sam vam to pitanje postavila prije jedno godinu i po, a cijela situacija se desila prije čak tri godine i tada ste mi odgovorili da nije taj predmet u ladici i da ste napravili izvide. Znači radi se o Krašu i kupovini dionica gdje su radnici poslali prijavu DORH-u gdje upozoravaju da su menadžeri i braća Pivac kupili dionice na prevaru prevaru obećavajući im da neće biti otkaza i zaradili samo u dva tjedna 60 puta veće iznose od tih tisuća kuna koje su dali radnicima. Tada ste odgovorili da su u lipnju 2020.g. dan nalog za provođenje izvoda koji su u tijeku …/Upadica predsjednik: Hvala vam./… Žao mi je ali ja vam stvarno ne znam odgovor dat na ovo pitanje, mogu vam dati pisano kad utvrdim što se dogodilo. Stvarno ne znam. **Burić, Majda (HDZ)** Hvala vam poštovani predsjedniče Sabora. Poštovana glavna državna odvjetnice. Dakle, iako se čl. 6. Zakona o državnom odvjetništvu strogo zabranjuje svaki oblik pritiska na DORH, ja osobno kad slušam oporbene zastupnike, a posebice one vezane uz Antikorupcijsko vijeće ne vidim da je to zaista tako i da se taj zakon doista poštuje. Međutim, čini mi se i dobivam dojam da bi mnogi iz oporbe ujedno htjeli biti i saborski zastupnici i vi odnosno glavni državni odvjetnici i šefovi USKOK-a i načelnici policije itd., pa ono što mogu kazati da to predstavlja negaciju trodiobe vlasti i također vraćanja u neka daleka i prestrašna vremena pa vas ustvari molim komentar te anomalije. Hvala. **Jandroković, Pa očito je da smo mi mlada demokracija i da nam treba još puno vremena da svi skupa naučimo odgovornost da zapravo određeni položaj nosi i određenu odgovornost, a mislim da nam svima nedostaje svijest i tome koliko je javno izgovorena riječ zapravo ozbiljna i kakve su njezine posljedice mogu biti. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedavajući. Poštovana državna odvjetnice. Evo ono što je meni ušlo u uho vaš odgovor g. Penavi kad kažete da je razlika između nas i Amerike to što tamo morate govorit istinu, a kod nas možete i lagat kad se branite. Pa zar to nije poražavajuće za naše društvo? To pokazuje koliko su nama truli i zakoni koliko smo mi truli kao društvo kad to ne možemo promijenit 30 godina. Što se tiče g. Beroša prije dvije godine sam dignuo kaznenu prijavu protiv njega bit će u 4. mjesecu točno dvije godine, do dan danas nisam dobio odgovor nijedno slovo. Ali ono što ću vas ja danas pitat, a to je vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić u narodu poznatiji kao Dex, čovjek prije godinu dana uništavao državnu imovinu, slupo je auto gdje postoje svjedoci da je slupao auto županije, danas sam dobio informaciju da postoje znači indicije ljudi znaju da je taj predmet gotov kod USKOK-a i da je kod vas na stolu. Mene zanima kad ćete o tome izvijestit hrvatski narod? Hvala vam lijepo. **Jandroković, Predmet nije kod mene na stolu, nedugo je bio referat oko toga predmeta i odluka će biti ubrzo donesena. izvolite. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče, poštovana državna odvjetnice. Ja bi htjela možda da prokomentirati tzv. curenje informacija. Kada govorimo o pritiscima na rad na neovisnih tijela konkretno u ovom slučaju vas i DORH-a onda možemo to nekako povezati i sa tim pucanjem mjera curenjem informacija koje izlaze iz istrage koja znatno utječu i mijenjaju istragu u medijima to bude zabavno za čitatelje, međutim isto tako bude i vrlo, vrlo opasno jer se stvaraju zaključci radi nekih ne informacija ili polu informacija, donose se već i presude, izriču se čak i kazne, poziva se na uhićenje. je to ono to vi mislite da su pritisci na rad neovisnih institucija? I to rade najviše evo upravo ovi naši kolege koji se zalažu za neovisnost institucija, a u ovoj sabornici svakodnevno nas optužuju

koja je apsolutno tajna i ako bi tu došlo do da tako kažem curenja informacija u toj fazi, iako je pitanje što je curenje to bi sad bila duga rasprava u tom slučaju može odgovarati onaj ko se ogriješio o tajnost tih podataka. Ona imamo istragu koja je nejavna i nakon pravomoćnosti optužnice svi podaci koji su u spisu su javni. Mi sad u ovom slučaju ovi podaci ove poruke koje se objavljuju one izlaze iz predmeta u kojima su podignute optužnice. Optužnice koja je objavljena na

Zanimljivo mi je vidjeti kako kolege iz HDZ-a danas nastupaju kao odvjetnici glavne državne odvjetnice, to dovoljno govori o cijelom ovom slučaju. Ja nemam vaš broj telefona pa vam ne mogu telefonski reći neke stvari, nažalost jer izgleda sve što se kaže telefonom vama uključujući i ono što je govorio AP da nije pritisak, a ispada da je pritisak ono što govorimo kao izabrani narodni zastupnici u Saboru koji je vaš poslodavac jer vas je Sabor izabrao i podnosite raport Saboru. Ja neću govoriti olako da ste vi dio udruženog zločinačkog pothvata da ćete završiti u zatvoru ili da pripremite toplu pidžamu, ne, ja ću samo reći da čl. 8. Uredbe EU 8832013 i 2020/2223

Ja sam jako svjesna svojih obaveza i onoga što trebam činiti. OLAF je administrativno tijelo koje provodi administrativnu istragu, mi imamo cijelu mrežu AFCOS koja se sastoji od stručnjaka različitih područja u svakoj zemlji koja OLAF-u dostavlja ono što je potrebno za njihove administrativne istrage. A te administrativne istrage i ono što se s njima pribavlja nije uopće nema snagu dokaznog sredstva pred sudovima nego treba potvrditi drugim dokazima. Imamo povredu poslovnika kolega Raspudić izvolite. **Raspudić, Nino (MOST)** Čl. 238. je povrijeđen omalovažavanje saborskih zastupnika točnije naše inteligencije i kompetencije. Ovdje je riječ o korupciji i oštećivanju sredstava EU s najvišeg vrha politike RH. Vidjeli smo u srpnju da ste bili na sastanku gdje ste znali sve o svemu i da niste upitali jel to dostavljeno OLAF-u i ako nije zašto nije dostavljeno,

Hvala lijepo poštovani predsjedniče. Poštovana glavna državna odvjetnice iz ovog izvješća vidimo i vi ste rekli prije novih predmeta je sve veći i riješili ste sve više predmeta, tj. broj neriješenih predmeta se smanjuje iako državno odvjetničkih dužnosnika imamo sve manje. Naime, educirani službeni odlaze prozivaju, vas prozivaju ih neznalicama korumpiranih, imate veliki problem i nemogućnost popunjavanja radnih mjesta i to višegodišnji vam je problem jer je interesa sve manje. Iako Zakon o državnom odvjetništvu propisuje da je oblik pritiska bilo kakav zabranjen vi posljednjih tjedana imate veliki javni i medijski pritisak. Recite mi što možemo očekivati u narednom periodu, da li sve ovo može utjecati na kvalitetu rada, broj riješenih predmeta s obzirom na nastupe oporbenih zastupnika i medija. Zlata** Pa ono što možemo očekivati, a to je ono zapravo posljedice s kojima se već sada nosimo. Ja trenutno obrađujemo statističke podatke za prošlu godinu, '22. godinu. mislim da ako uspijemo zadržati ažurnost to će biti ravno pravo, pravo čudo jer samo u Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, a rekli bi da je svi Zagreb jako interesantan nedostaje 25 zamjenika i odobreno je njihovo popunjavanje. Nama se na te oglase neće javiti puni broj sigurna sam. A onda se postavlja pitanje sad smo dolazimo zapravo u situaciju negativne selekcije jer zapravo ljudi više ni ne žele govoriti gdje rade i cijelo vrijeme se suočavati sa kritikama koje i prozivanjima koja ne stoje. U jednom velikom, velikom dijelu …/Upadica: Hvala vam./… ne stoje, mi od svojih grešaka ne bježimo. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Želim najprije javnosti ukazati na to da danas na ovoj raspravi nema niti jednog jedinog koalicijskog partnera HDZ-a, ne znam čega se boje, DORH-a, državne odvjetnice ili HDZ-a. Drugo, Poglavlje 4. 240 stranica izvješće o materijalnim i financijskim uvjetima za DORH-a, pod Poglavlje 17.2 odobrena financijska sredstva za rad državnih odvjetništava, vi pišete za rad državnih odvjetništava u 2021. godini odobrena su sredstva u iznosima manjim nego godinu dana ranije i to 9,5%. Onda imate slijedeća stranica gdje se vidi 2019. 103 miliona, '20. 84 miliona, '21. 65 miliona kuna za rad državnog odvjetništva. Je li po vama konstantnim smanjivanjem sredstava važnost tijela kojim upravljate dovoljno vrednovana od strane onih koji upravo osiguravanjem sredstava za vaš rad odlučuju o vašoj efikasnosti? Prije odgovora povreda Poslovnika, kolegica Jelkovac izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče kolegica je povrijedila Članak 238. Poslovnika jer ovdje ustvari zlonamjerno navodi na nešto što nije točno. Prvo morate poznavati strukturu da bi mogli, proračuna da biste mogli znati o čemu govorite. Dakle, smanjene ukupnih, ukupnog iznosa proračuna ne znači, ne znači da je smanjeno sredstva za rad državnog odvjetništva. Smanjen je onaj dio koji se odnosio na arbitraže što je državna odvjetnica već odgovorila, ali gdje je svaku godinu taj iznos drugačiji. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Jelkovac to je replika, to znadete i sami pa dobivate opomenu. Kolegice Ahmetović isto tražite povredu Poslovnika, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani predsjedniče povrijeđen je Članak 238. Poslovnika, dakle vi kolegice vrijeđate državnu odvjetnicu koja je napisala, za rad državnih odvjetništava u '21. godini odobrena su sredstva u iznosima manjim nego godinu dana ranije. Dakle, državna odvjetnica i ja suosjećam s vama jer vas kolegica vrijeđa da vi ne znate valjda jesu li bila manja ili nisu i da sami lažete de facto da su bila i potpisujete takav lažni iskaz. **Jandroković, Gordan (HDZ)** A sigurno će sada i državna odvjetnica suosjećati s vama kad vam dadem opomenu. Idemo dalje, kolegice Bedeković povreda Poslovnika. **Bedeković, Vesna (HDZ)** Hvala vam lijepa. Poštovani predsjedniče ja smatram da je također povrijeđen Članak 238., naime zaista treba prvo poznavati strukturu planiranja proračuna. Dakle, neistina je, dakle opet ponavljam neistina je da se sustavno smanjuju sredstva za rad Državnog odvjetništva, neistina.

Ovo nema veze s povredom Poslovnika i imate instrumente kojima možete polemizirati s tim tezama. Kažem ponovo replika, pojedinačna rasprava i sve ostalo što vam stoji na raspolaganju. Imamo još jel tako odgovor glavne državne odvjetnice na repliku kolegice Ahmetović. Izvolite. **Hrvoj-Šipek, Zlata** Mislim ja sam u prethodnom odgovoru je bilo postavljano ovo pitanje da sam na to odgovorila. Međutim, činjenica je da su ukupna sredstva bila smanjena, ali pritom moramo, ne bi se složila da se sustavno smanjuju, ali mislim da se mi dobro sjećamo '20. godine. Što se dogodilo '20. godine i što se događalo ovaj vezano za Covid.

Nemojte dobacivati iz klupe jer je to isto moguće sankcionirati Člankom 238. Molim vas. Kolega Totgergeli izvolite. Hvala poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana državna odvjetnice rasprave je na odboru neki dan, a i ova danas govore ustvari da jedan dio zastupnika vas pokušava uvesti u dnevno političke borke koje mi ovdje stalno vodimo. Govore nam o konkretnim predmetima i o tome koje morate, kojim velikim ribama morate dati prednost pri svom radu. Kolega Zekanović prijavio je kolegu Grbina, on je dovoljno krupna riba pa vas ja pitam hoće on imati prednost u obradi njegove kaznene prijave. I druga stvar koja me isto zanima, ova atmosfera koja se stvara u javnosti, da li ona uopće omogućava državnom odvjetništvu i sudovima da budu neovisni u postupanju? Jedan dan ovdje prilikom rasprave pitao sam kolegu Grbina vjeruje li on uopće u institucije države kao što su sudovi i državno odvjetništvo, decidirano mi je odgovorio da ne vjeruje. **Jandroković, Pa u ovakvoj atmosferi je definitivno teško raditi, a to se i odražava na to zapravo što sve manji broj mladih kolega želi ući u sustav i raditi ovaj posao. Meni je žao što uvaženi zastupnik Grbin ne vjeruje državnom odvjetništvu i sudovima, ali rezultati Transparency Internationala i Eurostata pokazuju da građani nama sve više vjeruju i to je ono što Grmoja izvolite. **Grmoja, Nikola (MOST)** Poštovana državna odvjetnice, radi hrvatskog pravosuđa, radi borbe protiv korupcije bilo bi dobro da se više ne ukopavate. Vi ste točno prije 14 mjeseci ovdje izjavili „ja to izvješće vidjela nisam“ da bi na kraju nadzor utvrdio da je bio sastanak u DORH-u u srpnju, da bi kasnije vi ovdje na odboru rekli da ste vi sami tražili da se sastavi pisano izvješće, a vidi čuda imamo sada novu izliku, kažete OLAF je administrativno tijelo. Kada je novinar Dimitrijević tom administrativnom tijelu, OLAF-u kako ga vi ovdje nazivate, prijavio slučaj Žalac, Gabrijela Žalac je završila iza rešetaka. Toliko o administrativnom tijelu, a vi ste imali obavezu dostaviti sve vezano uz istragu protiv Gabrijele Žalac OLAF-u, to niste napravili, isto kao što sada na temelju ovih poruka ništa ne poduzimate.

Da, ja sam zatražila izvješće koje je dostavljeno, ali ga ja nisam vidjela i to je istina da ga nisam vidjela, a vi neprekidno ponavljate neistine i mislite da ćete tim ponavljanjem odjednom će to postati istina. Državno odvjetništvo je provelo nadzor, da, napravljen je propust, spis je preuranjeno zatvoren, no isto tako ne znači da državno odvjetništvo da je dobilo bilo kakav dopis od OLAF-a ili bilo koje druge institucije nema zapreke pravne da se taj spis ne bi ponovo otvorio i da se na njemu ne bi radilo. Govoriti o tome da je spis bio zatvoren i da se na njemu radilo je naprosto neistina odnosno ne, pardon, ne da je bio zatvoren, nego da se strpao u ladicu i da se nekoga štitilo je neistina

izvolite. **Dreven Budinski, Nadica (HDZ)** Hvala lijepa predsjedniče. Evo prije same replike samo da se nadovežem na kolegicu Ahmetović, pa prije na točku o povjerenstvu o sukobu interesa baš nije bilo SDP-ovca, pa bi onda mogli zaključiti da su svi u sukobu interesa. Ali poštovana država odvjetnice, vi ste sa svojom suradnicima sastali se 10. siječnja sa pučkom pravobraniteljicom i njezinim suradnicima vezano za područja tema i nadležnosti državnog odvjetništva i ureda pučke pravobraniteljice s ciljem razmatranja dosadašnje suradnje i unaprjeđenje modaliteta suradnja institucija međusobnih. Pa radi velikog interesa javnosti za rad državnog odvjetništva možda je sad sve veća potreba aktivnijeg komuniciranja rada samog državnog odvjetništva. Ja sam ovo samo navela primjer razgovora između dvih institucija, pa bi vas molila za vaše mišljenje. **Jandroković, Hvala lijepo. Činjenica je da je državno odvjetništvo dosada bilo opterećeno sa nizom da tako kažem administrativnih poslova koji zapravo nisu bili vidljivi javnosti, ali koji su jako bitni za naše uredno funkcioniranje. Na koncu konca i potres i covid su onemogućili normalan rad, to je svima poznato, sad napokon stajemo da tako kažem na, otvorili smo se više, te opasnosti nema i definitivno krećemo sa aktivnom suradnjom sa drugim tijelima koja kako bi mogli raditi i lakše obavljati svoj posao, pa smo imali ove godine sastanke sa pučkom pravobraniteljicom, razgovarali smo u vezi primjene Zakona o zaštiti zviždača odnosno prijavitelja nepravilnosti, razgovarali smo o slučaju male Mandine, izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava,

dakle u ovim tjednima, mjesecima, godini inflacije smo vidjeli koliko nam je važna energetska neovisnost. Oko INA-e su pale određene pravomoćne presude, sigurno da je tu bilo rada i državnog odvjetništva i policije, bilo je i nekih uhićenja, relativno svježih, no to sad nije tema. Ono što je tema koja svako malo prostruji gdje nam je svečano obećano da će se INA ili vratit u hrvatske ruke ili će se promijeniti model upravljanja, da li DORH išta radi po pitanju eventualnih ništetnosti ugovora koji su nastali dokazano koruptivnim djelima na hrvatskim sudovima ili ćemo stvarno pustiti da je dovoljno jedan dokumenat kojeg je sastavilo nekoliko profesora koji zapravo čak i nisu bili službenici i predstavnici katedri, niti svojih fakulteta? Hvala lijepo. **Jandroković, Državno odvjetništvo RH je dalo svoje mišljenje vezano za mogućnost pobijanja odnosno utvrđenja ništetnosti ugovora INA-MOL. U ovom trenutku mi doista nemamo namjeru podizati nikakvu tužbu jer postoji, imamo nekoliko stvari. Podizanjem ove tužbe, naravno da mi možemo, uvijek se može podić tužba, niko vas u tome ne može spriječit, to je, to je, veliko je pitanje učinka te tužbe koju bi ona polučila s obzirom da RH je potpisnica međunarodnih ugovora i s druge strane da su u hijerarhiji pravnih propisa međunarodni ugovori koje je HS ratificirao iznad domaćeg prava. **Marić, Andreja (SDP)** Hvala lijepa. Poštovana glavna državna odvjetnice kad smo raspravljali o Izvješću 2020. na ovom mjestu ste bili i pitala sam vas tada je li vam bar malo neugodno zbog one situacije, one presice gdje ste bili vi i gospođa Marušić i gdje ste se blago rečeno i jedna i druga i izmotavale i pogledavale tko je što znao ili nije znao ili zeznuo vezano uz aferu softver. nešto najavljivalo u medijima da ćete zatražiti njenu ostavku pa ipak niste i sad smo na kraju vidjeli da ste evo pred par mjeseci produžili mandat. Jeste li vas dvije dream team, jeste li vi zadovoljni što je gospođa Marušić bila jedina prijavljena na to mjesto i da li bi bili zadovoljni da je možda bio netko drugi,

Ono što se tada dogodilo na toj konferenciji, a to je ono što ja sada tvrdim, ne sada tvrdim i naprosto to neprekidno ponavljam ona je znala da je izvješće otišlo u državno odvjetništvo, a ja nisam znala da je došlo jer ga ja nisam vidjela. I tu je bio taj trenutak čuđenja od koga je nastao ovaj cijeli koloplet. Kolega Pavić, izvolite. izvješće je veliko, sveobuhvatno, ima puno podataka, teško ih je sve iščitati, teško ih je sve usporediti. No međutim iz svega se vidi da se radi puno, a iz opisa se kasnije jako dobro vidi da zapravo i nemate dovoljno sredstava niti dovoljno ljudi koji bi trebali raditi kod vas. i to je veliki problem. Zašto veliki problem? Zato što o proračunu i sredstvima iz proračuna odlučuje Vlada Republike Hrvatske i vladajuća većina. I ako vi sada tu kažete, a kažete i u izvješću da nemaju dovoljno novaca, nema dovoljno ljudi, da su plaće male za to su onda odgovorni oni i treba im se obratiti da se to promijeni. To je prva stvar. Drugo, postavlja se pitanje zašto ste tako loše opremljeni? Ako je oprema stara 11 godina, a treba se zanoviti svakih 5 godina tko je tu zakazao?

Ali redovito šaljemo izvješće i zahtjev da nam se osiguraju određena sredstva. **Jandroković, Zahvaljujem. Poštovana glavna državna odvjetnice, jučer je na Vladi bilo na raspravi vaše Izvješće o radu DORH-a za 2021. godinu i Vlada je dala pozitivno mišljenje na to izvješće. Međutim, između redaka ja iščitavam da ste ipak dobili packe i kritike jer se navodi citiram situacije u kojima je došlo do povrede zakonskih odredaba o tajnosti izvida i nejavnosti istraga treba temeljito ispitati. Dakle, niste ih temeljito ispitali jednom riječi. Izvolite odgovor. **Hrvoj-Šipek, Zlata** Svi izvidi i sve radnje koje jesu se ispituju. Izvidi se neprekidno nastavljaju, a ja mišljenje Vlade nisam vidjela. Ako sam dobila packu mene to ni ne čudi, jer ono što vi cijelo vrijeme meni prigovarate zapravo ako pogledate strukturu i osobe i državne dužnosnike koji su optuženi u zadnjih godinu dana, onda vidite da su to upravo upravo dužnosnici, najviši državni dužnosnici ministri, zamjenici premijera itd. A vi prema tome, mislim to ukazuje. Nije mi čudno ako dobijem određene kritike. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Poštovana glavna državna odvjetnice puno smo ovih dana govorili o različitim pritiscima na rad DORH-a, bilo da se pretpostavljaju pritisci, bilo da vi smatrate da se vas pritišće. Pri tome je bilo zanimljivo zapravo vidjeti da određena pitanja koja postavlja opozicija doživljavate kao pritisak, a da s druge strane dođete danas ovdje i govorite u prvom dijelu svog izlaganja koje je jedan od ključnih problema, navodite nešto što i ja percipiram kao problem, a to je nedostatak sredstava za rad DORH-a. Dakle, činjenica je da nemate za adekvatne plaće, činjenica je da se ljudi ne žele zbog toga zapošljavati u DORH-u, činjenica je da nemate dovoljno sredstava za efikasne istrage, činjenica je da 67% sredstava odlazi na arbitraže. Pa recite mi nije li to pritisak i tko je za taj pritisak odgovoran, za taj pritisak, institucionalni pritisak na rad DORH-a? **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala vam. Izvolite odgovor. **Hrvoj-Šipek, Zlata** Pa nema nikakve dvojbe da financijska situacija i sredstva sa kojima Državno odvjetništvo radi ovise o Ministarstvu pravosuđa, odnosno izvršnoj vlasti. To je činjenica, a to je činjenica. Definitivno bi samostalnost Državnog odvjetništva i sudova bila puno jača kada bi imali svoj vlastiti samostalni potpuno odvojeni proračun. Ali zakonsko uređenje je takvo kakvo je, jednako kao što mi je i ZKP mi je takav kakav je, Zakon o parničnom postupku je takav kakav je i primjenjujem ga i živim u okviru zakonske regulative koja je na snazi. Mi se svi skupa možemo boriti oko toga da se zakonska regulativa i ja se nadam da će se dobar dio problema koje imamo riješiti izmjenama i dopunama Zakona o Državnom odvjetništvu koje evo sada će biti sastavljena radna skupina i započeti sa radom. Kolegice Raukar-Gamulin, izvolite. nije proširena istraga u slučaju Rimac i Hrvatske šume s obzirom na SMS poruke? I pitala bih vas još jednu stvar kako danas sa svim saznanjima o slučaju Žalac i podignutom optužnicom komentirate odluku DORH-a i USKOK-a da se u tom predmetu obustave daljnje istrage jer nema zapravo razloga. Podsjećam da se radi o deset milijuna zamračenih europskih sredstava, da je o tome pisao Telegram još 2018. godine. Čak i u javnosti su svi detalji bili poznati, pa bih vas molila odgovor na ta dva pitanja. Zahvaljujem. **Jandroković, Što se tiče predmeta Žalac ja moram podsjetiti na jednu odredbu zakona, a koja kaže da nitko ne može odgovarati za pogrešan pravni stav i pogrešno mišljenje, izražen mišljenje. Da, bila je pogreška predmet je zatvoren prije vremena, trebalo je provesti još dodatne izvide, ali ništa ne postoji u spisu što bi ukazivalo na to da se radilo o namjeri i zataškavanju. Zbog toga se i nije moglo i nije bilo osnove za bilo kakvo poduzimanje bilo kakvih radnji. Ne znam, ne može svaki propust i svaka pogreška koja se dogodi pripisivati kaznenom djelu. Prema tome, da bio je previd i to smo priznali, to nije ništa novo. **Jandroković, Zahvaljujem. Poštovana državna odvjetnice. Govorili ste dakle o nedostatku sredstava za rad DORH-a, vezano uz to u vašem izvještaju se navodi da su troškovi međunarodnih arbitraža u kojima i investitori tuže Hrvatsku radi zaštite stranih ulaganja izrazito visoki i da iznose čak 67% ukupno odobrenih sredstava za rad DORH-a u 2021. Moram priznati da sam se prilično šokirala kad sam to pročitala u ovom izvještaju. Kako je to uopće moguće? Šta to znači zapravo da je samo 33% sredstava odlazi na domaće postupke? Podsjetit ću da je među tim arbitražama imamo tužbe banaka protiv Hrvatske oko švicaraca, zatim tužbe investitora koji su htjeli graditi golf terene na Srđu pa se sad smatraju zakinutima ili tužbe investitora recimo po spornoj energetskoj povelji kao što je recimo onomad bila tužba MOL-a. Dakle, možete to molim vas to prokomentirati kao i to da li postoje nekakvi planovi da se takve cifre smanje? Evo zahvaljujem. **Jandroković, Troškovi arbitraža koji su iznimno veliki za naše pojmove zapravo i nisu tako veliki, bili bi puno veći i bili su puno veći u onim arbitražama u kojima nije sudjelovalo državno odvjetništvo jer u arbitraži je domaće pravo činjenica koja se dokazuje, nema one pretpostavke koju imamo sud poznaje pravo. I zbog toga je nužno osim što su troškovi jako veliki, nužno je izvesti svaki puta profesore odnosno stručne svjedoke koji će potvrditi odnosno dati iskaz kakva je pravna regulativa u RH. Da li se Da li se može smanjiti? Teško se može smanjiti odnosno to ovisi o tome što je koje pogreške su učinjene u državi, pri čemu je država ne samo Vlada i ministarstva RH, država je prema međunarodnom pravu su i jedinice lokalne samouprave, agencije i svi oni koji imaju i obnašaju bilo kakve javne ovlasti. A na tome rade …/Upadica predsjednik: Hvala Zahvaljujem. Poštovana državna tajnice imam dva pitanja za vas …/Upadica predsjednik: Državna odvjetnice./… državna odvjetnice oprostite. Mislite li da bi bilo ispravno oformiti neko tijelo na razini pravosuđa ili čak Sabora koje će imati uvid u odbačene predmete od strane DORH-a te iste analizirati i vidjeti opravdanost odbacivanja? A drugo moje pitanje, možda ste već i odgovorili pa danas tokom rasprave nisam čula, ja se ispričavam unaprijed, koliko je intervencija DORH-a na osnovu mogućih inkriminirajućih radnji

Mislim da trodiobu vlasti treba poštivati, ona je temeljno ustavno načelo na tome je sazdana svako demokratsko društvo. Međutim, oštećene osobe, oštećene osobe imaju pravo i podnositelji kaznenih prijava koji su oštećeni počinjenim kaznenim djelom imaju pravo preuzeti progon pred sudom

odnosno ovoga mi ne vodimo evidenciju kolko je, ali u svakom slučaju ako je u medijima imamo istraživačke novinare zahvalni smo na njima jer često puta su doista njihove informacije nama vrlo korisne i one predstavljaju početak izvida i istraživanja. **Jandroković, Gordan Poštovana državna odvjetnice. Evo kad gledamo vaše izvješće stranice 174-202 nalaze se podaci po skupinama kaznenih djela. Kad analiziramo pojedine skupine vidi se da nije niste jednako efikasni u istraživanju svih djela, tako npr. statistika za droge je više je li nego impozantna, odbačeno je samo 9,6% prijava, preko 90% optuženo, od tih 90% 91,5% 91,5% osuđeno. Međutim, ove ostale skupine i nešto slično, kad krenemo na kaznena djela koja su karakteristična za politički establišment gospodarski kriminal 40% odbačeno, koruptivna kaznena djela 90% odbačeno, 16% otvorena istraga samo 7% osuđenih, zlouporaba položaja i ovlasti 94% odbačeno, samo 5% istraga, samo 2,5% osuđenih. Dakle, zašto je statistika ovakva da za kaznena djela zlouporabe droge imamo 90% uspješnosti,

prijava protiv političara, upravo zbog toga jer ste vi i vaša stranka podnosili lažne krivične i kaznene prijave protiv ljudi koji su odbačeni, protiv mene. To ste napravili radi difamacije političkog protivnika zbog nedostatka vaših političkih argumenata i onda se čudite zbog čega je to tako. Kolega Krstulović Opara ovo je, nije povreda Poslovnika dobivate opomenu, a imamo i kolegicu Puljak koja isto traži povredu Poslovnika. Da, isto ću ja vjerojatno zaradit opomenu, evo dakle pozivam se na 238. i poruka Krstulović Opari dajte preživite, izgubili ste izbore i preživite to. Dobivate i vi opomenu. Molim vas kolegice i kolege, kolegice i kolege molim vas. Molim vas kolega Borić. Dobiva opomenu kolegica Puljak. Idemo dalje, sada je na redu kolegica Baričević, ne pardon odgovor ima državna odvjetnica. Izvolite. kad se radi o kaznenim djelima vezanim uz zlouporabu droga onda je to posao koji odrađuje policija i tu definitivno postoje čvrsti dokazi. Kad se radi o prijavama zbog koruptivnih kaznenih djela onda nažalost te prijave u velikoj mjeri podnose građani koji napišu jedan dopis, a u kome zapravo između ostalog stoji, ja sam izgubio parnicu na sudu zato što je sudac korumpiran i to je sve. I onda tako podnese kaznenu prijavu protiv suca prvog stupnja, protiv suca drugog stupnja zato što mu je odbio žalbu, protiv sudaca Vrhovnog suda zato što nisu prihvatili njegovu reviziju i zato što je u svijesti ljudi, ne znam meni čini da danas ljudi misle da u Hrvatskoj postoje samo koruptivna kaznena djela jer ako nije onako kako su oni zamislili to je posljedica korupcije. izvolite. **Baričević, Danica (HDZ)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče. Poštovana glavna državna odvjetnice, Državno odvjetništvo RH je prema Ustavu RH samostalno i neovisno pravosudno tijelo. Upravo samostalnost i neovisnog Državnog odvjetništva treba očuvati te se svi saborski zastupnici i ostale osobe u političkom miljeu trebaju suzdržavati od svih radnji koje mogu upravo tu samostalnost i neovisnost Državnog odvjetništva dovesti u pitanje. Iz izvješća je vidljivo da je Državno odvjetništvo u vremenu pandemije Covid-19, a koja je utjecala upravo na organizaciju rada Državnog odvjetništva zadržalo veliki stupanj ažurnosti i kvalitete i uspješnosti u postupanju. Svakako Državno odvjetništvo treba nastaviti primjenjivat mjere za skraćivanje vremena donošenja državno odvjetničkih odluka i učinkovitosti posebice u predmeta iz nadležnosti USKOK-a i u predmetima ratnih zločinaca. Moje pitanje je planiraju li se neke Izvolite odgovor. **Hrvoj-Šipek, Zlata** Ono što se očekuje u ovom trenutku je prema planu zakonodavnih aktivnosti se priprema izmjene Zakona o državnom odvjetništvu, izmjene Zakona o USKOK-u koje bi omogućile jer Zakon o USKOKU je još iz 2003. godine, tako da ono što je organizacija i ustrojstvo USKOK-a iz tog vremena je nešto što definitivno ne odgovara potrebama 20 godina kasnije. Zakon o kaznenom postupku se mijenja i Zakon o parničnom, tako da nađemo, da se nadamo da će kroz te zakonodavne izmjene doći do daljnjih, omogućiti efikasniji i učinkovitiji rad. Imamo još 3 replike, sad je na redu kolegica Opačak Bilić, izvolite. **Opačak Bilić, Marina (Nezavisni)** Hvala vam predsjedniče sabora. Poštovana državna odvjetnice evo već je ranije kolega Krstulović Opara zapravo malo apostrofirao pitanje o sankcioniranju lažnih prijava i o naknadnoj kaznenoj odgovorni osoba koje neosnovano prijavljuju i zapravo time difamiraju određene osobe i njihov rad, na što ste vi odgovorili ako sam dobro čula da dosada niste imali dokaza za sankcioniranje u ovakvim slučajevima te da je da bi došlo do sankcioniranja potrebno dokazati namjeru lažnog prijavitelja. Što mi evo zvuči dosta onako apsurdno da tako kažem i osobno smatra da je uvjet potrebe dokazivanja namjere nepotreban nego da je dovoljan sam čin da bi, da biste vi postupali. Pa evo molim malo dodatno objašnjenje koliko zapravo često utvrdite lažne prijave i koliko zapravo

koja je u pravilu kad se radi o nečemu što se ne može dokazati kroz dokaze i provedene izvidne radnje te se prijave kaznene odbacuju i tu je za nas predmet završen jer bi inače stvarali novi predmet gdje bi utvrđivali da li je ta osoba bila svjesna da govori neistinu i koji je njezin cilj. Mi možemo zaključivati, ali dokazati zašto je netko naprosto to je zakonska odredba i to je biće kaznenog djela bez namjere, nema lažnog iskaza. A kaznenih prijava za lažni iskaz je vrlo, vrlo malo. **Bauk, Arsen (SDP)** Gospođo glavna državna odvjetnice drago mi je da ste pojasnili svoju izjavu o pritisku. U jednom kaznenom predmetu protiv jednog lokalnog dužnosnika u slučaju kontradiktornih iskaza tužitelji su se izrazili da je citiram, životno i logično da oni nastoje ekskulpirati optuženika jer su njegovi politički partneri u vlasti u tom gradu. Dakle, cijeneći iskaze svjedoka tužitelji su ocijenili da oni koji su politički partneri dao im je manju težinu njihovog iskaza jer je logično da nastoje ekskulpirati. I tako shvatite ovu raspravu i u saboru. Mi doživljavamo iz oporbe vas kao nekoga koga je odabrala HDZ-ova Vlada i na drugačiji način vrednujemo vaše izjave kada se tiču političkih partnera i kada se tiču oporbe. To je životno i logično, tako radi i DORH. Prema tome, no hard feelings to je dio politike, ne predizborne kampanje ona traje cijelo vrijeme, to je dio politike. Prihvaćanjem te dužnosti …/Upadica: Hvala vam./… u tu arenu ušli htjeli vi to ili ne. Hvala. **Jandroković, Ja ću se složiti s vama da je to dio politike samo Državno odvjetništvo se ne bavi politikom. Dapače pokušava me se staviti mene i Državno odvjetništvo u sukob između političkih stranaka i političkih opcija. Ja na to nikada neću pristati. Državno odvjetništvo je samostalno i neovisno tijelo i kao takvo je stup demokracije i vladavine prava i neću dozvoliti da politički utjecaj se odlučuje kakve će se odluke donositi. Državno odvjetništvo donosi odluke isključivo na temelju činjenica i dokaza i ničeg drugog, a to uostalom i pokazuju naše odluke.

moj dojam današnje rasprave je „tresla se brda, a rodio se miš“ ili „niš“ kako želimo, jednostavno očekivao sam puno više, ali eto dobro da je tako. Ova loša i isfrustrirana oporba jednostavno bez ikakvih politika prema građanima želi koristiti vas i to ne taje, žele vas koristiti i u političkim borbama zato jer provode istrage ovdje u sabornici, u javnosti, nakon što pročitaju očito neke novine i taj dan je tu nekakva istraga i s time se bave gotovo evo već 2,5.g.. Dobro je Dobro je da ste rekli da ne želite sudjelovati u predizbornoj kampanji, da želite štititi neovisnost državnog odvjetništva, ali vas želim i ja pitati s obzirom da se ovdje dosta otvoreno govori o nekim predmetima, što me malo čudi, ali ću pitati. 2021.g. Domovinski pokret, bivši predsjednik podnosi 3 kaznene prijave protiv vodstva stranke, što se desilo s tim predmetom, ako smijemo znati i 2015.g. bivši gradonačelnik Metkovića protiv tadašnjih gradonačelnika

Ne znam, ne znam. Ako, oprostite, ali ako je bilo u radu pola milijuna predmeta, ja doista…/Upadica Hvala vam, nećemo dobacivati. Glavna državna odvjetnice hvala vam, gotove su replike tako da se možete vratiti na svoje mjesto, možete sudjelovati u raspravi tako da se poslije svake rasprave po 5 minuta uključite. To je to. Dobio sam informaciju da se predstavnik Vlade, državni tajnik Juro Martinović neće javiti sada, jel tako i on se može javljati po 5 minuta nakon svake rasprave koja će biti u ime kluba ili pojedinačno. li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Kolega Jakšić, ne. Onda otvaram raspravu, prvi je na redu Klub zastupnika Mosta, poštovani kolege Petrov i Grmoja, prvi kolega Petrov, izvolite. Poštovane kolegice i kolege zastupnici. Glavna državna odvjetnice, mislim da je red da počnem s tim da upoznam g. Borića da je Jambo izgubio spor, da mi, da mi je još uvijek dužan 30 tisuća kuna i kamate za to što je lažno iznosio klevete i neistine na što ste ga vi nagovorili kao politički partneri u parlamentarnim izborima 2016.. A što se tiče ove teme, glavna državna odvjetnice mislim da ste itekako svjesni da ste napravili, nemojte bježat g. Boriću, sjedite nazad, mislim da ste glavna državna odvjetnice sasvim svjesni da ste napravili ogroman propust u predmetu Žalac, a taj propust išao je debelo u korist HDZ-a i zato je opravdano od strane javnosti sumnjat da ste upravo zbog toga nagrađeni pozicijom koju vi sada obnašate. Jasni su vam obvezujući akti EU, Uredba EU 883/213, 2020/223 koje vam nisu dale niti malo prostora da od OLAF-a skrivate dokumente od Žalac, dostava dokumenata OLAF-u bila je vaša obaveza od srpnja 2020. kad ste saznali za te dokumente. Vi ćete govoriti da ste dostavili europskom tužiteljstvu te dokumente i to nije točno jer je EPPO od vas zatražio dokumente po prijavi novinara, niste vi slobodnom voljom dali dokumente nego su od vas zatraženi dokumenti iz predmeta Žalac, a ni to ne rješava vaš propust. Bili ste dužni po zakonodavnim aktima EU odmah dati OLAF-u dokumentaciju čim ste saznali za taj predmet, a ne držati ga 13 13 mjeseci u ladici. To je vaš krimen od kojeg nema obrane, od srpnja 2020. do studenoga 2021. kad je uhićena po prijavi novinara Demitrijevića OLAF-u i nemojte se niti pokušati braniti da niste znali jer je nadzorom utvrđeno da ste imali sastanak u DORH-u u srpnju 2020. kad ste upoznati s predmetom Žalac. U ovim odredbama EU jasno stoji da vi morate proslijediti dokumente ukoliko postoji šteta od financijske koristi EU. Kazneno djelo čini i ona osoba koja ima saznanja o kaznenom djelu i pomaže počinitelju da ne bude otkriven, pomaže se i u situaciji koju ste vi napravili, niste napravili ništa. Skrivanjem dokumenata od OLAF-a vi ste osobno pomogli Žalac da ne bude otkrivena i uhićena što je kazneno djelo po čl. 303. KZ RH, a koliko je velik propust a koliko je velik propust govori to što je EPPO odnosno europsko tužiteljstvo po prijavi OLAF-a zatražio te dokumente, ponovno pokrenuo taj predmet i pritvorio Gabrijelu Žalac. I nije samo to, nije stvar da ste samo šutjeli, vi ste lagali ovdje javno pred zastupnicima, zamislite prije 14 mjeseci vi ste ovdje rekli „izvješće iz srpnja ja vidjela nisam“, neki dan u saboru iako je tada nadzorom otkriveno da ste bili obaviješteni o tom predmetu, neki dan ste rekli na saborskom odboru „ja sam zatražila da me se o tome pisano izvijesti“ čime ste dali osobno do znanja javnosti da ste bili upoznati, da ste lagali da niste i da niste naredili da se ti dokumenti proslijede OLAF-u iako ste bili dužni to napraviti. Ove vaše proturječne izjave „nisam znala“ „jesam znala“ u stilu „rekla kazala“ mogu se pripisati lakunarnoj amneziji, koja god opcija bila, lakularna amnezija, namjerni previd, vi jednostavno niste za mjesto glavnog državnog odvjetnika. I ovdje se ne radi o nekom manjem kaznenom djelu ili prekršaju, radi se o pronevjeri europskim sredstava u koji su umočeni tadašnja resorna ministrica, državna tajnica, čelnik Državne agencije za financiranje, ugovaranje programa i projekata EU a spominje se i stanoviti AP. Ja bih rekao alfa and Pi, beskonačni broj afera. Neću uopće govoriti o svim drugim aferama koje svakodnevno izlaze u javnost za koje opet po vama trebaju godine da bi vi utvrdili moguće postojanje kaznenog djela, dok za to isto zanimljivo instituciji poput Europskog tužiteljstva treba 4 4 do 5 mjeseci, pet puta manje vremena. Hvala. Hvala. da je glavna državna odvjetnica prvo obmanjivala Hrvatski sabor, onda je skrivala predmet Žalac od OLAF-a, a bila je dužna, dakle europskom zakonodavstvu dostaviti taj predmet OLAF-u. Ja ću se dotaknuti drugih nekih stvari, zapetljavanja glavne državne odvjetnice. Ona je dakle, vidjeli smo ovdje kolega Petrov je to iznio tvrdila pred Hrvatskim saborom, na moja pitanja, tada je i Zekanović bio dio oporbe pa je prozivao glavnu državnu odvjetnicu zbog toga. Danas ga nema u raspravi, jer bi morao govoriti suprotno. Dakle, napadali smo zajednički glavnu državnu odvjetnicu, jer je obmanjivala ovdje Sabor. Tvrdila je da nije znala za taj predmet, da nije bila upoznata, a pokazalo se, dakle da je nadzor pokazao da je ovaj sastanak bio u u USKOK-u. Vi kažete USKOK-u, nije bio u DORH-u. To je svejedno, USKOK je podređen DORH-u, svejedno gdje je bio sastanak. Sastanak se dogodio i jedna druga stvar koju ste danas rekli. Rekli ste OLAF je administrativno tijelo. Da, ali administrativno tijelo koje vi imate obavezu obavijestiti i nakon što je Dimitrijević novinar obavijestio OLAF Gabriela Žalac je završila iza rešetaka. Da je bilo po vašem, da je bilo po USKOK-u Gabriela Žalac u ovom predmetu ne bi bila uhićena. Ne govorim o drugim predmetima. Isto tako rekli ste neki dan na odboru, odnosno prekjučer da se ovdje radi o tri milijuna poruka. Dakle, sad ne govorim o slučaju Žalac, nego ovim najnovijim dopisivanjima koja su izašla u javnost. Jeste li vi čuli za strojno čitanje? Kada sam vas to pitao promijenili ste priču. Znate što ste onda rekli? Da sve ovo što izlazi u medije i to je još opasnija vaša izjava da je to sve obradio USKOK. I netko je onda iz USKOK-a ili DORH-a to plasirao u medije i javnost. Zašto ako je USKOK to obradio zašto nisu poduzeti postupci protiv oni koji su uključeni u afere? Zašto Katičić nije ispitan? Zašto Marko Milić nije ispitan? Zašto AP nije ispitan? Zašto ministrica Vučković nije ispitana? Zašto Branko Bačić nije ispitan? Zašto Dragana Jeckov nije ispitana? To su pitanja na koja vi odgovora nemate i to je ključ. Tu se krije ključ svega. I još jedna opasnija stvar. Premijer na Konferenciji za medije kaže da oni znaju, to je i Marko Milić rekao, da ove poruke postoje već nekoliko mjeseci. Oni znaju za poruke, mi ne znamo. Jeste li im vi dali te poruke? Jeste li vi sa sadržajem poruka upoznali premijera Plenkovića i Marka Milića kako bi mogli pripremiti obranu? I još jedno važno pitanje. Premijer kaže da je sa sadržajem poruka bio upoznat jedan dnevni medij. Tko je tom dnevnom mediju, odnosno dnevnim novinama, odnosno dnevnom listu koji izlazi svaki dan, svi znamo koji je, nema potrebe da ovdje govorim, tko im je to dao? Tko je tom dnevnom listu dao te poruke to je pitanje za vas, a pitanje za hrvatsku javnost kakav je to medij koji ima tako vruću robu, a ne smije je objaviti? Zamislite imate dopisivanje glasnogovornika Vlade desne ruke premijera, ministara, tajnika HDZ-a i ne objavite tako vruću robu. To su pitanja koja se ovdje otvaraju, a ja dakle mislim da nema uopće smisla sa vama više polemizirati. Vi ste trebali nakon afere Žalac dati ostavku, dakle vi ste potpuno nevjerodostojni, izgubili ste svaki kredibilitet još nakon one konferencije za medije posebno koju ste imali sa gospođom Marušić. Ali mi kao oporba moramo na ovo upozoravati. I kada govorite o pritisku oporbe na vas nije ovo nikakav pritisak. Pritisak je ovo ono što je radila na primjer gospođa Bušić koja je kao osoba nadležna za politička pitanja u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova i kao potpredsjednica HDZ-a pisala vama da preuzmete progon diplomata Sabljaka za pitanja koja se tiču povrede dužnosti. To nema veze sa onim što DORH radi. I tako vi shvaćate DORH kao svoju produženu ruku, kao iz najcrnjih totalitarnih vremena koja služi za obračun sa političkim neistomišljenicima, a ne z a progon kriminala (Socijaldemokrati)** Kolega isteklo je vrijeme. Imamo nekoliko prijavljenih povreda Poslovnika. Prvi je kolega Đakić, izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa povrijeđen je članak 238. vrijeđanje zastupnika u hrvatskom Domu. Naime, zašto kolege Petrov i Grmoja ne prozivaju i svoja djela koja su počinili kao dužnosnici u Hrvatskom saboru, zapošljavanje kuma u Hrvatskim vodama, smanjivanje kriterija. To je čisti pritisak bio od strane. Zašto ste angažirali sa ugovorom agenciju Grizli kako bi vaši ministri mogli dizati kaznene prijave. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Ovo je bila replika i to je onda opomena. Kolega Bošnjaković, **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Kolega Grmoja povrijedio je članak 238. Vi ste i meni na Odboru za pravosuđe predali ovaj dokument kojim teretite kolegicu Zdravku Bušić da je ona učinila neke inkriminirane radnje. Ako to pogledate pažljivo i pročitate vidite da je to jedan tehnički dokument kojim, da, da, tehnički dokument samo što ga vi ne razumijete. Ona tu traži da Državno odvjetništvo preuzme zastupanje u jednom upravnom predmetu

Molim vas gospodo, gospodo pravnici evo ja mislim da ne treba govorit da je ovo ipak bila replika i da to nije baš povreda Poslovnika pa onda i kolega Bošnjaković dobiva opomenu. Nadam se da neće kolegica Bušić dobiti opomenu jer i ona ima povredu Poslovnika. **Bušić, Zdravka (HDZ)** Hvala, hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa ja bih molila gospodina Grmoju da on pokaže gdje sam ja to pravila pritisak, a ja ću, da, da, da, a ja ću odgovarati pred, pred organima kojima je potrebno odgovarati, a ne pred vama.

Kolegice Bušić, isteklo je vrijeme, Poslovnik ste povrijedili, kolega Grmoja je također, kolega Grmoja također nije bilo dopustivo po našem Poslovniku voditi raspravu mimo da se dade riječ, davat itd., pa ću ovaj put samo opomenuti bez opomene, a vama kolegice jer ste mimo Poslovnika replicirali također opomena. Kolega **Totgergeli, Miro (HDZ)** Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, vi ste upravo povrijedili Poslovnik 238., jer ste kolegu Bošnjakovića i kolegu Grmoju nazvali pravnicima, a kolega Grmoja nije pravnik on je istražitelj. Dobro, ja nisam shvatio da bi si trebao dati opomenu zbog toga, ako sam povrijedio Poslovnik ja sam ovaj kolegu Bošnjakovića dobro titulirao jer on pravnik jest, a vama za ovo upozorenje neću dati opomenu, ali molim vas da izbjegavamo ovu vrstu, ovu vrstu. Idemo na, dalje na raspravu kolegica Sandra Bečić u ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka. Poštovane kolegice i kolege, poštovana glavna državna odvjetnice sa suradnicima, u uvodnom izlaganju istaknuli ste jedan od ja bih rekla ključnih, nultih problema funkcioniranja Državnog odvjetništva, a to je potkapacitiranost, niske plaće, nedovoljno sredstva za rad na predmetima i ja ću reći s obzirom da mnogi moji kolege i kolegice jesu radili u DORH-u nekada, puno njih je otišlo nažalost, potpuno neadekvatni uvjeti rada do razine da ljudi nisu imali svoj stol za raditi, vi ste upoznati s time. Dakle, istaknuli ste sve te činjenice kao i činjenicu da nemate mogućnosti sa ovim kapacitetima pratiti dinamiku sudskih postupaka koje sudovi obrađuju. Pazite to je ogroman problem, znači ako nama DORH ne može pratiti dinamiku sudskih postupaka mi imamo ozbiljan problem. Istakli ste dakle u izvještaju isto tako da vam najveći dio budžeta odlazi na troškove arbitražnih postupaka dakle onima u kojima DORH de facto zastupa državu odnosno Vladu RH. 67% čini mi se, 67% sredstva namijenjenih za rad DORH-a ide na troškove arbitraža. Dakle, onih 33% koji ostanu trebalo bi pokriti sve ove slučajeve o kojima smo govorili, dakle o broju slučajeva, istrage itd. Međutim, kada ste sve to ovdje iznijeli meni nije jasno kako ne dođete ovdje i ne grmite, doslovno ne grmite ovdje za govornicom da postoji jasna, sustavna strategija potkapacitiranja DORH-a da ne bi mogao raditi svoj posao. Ne, dapače, dapače vi razmjenjujete pošalice sa kolegama iz HDZ-a dakle iz vladajuće većine i optužujete opoziciju zbog postavljanja pitanja za pritisak. Ja vas zbilja neću pitati za pojedinačne slučajeve, niti koga ste ispitali, niti ja to vama imam pravo govorit da trebate ispitati ovog ili da trebate ispitat onog, niti mi to pada napamet. Ali govorit ću o tome da mi sustavno imamo problem neefikasnosti istraga u dva slučaja. U onim slučajevima koji bi mogli dovesti do odgovornosti države i u onim slučajevima koji bi mogli dovesti do odgovornosti visokih državnih dužnosnika. I ako razlog toj neefikasnosti nije nedostatak volje za progonom, dakle imate volju, hoćete to napraviti, nemate pritiske onda je razlog to da nemate kapaciteta i nemate ga. Ali tko je odgovoran za to vi nemate taj kapacitet, pa odgovorni su oni koji su vam izglasali budžet. Vlada koja ga je predložila takvog kakvog je predložila i oni svi ovdje dakle na ovoj strani koji vas hvale, a koji vam nisu dali adekvatna sredstva za rad, a vidite mi svi s ove strane smo davali amandmane na budžet da bi DORH imao više sredstava za rad na predmetima, predlagali smo smanjenje troškova za arbitraže i to ne samo smanjimo troškove, predlagali smo da izađemo iz štetnih sporazuma, predlagali smo da izađemo iz Energetske povelje na koju trošimo ne znam kolko love na sumanute tužbe investitora, ali ne, opozicija radi pritisak, a goodguys s ove strane koji vas hvale, koji vas hvale kako naravno nemate kapaciteta raditi unutar zadanih uvjeta i zadanog budžeta, pa mislim pa to je cinizam ono na desetu. I nije dobro, ja ću vam sad reć evo zbilja jer ja uvijek idem ono mislim zbilja idem s dobrom vjerom, ali nije dobro, nije dobro da glavnu državnu odvjetnicu kada dođe u sabor hvali većina i da ju hvali većina u državi koja je službeno chapters state, to nije ovak neka pošalica koju mi tu imamo ili sigtagmica koju koristimo. Mi jesmo zarobljena država, mi smo država sa visokom stopom korupcije, mi smo država u kojoj tu korupciju generira politička korupcija, mi smo država u kojoj građani imaju najniži stupanj povjerenja u pravosuđe, kontinuirano, godinama u cijeloj EU, pa kako, kak je onda dobro da vi dođete ovdje da vas hvali ta ista većina koja generira tu zarobljenu državu 30.g., a a da vas kritizira opozicija i onda da ih optužujete za pritisak, kako će to doprinjeti povjerenju građana u pravosuđe, pa neće i zato je bitno kako komuniciramo i kako nastupamo i zato sam rekla jučer g. Boriću da mu ne ide u prilog kad se slažete, ni njemu, a ne ide Boga mi ni vama i ruši vam kredibilitet. Dakle što sve ukazuje na to da DORH nema kapaciteta za provođenje efikasnih istraga? Imamo sad već veći broj presuda Europskog suda za ljudska prava u kojima se ekspliciti kaže da državno odvjetništvo nije provelo efikasnu istragu u slučajevima primjerice smrti migranata na granicama, male Madine Huseini, sad ćete provesti rekao mi je kolega vaš jučer da će se sad provest istraga, al nakon što je Europski sud za ljudska prava već donio odluku da nije bilo efikasne istrage, u slučajevi…, imamo slučaj u kojem su dakle 4 migranta u potpuno neadekvatne uvjete bili pritvoreni, izgorjeli su u tom pritvoru, trojica umrla, četvrti izašao sa teškim tjelesnim ozljedama, mi nismo imali istragu, neefikasna istraga. Zašto? Jer je s druge strane ko bio odgovoran? MUP. I ja mislim da postoji problem, da postoji kočnica koja se ipak povuče kada je s druge strane odgovorna država i ja se zaista bojim da je to i da to nije rezultat čak pritisaka direktnih, da je to pitanje organizacijske kulture i da ta organizacijska kultura dolazi iz činjenice da je počinjena ogromna greška kada je pravobraniteljstvo spojeno s DORH-om jer je logika tih dviju institucija dijametralno suprotna jer pravobraniteljstvo zastupa interese države i ljudi koji su radili na tim predmetima razumijem koji habitus imaju kroz 30.g., a logika kaznenog progona je druga logika, druga je logika i mislim da je to jedan dio problema, nije sav, ali jest problem u organizacijskoj kulturi. Da je tome tako, nisu to samo ovi slučajevi na Europskom sudu za ljudska prava koji se tiču kršenja čl. 2. i 3., to nisu jedini slučajevi. Ajmo se, ajmo se sjetit slučaja Borg, šta je bilo sa Borgom, mislim pa imali smo pisma, imali smo e-mail prepiske, imali smo SMS prepiske, imali smo javne iskaze ljudi koji su ukazivali na to, ja neću tvrdit da je tako, da da bi to bio rezultat istrage, ali koji su zaista ukazivali na to da postoji osnovana sumnja bar da su počinjena djela koja su rezultirala oštećenjem malih dioničara u Agrokoru, koja su rezultirala time da su određeni konzultanti uključeni u grupu Borg se naplaćivali iz imovine Agrokora i njihovih novaca i ne malo, radilo se ako se dobro sjećamo o pola milijarde kuna, mi nismo imali istragu oko toga efikasnu, bio je odbačaj kaznene prijave. Da li je to jedan od slučajeva za koji će nam europski sud reći niste imali efikasnu istragu? I nije jedini takav slučaj, nije jedini. Sami kažete u svom izvještaju da za pretvorbu i privatizaciju ne možete zapravo provodit istrage odnosno da te istrage neće rezultirati sudskim postupcima i osuđujućim presudama jer je problem u zakonu u tumačenju ustavnog suda u odredbama nezastarivosti, ne zastarijevanju kriminala počinjenog u pretvorbi i privatizaciji. I doslovno smo rekli, mislim vi tom svojom rečenicom ste samo potvrdili da “tko je jamio jamio je“, a jel imamo neke prijedloge kako da to ispravimo, ovdje kao zakonodavno tijelo? Nemamo jer nema kapaciteta u DORH-u da se na tome poradi jer nema kapaciteta ni u drugim institucijama…/Upadica Vidović: Hvala

Poštovane kolegice i kolege, g. potpredsjedniče, poštovana gđo. Hrvoj-Šipek. Morat ću se prvo referirati na kolegicu Benčić koja i na sve ove, na sve kolegice i kolege i na gđu. Šipek koja uporno govori o tome da nema kapaciteta, ima kapaciteta i previše kapaciteta jer mene niko ne može razuvjeriti dok se po riječima g. Jandrokovića danas izrečenim stignu bavit malim ribama, da onda nema kapaciteta za velike ribe. živimo u zemlji Alan Forda. Dakle, bavimo se bakicom koja je ostala dužna 2 kune pretplate pa je se onda ovršava, ne znam, zatvara, dižu prijave, ali Borg ne znamo što se dogodilo niti ćemo znati dok je HDZ na vlasti. Tko je AP, ha čujte, nemamo pojma, nemamo kapaciteta. Za ovo se ima kapaciteta. Ne samo da se ima kapaciteta bavit kriminalom, ali neće, ne žele, dakle u tome je problem, oni to ne žele, što je i logično. Logično je, tko te postavio, taj ti je gazda. Govorimo o trodiobi vlasti, govorimo o neovisnom pravosuđu. Kakvo neovisno pravosuđe dok većina u Saboru bira glavnog državnog odvjetnika, to ne može bit, mislim, to je ljudski, ja ne zamjeram na taj način. Ne zamjeram, to je tako, izabrana je da štiti interese onih koji su ih birali, to tak je. Ali imaju kapaciteta kad treba uništavati druge političke stranke, s tim se stignu baviti. Ne sjeća se, rekla je gđa. Hrvoj Šipek da se ne sjeća, da su milijuni predmeta, ali se itekako sjeća prekršajne prijave protiv mene osobno koje je podnio nekakvi tamo Keleminec, vjerojatno ga svi znate, dakle no name radi govora mržnje kaznena prijava protiv mene osobno zbog napisane ili izgovorene riječi, nema veze. S time se stignu baviti. I to na način da si dozvoljavaju, umjesto da kažu, to nema nikakve, kao što nema nikakvog elementa jer verbalni delikt ne postoji, nikakvog elementa kaznenog djela, umjesto da kažu nećemo to uopće raspravljati, s time se stignu baviti i to na način, pošto imam imunitet, da zaobiđu imunitet, preinače, gđo. Hrvoj Šipek, kaznenu prijavu u prekršajnu, e onda me možete goniti po službenoj dužnosti, za to ima vremena, za to ima resursa, za to ima djelatnika i to nije problem. Nikakav problem. I onda se dođe na sud, fala Bogu na poštenom sucu koji je u roku 10 minuta rekao da tu nema nikakvih elemenata, donio presudu, naravno, u moju korist, ali ima vremena, gđo. Hrvoj Šipek i ima rezona da se piše žalba na to iako nema nikakvog temelja, apsolutno nikakvog temelja niti za prijavu niti za postupanje, a kamoli za žalbu, ali se opet žalite. Za to imate vremena. Dalje, vi ste bili isto državna odvjetnica nakon parlamentarnih izbora 2020. g., sve stranke, pa tako i HSS imaju izborne skupštine. Izborna skupština je prošla, uredno je sve provedeno, da, uvijek ima trzavica kad je izborna skupština, uvijek ima više kandidata, uvijek ima nezadovoljnih, itd., sve ono što je ministarstvo propisalo, što je statutom stranke propisano je provedene lege artis, nezadovoljnici su digli kaznene prijave. Ja to znam posredno pošto mene nikad nitko iz DORH-a nije kontaktirao. Posredno, kontaktirali su tehničkog tajnika, svjedok ovaj, svjedok onaj, svjedok treći, svjedok četvrti, to je trajalo 4 mjeseca, ministar Malenica mi je rekao oprostite, ali ne možemo vas, znate postoji kaznena prijava. U ta 4 mjeseca koja su bila ključna za jednu političku stranku koja je u to vrijeme bila treća, treća opozicijska stranka po snazi u Hrvatskoj, nakon SDP-a i nakon Mosta, treća u to vrijeme, nezadovoljenici zovu članove po cijeloj Hrvatskoj i kažu, Beljak nikad neće dobit papir, skupština je nevaljala, radi se o krivotvoriti, kazneno smo ga prijavili, završit će u zatvoru, mene nikad nitko nije kontaktirao, ja čak nemam mogućnost zvati i pitati u kojem je to statusu, taj moj predmet jer znam da su me prijavili, ali me nitko nije zvao. A kamoli da imam mogućnost sam napisati kaznenu prijavu za lažno prijavljivanje ljudi koji su to napravili, znali su da lažno prijavljuju pošto poznaju statut. Dakle to ste vi radili. Direktno se miješali u političku stranku, u opozicijsku političku stranku. Namjerno ili nenamjerno, pa teško mi je sumnjati i reći da je to bilo nenamjerno. Zamislimo da su izbori u HDZ-u. Bit će, morat će bit i da g. Plenković dobije izbore, a da gospodin, da nikoga sad ne spominjem, da ga ne uvaljam u probleme, da g. Karamarko iz, odjednom dođe ne znam, ponovo se učlani u HDZ, izgubi izbore na knap i napiše 10 kaznenih prijava protiv g. Plenkovića. Što biste vi napravili? Biste li reagirali? Budite iskreni. Biste li reagirali na kaznene prijave nekog marginalca protiv legalno izabranog predsjednika stranke ili biste rekli, DORH se ne bavi politikom, ne bavi političkim, pogotovo ne unutarstranačkim obračunima. Al' vi ste to radili, gđo. Šipek, za čiji interes? Da li je stvar u tromosti sistema?

100 priča, 100 pozitivnih priča oko postupanja DORH-a, ali isto tako i puno negativnih. Meni su, meni je HDZ kupio saborskog zastupnika u prošlom mandatu. Otvoreno, čovjek je kupio 5, 6 apartmana, 2 mjeseca nakon toga na moru nitko nikad nije pitao od kud tom čovjeku novci. Jednostavno otišao, preko noći, život me natjer'o. otišao sam na, u Gajevu, prijavio uredno sve, iznio sve indicije, naravno, nemam dokaza, pa nisam ja vidio kad mu je ovaj dao novce, bio je u Hercegovini dan prije, šta je radio u Hercegovini, nema nikakve familije, preko granice išao. Sve sam ispričao na USKOK-u na mjestu gdje sam trebao biti. Izgubio sam 3 dana, novinari su me maltretirali, bio sam na televiziji, bio sam tamo, ne znam, na krim policiji, .../nerazumljivo/... nemam pojma više kak se to zove. Nikad mi nitko nije dao povratnu informaciju jer to nije odgovaralo vladajućima. to su gole činjenice, od toga ne možete pobjeći. Dakle mene ganjate za stvari di nekakvi marginalci, bilo tko, dakle po toj logici bilo tko može stisnut, napisat kaznenu prijavu protiv Spajića i reć Spajić govori govor mržnje i vi ćete tog Spajića onda teretiti zbog toga jel to je politički obračun, mislim verbalni delikt. Nema nikakvog smisla i tu gubite resurse, to košta, radnik vam košta, djelatnik košta, zaposlenik košta. Prava je istina u principu da sve to skupa radite kako biste rekli eto mi ipak radimo i naravno kad radimo nemamo vremena baviti se onim s čim bi se trebali baviti. A s čime bi se trebali baviti, nažalost, nažalost Hrvatske, na jad i bijedu Hrvatske kao naše domovine bavi se EU. Bojim se, bojim se da ono što sam puno puta već rekao da Hrvatska nema niti S od suverenosti da ćemo na ovom koraku, na koraku pravosuđa, na koraku državnog odvjetništva još dublje potonuti. I žalosti me da je gospođa mislim iz Rumunjske podsjetite me ne znam vjerojatno dobro, pazite Rumunjske prije 35 godina, stariji ste od mene vjerojatno se sjećate, pa to je bila sirotinja Ceausescu, pa oni su gledali Jugoslaviju kao mi Mars, ne Ameriku nego Mars, oni nama, oni nas uče danas o pravdi, oni nama govore što trebamo raditi, oni nama, oni se bore protiv korupcije u Hrvatskoj. U ime Oca, Sina i Duha i svetoga, presvetog ne znam što bi reko, pa Alahu bi se klanjo ne mogu vjerovat to, suze mi idu na oči gospođo Hrvoj Šipek. Pa jel vama žao te naše domovine? Sutra će nam Albanci doć, ovi iz Zimbabvea imaju bolje pravosuđe nego mi. Pa jel ili Zambija jel od kud već nemam pojma Kongo, Srbija koja već sve mi je isto. Mene samo Hrvatska zanima. I žalosti me to da će doć gospođa iz Rumunjske i da će nam uhapsit premijera. Uhapsila je svog, vjerujte i mog, našeg, budite uvjereni u to samo ako mu nađu jednu krivu točku, a čim istražuju naći će. Njima neće puno trebati da saznaju ko je AP. A ja vas shvaćam kao osobu vas shvaćam shvaćam da svako ide gdje mu je bolje, svako gleda svoj interes. Ali vi biste kao glavna državna odvjetnica ipak trebali gledati prvenstveno državni interes, a onda tek svoje. To da gledate svoj, svi gledamo svoj interes, ljudi smo od krvi i mesa trebamo živjet od nečega. Ali trebali biste gledati hrvatske interese. Ugledajte se na Daliju Orešković, ugledajte se na Natašu Novaković, ugledajte se na žene, na ljude, na javne osobe koje se nisu dale, nisu htjele pognut glavu, nisu se htjele prodat nego su radije išle riskirati na tržište ili na bilo što, školovana ste osoba, pametna ste osoba, ja sam uvjeren da za vas ima mjesta bilo gdje u Hrvatskoj …/Upadica Vidović: Zahvaljujem se./… a onaj način radite hvala lijepo. Imamo povredu poslovnika Daniel Spajić je. **Spajić, Daniel (DP)** Hvala predsjedavajući. Moram samo napomenut g. Beljaka da g. Keleminec no name, on je čovjek koji radi u Podravci kod Martine Dalić kao unapređivač prodaje, razumijete, koji ima ispod sebe 10 ljudi, vozi službeni auto 24 sata. To je čovjek na zadatku koji se pojavljuje tri puta godišnje, to nije no name Krešo, to je vrlo bitna osoba na hrvatskoj političkoj sceni. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Da to

Nemate poslovničku mogućnost da se ispričate, ispričat ćete se izvan sabornice. A sada ipak povreda poslovnika, kolega Beljak jel povreda poslovnika ili nije prijavljena? Nemojte pričati jel to isto je opomena. Ali sad će u ime Kluba zastupnika Domovinskog pokreta govoriti kolega Ivan Penava. Hvala vam lijepo. Poštovani predsjedavajući, poštovana glavna državna odvjetnice sa suradnicima. Ispred Kluba zastupnika Domovinskog pokreta odmah ću u startu reći da sve ću iznijeti apsolutno neće biti ništa na osobnoj razini, bez trunke emocije, empatije prema bilo čijem imenu i prezimenu isključivo u interesu hrvatskog naroda i države kako Domovinski pokret i treba istupat. Slušajući vas odustao sam od onoga što sam mislio govoriti jer kako to obično i bude izrekli ste važne misli koje su prve po rangu prioriteta što se tiče naše države i interesa našeg naroda pa ću u uvodu o njima. Društveni sustav odnosno društveni poredak u RH je trahirao. Hrvatski narod prolazi kroz posvemašno moralno, vrijednosno i duhovno posrnuće komu se nažalost ne nazire kraj. O tome svjedoči svakodnevna pojava koruptivnih afera najvišeg ranga i moramo biti svjesni da iz tog blata, iz tog mulja hrvatski narod i Hrvatsku državu mogu izvući samo izuzetno jako i slobodni pojedinci. Sustav je skršen. To nije nešto od jučer riječ je o dugom procesu koji traje desetljećima podrivanja Hrvatske države na kojeg su mnogi stručnjaci upozoravali nebrojeno puta. Međutim, ono što je simptomatično za današnji trenutak da je situacija postala kritična, da smo ušli u završnu terminalnu fazu toga procesa kada vraćanje u poželjne okvire funkcionalne države postaje vrlo teško ostvarivo. I danas ste vi o tome pričali. I meni osobno se stislo u grudima, vjerujem da se svima stislo u grudima dok smo vas slušali, pričali ste istinu, svjedočili ste zapravo o krahu naše države i sustava i mi koji smo na lokalnim razinama vas jako dobro razumijemo. Možda je to u Zagrebu teže za osjetiti, ali ja znam da je vama gotovo nemoguće doći do kvalitetnog kadra, ja znam da radite u nemogućim uvjetima kao i mnoge druge službe, neviđenog medijskog pritiska, linča, s druge strane da su ljudi potplačeni i to je taj sumrak, to je taj krah o kojem ste govorili. Međutim, s druge strane moram vam reći i drugu stvar. Onog trenutka kad ste pristali na ovu časnu dužnost koju obnašate a jeste svojom voljom preuzeli ste taj križ jednako kao i ja u Vukovaru, jednako kao i ovdje kolege u saborskim stolicama. I teret je ja znam i nepravedno na vama puno više nego što bi trebao biti na sustavu koji je zapravo erodiran, kompromitiran, nema ni kvantitete, ni kvalitete. Ali nema drugog rješenja nego oslonit se na jake pojedince. Nema drugog načina kako se kao društvo možemo izvući iz toga. I ja sam danas zato spomenuo vaše kolege u Americi neuspoređujući iskreno i ne znajući te razlike, to nije moja struka, ali sam aludirao na nešto drugo. Aludirao sam vam na to da nama ideal funkcioniranja naše države mora biti saborski zastupnik, član bilo koje stranke, državni odvjetnik, tko tko obnaša odgovornu dužnost u interesu države istupati neopterećeno bez straha za svoje radno mjesto, bez straha za svoju egzistenciju, pa taman u pitanju bio na primjeru Amerike gospodin Biden ili gospodin Trump, pa taman u pitanju bili republikanci ili demokrati. Knjigu koju sam vam preporučio reći ću još jednom ne zbog vas naravno, nego zbog javnosti zašto nacije propadaju. Jedan lijep povijesni prikaz razlike između uspješnih društava i onih koji to nisu. razlika je upravo najočitija evo na tom primjeru. Znači onaj tko sebe ne čisti, onaj gdje kvalitet ne prevladava, ona sredina u kojoj se vi morate zapitati smijete li nekome kao glavna državna odvjetnica pokucati na vrata taj sustav je osuđen na propadanje. To su sustavi između ostalog kako sam rekao i bivše države i ja vjerujem da i vi i nitko od nas ovdje ne želi to Republici Hrvatskoj. o tome se radi. U trenutku u kojem se vi sad nalazite danas nekoliko kolega su vam preporučile to nije više situacija gdje vi kao učinkovit sustav možete od 2000 predmeta progutati svih 2000. Ali kad je već tako, kad ste već ograničeni kao i svi mi, kao kažem mi na periferiji ove države poglavito, ali onda se bacite na prioritete, bacite se na najkrupnije ribe. Nemojte se baciti na začelje kolone. I zato mi je nevjerojatno i moram kritizirati onaj dio za koji mislim da je loš i moram odmah reći u startu, apsolutno me iz aspekta interesa Republike Hrvatske ne zanimaju pritisci ove ove i one vrste i neovisnost ovoga i onoga. I mislim da tako trebate i vi, a i svatko drugi shvaćat svoju dužnost pa me apsolutno ne interesira situacija koju čujem ovdje gdje se pozivaju neki na pritisak, na institucije. Pa što trebamo raditi recite mi molim vas svi, ali najviše javnost pokušajte vi objasniti kad imamo afere poput afere Softver gdje se javlja famozni AP. Pa nakon toga imamo aferu gdje se AP odjednom pretvara u šefa. Pa imamo čitav niz drugih afera, ali gle čuda nitko nije pozvan barem na ispitivanje od glave. Pričam o glavi. Ne mogu shvatiti taj strah, tu paralizu, ne mogu i nikad o tome mislim da neću i ne smijem šutjeti, ali ne bi smjeli ni svi drugi u ovoj sabornici ne zato što se nekog ne voli, ne zato što se prema vama, prema AP-u ili bilo kom drugom imaju nekakve negativne emocije. Ma zato što je to interes našeg našeg naroda i naše države i ne može mi nitko objasniti ovdje da to nije interes države i da je AP trebao biti na obavijesnom razgovoru i nakon toga vi odlučite i sud nek' odluči je li ima elemenata ili nema elemenata. Ali da slušamo da nije tema ne mogu se s tim složiti. Jednako tako slušam neke kolege, pitamo i skrećem na temu ratnih zločina. I pohvale imate i trebate imati za sve druge razine kolega koji vrijedno rade, vašeg rada, suradnika. Međutim, mi opet pričamo o sitnim ribama. Ne mogu vjerovati ovdje što čujem neke kolege iz Vukovara spominju i hvale situaciju kako se ošlo naprijed. Pa ja moram ponoviti neke stvari. Mi nismo u istim cipelama. Na prosvjedu koje sam imao u Vukovaru 2018. godine od 5 svjedoka koje sam teškom mukom i ljudi su teškom mukom svjedočili o najtežim mogućim sudbinama. Dva čovjeka su umrla, pravdu dočekala nisu, sudbinama za kakve romani i filmovi nisu dovoljni. Ja čujem pohvale iz Vukovara, čovjeka koji nije smio doći na prosvjed, jer mi ne znamo ovdje u našoj državi tko je naredio tenkovima u pol Beograda na koje su neki radikalni Srbi cvijeće bacali, pozdravljali, koji su slani na našu državu tko ih je slao. Jer mi ne znamo evo Čipeta sam zamolio, zaboravio mi je donijeti zapovijed zapovjednika ratnog vazduhoplovstva JNA sa podvozjem, brojem serijskih aviona, sa metama u vidu bolnice u Vukovaru i muzeju. Mi ne znamo tko su ti zapovjednici? Mi nismo gledali video uratke beogradske televizije i stranih medija kad su snimali glavne aktere. Mi ne znamo tko je bio general štab i pričamo i za pohvalu je što ste vi ili sustav ove države procesuirali dvije tisuće i osmog po nekakvoj odgovornosti. Ma gdje je Kadijević, gdje je Blago Jadžić? Pokojni su, ja znam da su pokojni odavno, ali mentalno, zbog mentalnog zdravlja naše države i svih nas, ti ljudi taman i posthumno su morali biti osuđeni, ja nemam problem s tim. Sjetite se Nürnberga i sjetite se da je to politika. Ako Bog dragi da dođemo na vlast, nalog će dobit bome kompletno pravosuđe u roku 6 mjeseci da te stvari mora procesuirati .../Upadica: Hvala./... i nemam problem to reći. Hvala lijepo. SDP-a. **Jakšić, Mišel (SDP)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovana glavna državna odvjetnice sa suradnicima, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Dakle, kad bi slušali ovu raspravu i zažmirili se i pravili da uopće ne gledamo televiziju, ne čitamo medije i kad bi uzeli u obzir samo ono što danas ovdje pričaju vladajući, stekli bi dojam da smo na svim listama percepcije pravosuđa genijalni, da pariramo najrazvijenijim zemljama svijeta, da mladi ljudi željni pravde nakon pravnog fakulteta trče da bi radili u DORH-u jer znaju da će tamo moći raditi nešto korisno za svoju zemlju, da će isto tako, moći profesionalno napredovati u vrhunskih uvjetima i da nema toga što u ovoj zemlji može proći nekažnjeno. Jedini je mali problem, eto, oporba koja radi pritisak i zli mediji koji biraju teme koje su zapravo neteme. Ali, ajmo sad probat se malo vratiti u realnost. Činjenica je da ta vlada i ta vladajuća većina koja toliko štiti i čuva neovisnost DORH-a i ostalih pravosudnih institucija, koja toliko želi da sve bude transparentno i jasno je pristala da Izvješće glavne državne odvjetnice o radu za 2021. dođe u Sabor 9. veljače 2023. zato jer je ta zločesta oporba koja ruši tu famoznu transparentnost skupila potpise pa eto, moralo je doći. Sada neću trošiti vrijeme na izvješće Vrhovnog suda, na izvješće pučke pravobraniteljice, na izvješće Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa, ta sva izvješća od te silne transparentnosti i otvorenosti isto tako ne dolaze u Sabor. Isto tako, moglo bi se jasno reći što je to pritisak. Da li je pritisak kad oporba traži da se raspravlja o izvješćima i propisuje što to curi u medije, a curi i priznalo se na Odboru za pravosuđe iz spisa ili je pritisak na pravosuđe kad premijer u nekim porukama AP, u nekim porukama šef, drži presice sa bivšim glavnim državnim odvjetnikom i tumači kako bi to sve skupa trebalo izgledati i ići. Da li je možda pritisak kad taj isti premijer u dva navrata proziva glavnu državnu odvjetnicu, da eto, on nju zvao da ju pita zašto se sad ovo dogodilo ili eto, da će on nju zvati da li ona misli reagirati na nešto što priča Zoran Milanović gdje proziva wanna be vrhovnog zapovjednika Hrvatske vojske Marija Banožića. Da li je to pritisak ili je to borba za tu famoznu transparentnost i neovisnost DORH-a? Isto tako, moglo bi se postaviti pitanje da li je oporba uhićivala Gabrijelu Žalac, da li je oporba bila ta koja je pokrenula europsko javno tužiteljstvo, da li je oporba bila ta koja se izgubila nemušto kao što se izgubio premijer sa svojim suradnicima kad je lomio da li će smijeniti glavnu državnu odvjetnicu Hrvoj Šipek ili će žrtvovati ravnateljicu USKOK-a, ali onda očito kad se malo slegla prašina, kad je zbrojio i oduzeo šta mu što donosi i odnosi je reterirao i rekao da eto, oporba i mediji su ti koji ruše institucije hrvatske zemlje. To što su uhićeni ministri, bivši ministri, što u poruke su uključeni ljudi koji rade u državnom sustavu, predsjednik Uprave Hrvatskih šuma, što zapravo, kad znamo kako Hrvatske šume funkcioniraju, možemo doći do zaključka da su te poruke u nekakvim ručkovima i zapošljavanjima mila mila majka kad znamo što se događa sa trupcima i fondom, e sad, da li je to ono što želimo, da li je to ono što je stvarno iskonstruirala oporba ili se to stvarno u ovoj zemlji događa. I ono posljednje što želim postaviti kao pitanje, od te silne borbe za transparentnost i neovisnost, kad i zaboravimo sve izrečeno i sve što se dogodilo, kako uopće onda raspravljamo o tome, kraj tih silnih proračunskih sredstava, a znamo da je proračun eruptirao u inflaciji, silnih sredstava koji su osigurana kroz NPOO, da mi danas raspravljamo opet o tome kakve materijalne uvjete imaju ljudi u DORH-u, gdje ima i jako kvalitetnih i poštenih ljudi, kakve plaće imaju, koliki im je uopće motiv da dođu tamo raditi i u konačnici, kakve imaju uvjete, ako pričamo o infrastrukturnim uvjetima, od zgrada, tehnologije i do svih ostalih mogućnosti koja su im na raspolaganju. Pa da li možda bi bilo bolje da onaj koji je potrošio toliko energije da raspravi što je tema, što nije tema, pa oni koji su mi pomagali, tko je AP, a tko nije AP, iako je onda predsjednik Sabora demantirao potpredsjednika Sabora i šefa Kluba HDZ-a, te sve riječi i to sve što rješava je utrošio na to da omogući ljudima u DORH-u poštene plaće i poštene uvjete za rad. Hvala lijepo. Zahvaljujem kolegi Jakšiću i poštovane državna odvjetnice, kolegice i kolege. Politička pozicija glavnog državnog odvjetnika je puno drugačija nego politička pozicija njegovih zamjenika. Uostalom, gđo. Hrvoj Šipek, vi ste bili zamjenica glavnog državnog odvjetnika i niste bili toliko u medijima koliko ste sada, kao što su g. Bajić i g. Cvitan bili u medijima, kritizirani ili hvaljeni, češće kritizirani. To spada, kako se to obično kaže, u opis posla. I dok je tako, onda se može reći dakle da su stvari kako sam u replici to rekao, životne i logične. Dapače, g. Cvitan je imao čini mi se i zaštitu, fizičku zaštitu zbog prijetnji na integritet i na sigurnost i to je kriterij je li glavni državni odvjetnik ozbiljan i uspješan, da, da ga se kriminalci boje i da mu prijete da, ne političari, ne oporba, kriminalci. Također smatram da je jedina pritisak za koji trebamo ustvari dobiti odgovor od vas je bio onaj kada je predsjednik Vlade vas nazvao zbog toga što se mu se nije svidjelo što govori predsjednik Republike. Da je to rekao javno, to bi bio dio političke utakmice i sasvim sigurno ne bi izazvalo toliko reakcija. Kad je tajno onda to izaziva upitnike, a posebno kad ste vi rekla da to niste shvatili kao pritisak. Ja smatram da je to prvenstveno bila uvreda vama da je predsjednik Vlade imati potrebu sumnjati u to hoćete li podleći pritisku predsjednika Republike u jednom slučaju. Dakle, za Hrvatsku je potpuno nebitno što je on vama rekao, bitno je što ste vi njemu rekli. Volio bi to znat. Jeste li ga dakle kritizirali što je posumnjao u vašu vjerodostojnost da ćete postupiti savjesno i odgovorno, analizirajući činjenice, a ne pod pritiskom? To je pritisak gospođo glavna državna odvjetnice. Izvješće, Izvješće, HS ne raspravlja o izvješćima neovisnih tijela nego na zahtjev opozicije. Ja očekujem gospođo državna odvjetnice ako dobijete poziv od klubova zastupnika oporbe za izvješće iz 2022. kad ga predsjednik Sabora ne bude htio stavit da ćete se odazvat tamo u Malu vijećnicu na sjednicu klubova i na taj način izrazit svoj prosvjed zato što vam se ne omogućava da u HS-u branite svoje izvješće. To bi bilo odhrvavanje pritisku. Vaša izjava o tome da ste to doživjeli kao pritisak naše potpise u prvom trenutku ja sam doživio kao vašu prijetnju, moro sam duboko uzdahnuti i razmisliti o tome možda je krivo preneseno i na svu sreću, na svu sreću ispada da jeste i to je dobro da smo to razjasnili. Ali kvalifikacija da je nešto predizborna kampanja je također nepotreban ulazak u političke rasprave. Politička kampanja kako je rekao jedan USKOK-u dragi političar traje tri godine, 11 mjeseci i 28 dana. Prema tome, da, onaj koji radi javni posao želi građanima prikazati da je to što radi ispravno i ako mislimo da jedna institucija koja ne može biti bez ikakve kontrole itd. da radi loše ili da nešto radi drugačije nego šta bi trebala to govorimo, to je naš posao. Ja vam dajem besplatan PR savjet, prva rečenica je da to smatrate dijelom političke utakmice da ne želite u to ulazi, a druga rečenica da će u konkretnom slučaju ako je potrebno DORH izdat priopćene jer svaka vaša rečenica nespretno se važe. Vi ste tu morali objasnit deset svojih rečenica koje su na ovaj ili na onaj način mogle biti izvučene iz konteksta. Moja želja je da ne dolazim u poziciju da kritikama na rad državnog odvjetništva kritiziram i one onih tisuću i nešto dakle državnih odvjetnika koji doista nisu javno izloženi i za koje javnost ne zna, da svi idu u isti koš. I na kraju izražavam solidarnost sa kolegom Oparom zbog lažnih kaznenih prijava protiv lokalnih dužnosnika, samo mu želim reć da to u nekim slučajevima rade i pripadnici njegove stranke protiv SDP-ovih dužnosnica i dužnosnika. Hvala.

Zahvaljujem. Počet ću od one rečenice koju sam prije jednog izlaganja čula ovdje u sabornici. Tko te postavio taj ti je gazda. Eto to je rečenica, to je stav, to je narativ, to je model razmišljanja kojega ja slušam već 10 godina i nikako da se Hrvatska makne makar korak dalje od toga. I onda uporno podržavamo isti model, isti sustav po kojem glavnog državnog odvjetnika ili državnu odvjetnicu na prijedlog Vlade bira parlamentarna većina. Tako da tkogod glavni državni odvjetnik u nekom trenutku bio netko ga može diskreditirati i reći da je na telefonskoj liniji sa premijerom koji ga je ili možda nije odabrao. Stoga je moja glavna poruka i glavna molba svim sadašnjim oporbenim političkim strankama, a i onima koji izvan sabornice to žele postati obvežimo se na promjenu modela. Poslušajmo jednu od preporuka GRECO-a ajmo se dogovoriti da glavnog državnog odvjetnika biramo dvotrećinskom većinom, promijenimo Ustav, onemogućimo mogućnost reizbora i dajmo veću ulogu struci da definira kriterije, kompetencije i izbor na temelju prethodno ostvarenih rezultata, da nam se ne događa da ljudi koji nemaju, a pod ljudi mislim na nas saborske zastupnike od kojih većina ne poznaje Kazneni zakon, ne poznaje Zakon o kaznenom postupku, ne poznaje pravila rada struke koji ipak postoje, svidjelo se to nama ili ne, kritiziraju nešto o čemu zapravo uopće nemaju pojma. Da ne bi netko ovo protumačio da ja branim Zlatu Hrvoj Šipek i da stajem na stranu HDZ-a, ne. Bi li Zlata Hrvoj Šipek bila moj odabir? Ne, prije svega zato što imamo državu koja je opterećena političkom korupcijom, a ona dolazi iz sfere građanskog odjela. Što joj najviše zamjeram? Zamjeram joj baš to što zbog svog iskustva radnog možda nije prepoznala koji su to glavni problemi nije bila dovoljno jasna i ustrajna u tome da natjera HS da odradi svoj dio posla, a ne da iz godine u godinu mora pisati jedna te ista izvješća koja ukazuju na loše osmišljene zakone koje državno odvjetništvo stavljaju u poziciju neravnopravne stranke u kaznenim postupcima jer primjerice nemaju mogućnost žalbe protiv odluka optužnog vijeća kojima im se optužnica vraća na doradu i to vrlo često iz neopravdanih razloga jer se sud upušta u nešto na što nema pravo, a to je na ocjenu vjerodostojnosti dokaza u toj fazi postupka, tu je trebala biti glasnija, trebala je tražiti „izvolite mijenjati zakon, stvorite nam uvjete rada“. Što još zamjeram? Nerazumijevanje tog nekog političkog konteksta u kojem se i DORH nalazi i nerazumijevanja primjerenog načina komuniciranja. S obzirom na slabe resurse, na apsurdno mali broj djelatnika unutar USKOK-a, 33 čovjeka na ovu razinu korupcije ove Vlade Andreja Plenkovića, jedini način da se koliko toliko održi je bio to da DORH i USKOK pokuša dobiti ili pridobiti javnost i medije na svoju stranu, pa je svaku spornu situaciju trebalo objasniti i razjasniti, protumačiti, truditi se da shvate probleme i oni koji to uporno ne žele, a ne doista krivim i nepromišljenim izjavama sam sebi pucati u noge. I razlikovala bi se da sam na mjestu glavne državne odvjetnice i u samoj strategiji. S obzirom na sve ove istaknute unutarnje strukturne probleme najefikasnije i najučinkovitije bi bilo da se bavi isključivo velikim ribama, da pokreće postupke protiv premijera i ministara, hvala Bogu pa materijala ima, međutim hvala svima onima koji su mi dali kompliment pa rekli evo neka se Zlata Hrvoj-Šipek ugleda na to kako sam se u nekim situacijama u povjerenstvu postavila ja ili Nataša Novaković, evo gdje je kvaka i evo zašto taj kompliment koliko god da mi godi nije fer. Povjerenstvo kao institucija samo donosi odluke i može ih donijeti u relativno kratkom roku, državno odvjetništvo to ne može, državno odvjetništvo može pokrenuti izvide, istrage i može podignuti optužnice. Dobrih optužnica i spektakularnih uhićenja hvala Bogu svi smo se nagledali, a gdje su nam presude? Presuda nema. Presude zapnu u spornom i neefikasnom pravosuđu ne samo zbog loših sudaca nego i zbog loših zakona koje gle čuda stvara i kreira ova ovdje ekipa, pa je li tome kriv DORH i USKOK? Zaboga nije. A da bi taj cijeli sustav bolje funkcionirao treba mijenjati strukturu i drugih državnih tijela, DOV-a i DSV-a koji krivo kadroviraju između ostalog zato što i u tim tijelima sjede po dva političara kojima u tim tijelima mjesto nije i po dva sveučilišna profesora sa katastrofalnim razumijevanjem deontologije profesije o kojoj odlučuju i o kojoj sude od regrutiranja, pa do stegovnih mjera. Podsjetit ću samo na jedan takav doista sramotan primjer. Ovaj saziv i aktualno vodstvo državnog odvjetništva se ipak borio protiv toga da Dražen Jelenić ostane u sustavu, a tko je bio s druge strane koji ga u tom sustavu još uvijek drži? Vrhovni sud i dvije članice DOV-a koje su dale neko tumačenje koje su s one strane zdravog razuma. Dakle ako mi kao Hrvatska, ako mi kao država još uvijek imamo problem s tim da shvatimo što je temeljna deontologija državno odvjetničke profesije i ne možemo reći da netko ko je glavni državni odvjetnik ili bilo koji državni odvjetnik na bilo kojoj razini ili njegov zamjenik, pa taman i čistačica u tom tijelu ne može biti mason onda mi imamo puno dublji problem nego što se danas ovdje o tome razgovara. Osim loših sudova, osim akademske zajednice, gdje još državno odvjetništvo ima problem? Pa ima problem i u široj javnosti, ima li društvene osude korupcije? Nema. Ova ista politička struktura koja predlaže glavnu državnu odvjetnicu, pa je potom bira isto tako ima trenutno najveći i najbolji rejting i što bi se onda dogodilo da glavna državna odvjetnica radi onako kako, evo da sam ja danas na njenom mjestu bi taj posao radila i kako zaziva cijela oporba i cijela šira javnost? Pa izginula bi na toj funkciji unutar godine dana, ako i toliko jer bi ju ista ta ekipa jer joj to ustav i zakon omogućavaju prvom prilikom kod prvog slijedećeg izvješća vrlo oštrim potezom pera naprosto smaknula i stavila nekog kao što su ovi članovi povjerenstva koje smo danas imali prilike vidjeti na dnevnom redu. Dakle neovisno o tome što doista ni ja nisam zadovoljna s rezultatima USKOK-a i DORH-a obrazložila sam zašto ih ovog trena ne napadam jer naprosto ne vidim u tome nikakve svrhe. Naime, sve i da je državna odvjetnica napravila ono što mi sada između redova zapravo od nje tražimo odnosno da je ispitala premijera zbog afere softver, da je pokrenula istragu, podignula optužnicu, što bi se dogodilo? Pa ne bi se dogodilo apsolutno ništa, apsolutno ništa, čekali bismo možda 5 ili 10.g., ako i toliko, da dođemo do pravomoćne presude, gdje bi do tada bila Hrvatska? Ako smo svi mi toliko uvjereni, evo za početak otvoreno priznajem ja jesam, da je Andrej Plenković alfa i omega svih korupcijskih afera koje smo gledali u proteklih 5 do 6.g., onda njegova smjena nije posao državnog odvjetništva, USKOK-a i DORH-a nego naša i to sad i odmah, sad i odmah. Ako to ne možemo učiniti, ako smo mi trenutno politički nemoćni kao što se to nada Borić onda se trebamo zapitati zašto je tome tako? I budite onaj dio građana koji su u apatiji, koji su rezignirani i razočarani, izgubili povjerenje u sve državne institucije i u političku scenu kao takvu, pa i u rad HS, ali to je naš posao ljudi moji, naš posao. Ako treba staviti glavu na panj onda bi to trebala biti naša i pozivati građane, javnost, medije na pobunu, a prvu slijedeću državnu odvjetnicu ili kandidatkinju za državnu odvjetnicu ili državnog odvjetnika treba pozvati na jedno javno saslušanje od predstavnika vladajućih i pitati, dobar dan, dobar dan što sve mislite da vam je potrebno za dobre kvalitetne rezultate rada i svi skupa se obvezati da ćemo to Državnom odvjetništvu isporučiti ako treba u roku mjesec dana, a ako unutar godine dana nema rezultata e onda tražiti njihovu smjenu. I tako redom. Hvala. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** I vama. Slijedeća je kolegica Vesna Nađ u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata. Zahvaljujem potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovana glavna državna odvjetnice sa suradnicima, kolegice i kolege, pred nama je Izvješće glavnog državnog odvjetnika o radu državnih odvjetništava za 2021. godinu. Prema Članku 72. stavku 1. Zakona o državnom odvjetništvu glavni državni odvjetnik RH dužan je do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu podnijeti Hrvatskom saboru izvješće o radu. Ovo izvješće na čak 247 stranica sadrži sve elemente propisane tim zakonom kao i pokazatelje učinkovitosti i kvalitete rada Državnog odvjetništva za kazneni odjel i građansko upravni odjel. U izvješću se kako to zakon i propisuje upozorava na stanje i djelovanje pravnog sustava, nedostatke u zakonodavstvu i unutarnjem poslovanju Državnog odvjetništva i daju se prijedlozi za unaprjeđenje rada. Uz izvješće je priloženo i izvješće o radu Državnoodvjetničkog vijeća za 2021. I onda se netko može zapitati zašto su oporbeni saborski zastupnici rešetali čak puna 4 sata glavnu državnu odvjetnicu Zlatu Hrvoj Šipek na Odboru za pravosuđe kad je to eto izvješće izrađeno sukladno zakonu i na vrijeme. Vrag je uvijek u detaljima. Kao prvo, iako je izvješće o radu DORH-a za 2021. ušlo u saborsku proceduru još 2. svibnja 2022. godine ono nije cijelu prošlu godinu uvršteno na raspravu Hrvatskog sabora i ne bi valjda ni sada da oporba nije skupila 30 potpisa i zatražila raspravu sukladno Poslovniku o radu sabora. Što nam to govori? Govori nam o odnosu vladajućih prema DORH-u koji bi sukladno Ustavu i zakonu treba biti samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih djela i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine RH te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava RH i zakona. Ali govori nam i o odnosu vladajućeg HDZ-a prema Hrvatskom saboru koji bi trebao moći raspravljati o izvješću DORH-a za 2021. godinu čim je ušlo u saborsku proceduru na dnevni red, a ne da oporbeni saborski zastupnici moraju svojim potpisima prisiliti vladajuće da sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora stave to izvješće na raspravu u Hrvatski sabor. I to se sve događa u vrijeme kad nam istraživački novinari otkrivaju preko svojih portala koruptivne afere u najvišim vrhovima izvršne i sudske vlasti i kad nam cure informacije iz istraga, a da se ne istraži odakle cure informacije iz istraga pa sada već postaje normalno da na portalima čitamo poruke kao što su poruke bivše državne tajnice Josipe Rimac i Gabrijele Žalac u kojima se očito spominje i predsjednik Vlade AP. Dakle, da Hrvatski sabor mora moći raspravljati dakako da Hrvatski sabor mora moći raspravljati o izvješću o radu DORH-a i USKOK-a jer u konačnici je i Hrvatski sabor izabrao glavnu državnu odvjetnicu koja mu podnosi izvješće. Svakako je u izvješću najviše pažnje zaslužio dio koji se odnosi na koruptivna kaznena djela. Za koruptivna kaznena djela u izvještajnom razdoblju prijavljeno je 1.366 osoba što predstavlja 71,44% od ukupnog broja prijavljenih osoba Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. U izvješću se navodi da je u prošlom izvještajnom razdoblju za koruptivna kaznena djela bila prijavljena 1.271 osoba, u izvještajnom razdoblju ostvareno je povećanje broja prijavljenih osoba za 7,47% što promatra se u kontekstu povećanja od 22,63% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje u odnosu na 2019. i ukazuje na višegodišnji trend porasta broja kaznenih prijava za koruptivna kaznena djela. Iz strukture prijavljenih koruptivnih kaznenih djela u izvještajnom razdoblju vidljivo je da je 1.366 prijavljenih osoba njih 1.191 ili 87,18% prijavljeno za kazneno djelo zloupotrebe položaja i ovlasti iz Članka 291. Kaznenog zakona. Rješenja o odbačaju kaznenih prijava doneseno na u odnosu 1.231 osobu. U izvještajnom razdoblju sudovi su za koruptivna kaznena djela donijeli presudu u odnosu na 67 osoba. Od ukupnog broja donesenih presuda 59 su osuđujuće presude 88,05%, od čega je 30 presuda doneseno na temelju sporazuma stranaka. Inače, u izvješću se navodi da u strukturi izrečenih kaznenih sankcija za zatvorske kazne u 18,90% predmeta je kazna zatvora zamijenjena radom za opće dobro što predstavlja porast u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje od 13,25% na što Državno odvjetništvo nastoji utjecati pojačanom aktivnošću ulaganja žalbi zbog odluka o kazni. osim što imamo povećanje koruptivnih kaznenih djela koji svaki dan niču ko gljive poslije kiše, cure nam SMS poruke najviših dužnosnica i dužnosnika u izvršnoj vlasti kroz dnevne tiskovine i internetske portale u kojim porukama se spominje i AP evidentno premijer Plenković, a s druge strane imamo blage kaznene sankcije i povećanje zamjene kazne zatvora s radom za opće dobro kao i donošenje presuda na temelju sporazuma stranaka. I kad sam pitala na Odboru za pravosuđe glavnu državnu odvjetnicu o ulozi DORH-a u generalnoj prevenciji koruptivnih kaznenih djela navela je da je izostala društvena osuda kaznenih djela. Pa kako će jačati društvena osuda kaznenih djela kod tako blage penalne politike i situacije kad DORH nema dovoljno niti pravosudnih dužnosnika, ni službenika, kad nema dovoljno niti smještajnih kapaciteta, niti financijskih sredstava za intelektualne usluge odnosno vještačenja. Tek krajem izvještajnog razdoblja navodi se nakon višegodišnje nemogućnosti popunjavanja radnih mjesta financijskih istražitelja zbog niskim primanja, a nakon povećanja koeficijenata za to radno mjesto u USKOK-u su zaposlena tek 3 financijska istražitelja od kojih jedan radi isključivo za potrebe Ureda europskog javnog tužitelja i raspoređen je u odjelu delegiranih europskih tužitelja, a dva u odjelu za istraživanja imovinske koristi stečenih kaznenim djelom koji je osnovan još 2014. godine. Pa kako će DORH i USKOK raditi na vraćanju imovinske koristi stečenim kaznenim djelom kad nije imao financijskih stručnjaka za utvrđivanje te imovinske koristi. Tek 2021. godine u predmetima USKOK-a od ukupno 140 osoba oduzeta je imovinska korist u iznosu od 55 milijuna. To je 28,32% manje u odnosu na 2020. godinu. I što reći na kraju? Vidljivo je da je DORH i USKOK odradio ogroman broj predmeta, da im je statistički gledano visoka učinkovitost, ali što vrijedi kad nam se iz svakog portala cerekaju iz svojih SMS poruka bivše državne tajnice Žalac i Rimac, kad vam javna poduzeća kao što su Hrvatske šume služe kao uhljebistan za HDZ-ove kadrove putem veza u najvišim krugovima Vlade. Istovremeno, Vlada u svom pozitivnom mišljenju na ovo izvješće navodi da s obzirom na postojanje velikog interesa javnosti za rad Državnog odvjetništva posebno u predmetima koji se pokreću zbog sumnje na korupciju i organizirani kriminal na visokoj razini ponavlja potrebu aktivnog komuniciranja rada Državnog odvjetništva radi razumijevanja nadležnosti i ovlasti državnih tijela i jačanja povjerenja u pravosudne institucije, te se treba provoditi u granicama propisanim zakonodavnim okvirom. Situacija u kojima je došlo do povrede zakonskih odredbi o tajnosti izvida i nejavnosti istraga treba temeljito ispitati navodi se u vladinom mišljenju. Niti malo da se posipaju pepelom što korupcija kulja iz njihovih redova. Istovremeno glavna državna odvjetnica očito ne smije loviti krupnu, oboritu ribu, pa u koruptivnom moru ostaje joj ulov samo srdele, a one bježe još u neke druge čistije vode. Stoga Klub zastupnika Socijaldemokrata ne može podržati ovakvo izvješće. Hvala lijepa. Zahvaljujem se. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista kolega Željko Sačić, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege, gospođa državna odvjetnice, državna tajnice, hratska javnosti. Evo otužno je ovako gledati polu praznu zapravo neuobičajeno praznu praznu dvoranu kada raspravljamo o izvješću kojeg smo mi iz oporbe zapravo iznudili da dođe na ovu raspravu. I nismo to zabadava napravili. Imali smo pred sobom jasne motive, jasne želje da našoj glavnoj državnoj odvjetnici postavljamo pitanja o tome zašto ne funkcionira naš sustav državne presije, posebno sustav progona otkrivanja i procesuiranja najtežih oblika kriminalnih djela, bar to je bio moj motiv. Naime, izvješće imamo već dugo saborski zastupnici na svojim stolovima i pročitali smo. dobro došla naša glavna državna odvjetnice. Pročitali smo to sa dužnom pažnjom. Kao i uvijek to je treće po redu meni barem i ono je doista sve bolje. Dapače, zahvaljujem se vašim stručnim službama jer ste ovaj puta na moju inicijativu stavili i dopunu rada Državnog odvjetničkog vijeća, izvješće Državnog odvjetničkog vijeća po ugledu na ono što smo imali DSV. Znači mi smo u potpunosti upoznati sa svim trendovima i svim zapravo vašim instrumentarijem, primjenom najsloženijih oblika i otkrivanja i procesuiranja tih kaznenih djela. Tu mislim prije svega na one koji najdublje zadiru u sama ustavna prava i slobode naših građana osumnjičeni, posebne izvidne mjere. Međutim, opet bih mogao reći po treći puta ono što sam rekao Naime, bi se suočavate sa velikim problemom nefunkcionalnosti, nedovoljne učinkovitosti, ma mogao bih se složiti sa nekim kolegicama i kolegama koji kažu da niste praktično krivi vi, nego ovaj državni Sabor i ova Vlada koja vam sputava, veže ruke i da prije svake kritike, prije svakog kamena i blata koji ćemo na vas baciti, a moramo nešto i baciti moramo sebi priznati, hrvatskoj javnosti reći da je upravo ovo zakonodavno tijelo sastavljeno od ovakve većine saborske i ovakve oporbe, a posebno ova Vlada izvršna vlast vama na jedan indirektan način ili direktan onemogućila da u potpunosti odrađujete najsloženije zadaće koje vam stavljaju na teret odnosno u vašu nadležnost i Ustav i svi zakoni, a to se očituje u činjenici prvo da vas nema dovoljno. Drugo, da niste dovoljno dobro još uvijek opremljeni. Tu je naravno potres je još učinio dodatno svoje, da sad ne govorimo o drugim problemima koji su vas zatekli. Treće, velik broj ljudi rekli ste i sami, iznimno mi je drago što ste tako započela ovaj uvod prije sat i pol, dva kada ste vrlo oštro i kritično, ali argumentirano rekli ljudi, pa što vi želite od nas? Od nas želite da budemo iznimno učinkoviti, a nemamo s kim raditi, nemamo sredstava, nema nas dovoljno. Mladi ljudi pripravnici nakon školovanja trebaju u svojim tridesetim godinama kad svu moguću edukaciju prođu se prihvatiti prvog posla. I najvažnije je tko će to platiti. Šta ste nam dali? Kakve uvjete rada? I mi kao Hrvatski sabor pozicija, opozicija posebno hrvatska Vlada moramo prvo reći da smo vam mi zapravo zavezali ruke i noge. To je prva postavka. To je kao da se spremamo u rat ili da smo u ratu i da Hrvatska, hrvatski narod od nas očekuje da se branimo, da napadamo, da oslobađamo, ali ne da ništa novaca da da se naoružamo, da osposobimo svoje pješaštvo, da vidimo ovaj, kakav je to neprijatelj ispred nas, gdje i kako, prvo to treba osigurati, a onda ćemo mi ratni zapovjednici snosit odgovornost, ako nismo dobro zapovijedali, ako nisu postigli rezultat. Ali mi moramo imati temeljne uvjete, a vi nemate temeljne uvjete. A zašto nemate? Po mom mišljenju, iz političkih razloga. Nema ni jedan drugi razlog nego vas se na jedan takav perfidan način zapravo drži po strani da možete uhvatiti, neću sad reć sitne ribe, ali da jednostavno da vas nema dovoljno. Da se ne može nikome od vladajućih ili oporbe ili ne znam koga, prigovoriti na europskim razinama, Interpol razinama, na vašim stručnim razinama, da nemate pravne alate jer imate najbolje pravne alate, da nemate, ne znam, strukturu, da nemate sistematizaciju, ali što nemate? Pa vi nemate samu bit, nemate život u tom mehanizmu i vama se gomilaju, činjenica, vama se gomilaju predmeti iz zlouporaba droga, korupcije, ratnih zločina, svih drugih elemenata gdje je tamna zona kriminala, gdje ovisi o vašoj aktivnosti koliko će te zone bit, gospodarski kriminal, financijski, tu ste vi zapravo nemoćni zato jer vas nema dovoljno. Prema tome, ono što treba učiniti, bilo kakva reforma, bilo kakva kod nas, zaključak sad po ovoj raspravi jeste da vas treba, po mom mišljenju, a to sam i prije nekoliko mjeseci, kad smo proračunu raspravljali, treba vas pojačati u startu. Znači ovog trenutka vas treba pojačati u USKOK najmanje za 50% vaših dužnosnika pravosudnih. Sve ostalo onda slijedom toga i više i treba vam dati daleko veće materijalno-financijske uvjete za rad. Kakav je problem vama dati 20, 30 tisuća kuna plaću, najvećim stručnjacima da budete konkurentni, da nam ne odlaze ti ljudi sa tako silnom edukacijom u privatnike. Evo, danas smo imali priliku čuti, gđa. Dalija Orešković je imala ponudu 10 tisuća eura, to su veliki novci, kak ćemo mi zadržati te naše ljude sa tim znanjem koji ulažu u sebe 20 godina rada, ljudi moji? Pa moramo im dati, ako ne 10 tisuća, ali dajmo im barem, 2, 3 tisuće, pa je li nema njih stotine. Pa neka budu najbolji, pa stavite na drugu stranu vage da jedan polupismeni financijski ne znam kakav uhljeb, u INA-i ukrade milijardu kuna. Pa zar je to jeftinije nego dati vama, dati vama 500 milijuna pa da budete top pa da eventualno angažirate bilo koga iz Europe, iz Izraela, iz Amerike da vam još bude savjetodavno i da nađemo takve nemoralne, kriminalne zlotvore koji nam jedu državni proračun. To je prvo. To bi ja, da sam u poziciji vlasti, to bi prvo napravio. E sad, drugo što bi napravio jeste bez ikakvih problema i kakvih sad vas ima, koliko vas ima, 600, od vaš 600, kažete imate 3 milijuna poruka, itd., okej, znam da je problem, nije to lako isprocesuirati, ali od vaš 600,ja bi, gđo. poštovana glavna državna tužiteljice, u USKOK pojačala, to imate pravo, vidjeti i državne odvjetnike na županijskoj, općinskoj razini koji imaju te preferencije, napravila poseban tim uz ovaj predmet, .../nerazumljivo/... koji vam se sad pojavljuje i tih 10 ljudi zapravo neka prioritetno naprave trijažu i neka pokucaju na vrata ovde Vlade RH. Ili neka im pozovu, neka im pošalju poziv, na informativni razgovor, pa nije to kraj svijeta, ako premijer Andrej Plenković dođe na informativni razgovor. Pa nije kraj svijeta ako to Marko Milić dođe, ako Frka Petešić, ako ne znam, ministri, pa nije, to se oduvijek radilo. Pa neka kažu i onda će oni dat nekakvu svoju informaciju, vi ćete procijeniti da li to treba ići u istražni postupak, dalje procesuirati ozbiljnije i s druge strane, dat ćete do znanja hrvatskoj javnosti da ste vi gospodar situacije, dominus litis, da nema jačeg, da nema snažnijeg, da nema osobe i institucije nego ste vi ti koji brinete o stanju kriminala, korupcije, političke korupcije i to trebate napravit. Pa nema nedodirljivih, ne smije ih bit. To sam rekao neki dan, ako Joe Biden,

Hvala Hvala lijepo poštovani predsjedavajući. Poštovana glavna državna odvjetnice sa zamjenicom, poštovani državni tajniče, poštovani kolegice i kolege. Evo, puno toga smo već čuli, pred nama je Izvješće o radu državnih odvjetništava za 2021. g. Ja bih prije svega rekla da je ovo Izvješće vrlo iscrpno, ono je dobro strukturirano, analitički prikazuje podatke o radu svih državnih odvjetništava, na svim razinama, općinskoj, županijskoj i državnoj te analizu po vrstama predmeta, zatim prikazuje brojno stanje zaposlenih dužnosnika, službenika i namještenika i podatke o broju primljenih i riješenih predmeta, isto tako, strukturirano po vrstama. Izvješću je priloženo izvješće o radu .../nerazumljivo/... Državnoodvjetničkog vijeća, kao samostalnog i neovisnog tijela te to također, pohvaljujemo. Ja bih prije svega, radi javnosti ovdje se malo vratila na podatke iz Izvješća kako bi se još jednom zaokružila slika o tome što je sve Državno odvjetništvo odradilo. Dakle na dan 31.12.2021.g. imali smo ustrojeno kao i ranije 42 državna odvjetništva i to 25 općinskih, 15 županijskih, USKOK i DORH. Zaposleno je bilo ukupno 1854 osobe, što je za 30 osoba više nego 2020.g., međutim državno odvjetničku dužnosti obnašala su 634 državna odvjetnika i zamjenika, što je za 4 manje nego 2020.. U izvješću se ukazuje na nedovoljnu kadrovsku ekipiranost i to, na to da u 2021.g. u DORH-u nije zaposlen niti jedan novi zamjenik. Međutim ovdje moram naglasiti da je Ministarstvo pravosuđa odobrilo sve zahtjeve za novo zapošljavanje, međutim očito je problem u zainteresiranosti kadrova, očito se na natječaj ne javljaju novi mladi ljudi i mislim da je to jedan problem s kojim ćemo se u budućnosti susretati ne samo ovdje nego općenito u javnim službama i o tome ćemo morati posebno voditi računa. Ono što je također bitno reći da je većina zaposlenih žene, a isto tako je zabrinjavajuća i starosna dob, pogotovo dužnosnika u DORH-u, mislim da i o tome treba voditi računa. Ono što je također bitno da se kontinuirano ulaže u obrazovanje i u unaprjeđenje svih zaposlenih u DORH-u, tako da su bili i zamjenici i odvjetnici prisutni u 1426 radionica, seminara i konferencija, također su bili i predavači i mislim da je to stručno usavršavanje bitno i da na tome treba i dalje kontinuirano inzistirati. Državna odvjetništva su u 2021.g. primila 227 tisuća 8 novih predmeta, što je 6,5% više nego 2020.g., a također ih je riješeno 227 tisuća 750 ili 6,5% više nego 2020.g.. istaknuti radi toga da se vide ipak bez obzira na nedovoljnu kadrovsku ekipiranost, uspješnost u radu se pokazuje i u ovim brojkama. Indikatori uspješnosti temelje se na stopi ažurnosti i vremenu rješavanja, također vrijeme rješavanja predmeta se skraćuje. Ono što je problematično i što bih ovdje problematizirala to je da onaj manji postotak predmeta što je vidljivo iz izvješća koji su očito komplicirani predmeti, koji se rješavaju duže od 18 mjeseci stvara taj dojam sporosti u postupanju i javnost mislim da tu percepciju stvara upravo na temelju tog manjeg dijela broja predmeta, a koji se rješavaju duže vremena i trebalo bi vidjet na koji način i u tim predmetima ubrzati postupak, dakle prosječna stopa ažurnosti zadržana je na 100% što, što je dobro. U radu USKOK-a najveći broj raznih kaznenih predmeta i kaznenih prijava je protiv poznatih punoljetnih i pravnih osoba i kod tih predmeta stopa ažurnosti također iznosi 100%. je stopa ažurnosti u predmetima međunarodne pravne pomoći u kojima USKOK ne može utjecati na brzinu dostavljanja državnih ustvari traženih podataka od drugih nadležnih tijela izvan RH. U uredu glavnog državnog odvjetnika osim poslova državno odvjetničke uprave obavljaju se i poslovi međunarodne pravne pomoći i suradnje, predmeti ustupa ili preuzimanja kaznenog progona, zamolnica pritužbi na rad, te se prate europski propisi i analizira praksa Europskog suda za ljudska prava i sudova EU. Broj predmeta u radu DORH-a od 2017.g. se kontinuirano povećava, a u 2021. riješeno je 990 predmeta više nego 2020.g.. U strukturi kriminaliteta najzastupljenije je kazneno djelo protiv osobne slobode, zatim kaznena djela krađe, prijevare, zlouporabe položaja i ovlasti, povrede djetetovih prava itd.. Ono što bih također rekla da je u 2021.g. državna odvjetništva podigla su optužnice protiv 18691 fizičku i pravnu osobu, što je za 527 osoba osoba odnosno 2,82% više nego 2020.g.. Kvaliteta optužnica je zadržana na visokoj razini, što je i potvrđeno jer je 12 tisuća i 66 optužnica potvrđeno. Također želim samo još naglasiti da kad govorimo o radu u građanskim i upravnim predmetima analize pokazuju da je tu također uspješnost vrlo visoka i da je u RH, RH uspjela u 89% parnica. Ono što bih također naglasila da su navedene novine u rješavanju predmeta ratnih zločina, kako je glavna državna odvjetnica i najavila u svom programu

stvarno te problematike i zbog proteka vremena, koje je sada već više od 30.g. od počinjenja ratnih zločina, smatramo da ovdje treba učiniti sve što je moguće maksimalno da se ti predmeti koliko je moguće u većem broju riješe i zatvore jer mislim da je to važno radi naše budućnosti. Također želim reći da što se tiče kadrovske ekipiranosti, mislim da je vrlo važno da se i dalje zapošljavaju vježbenici i da se na neki način mladi ljudi i na taj način pokušaju afirmirati da dođu i da rade u DORH-u. Evo vidim da je ovdje bolja situacija nego 2020.g., međutim mislim da na tome moramo još više inzistirati. Također treba reći da je, da će se Vlada i dalje na načelima vladavine prava boriti protiv korupcije. Jednostavno vidimo da smo u borbi protiv korupcije napravili sve da institucije funkcioniraju samostalno, isto tako omogućili smo da se nakon donošenja zakona i usvajanja direktive uspostavi funkcioniranje ispostave europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj što u nekim državama još nije napravljeno. Vidimo također iz Izvješća Europske komisije o vladavini prava da smo se pomaknuli u ljestvici i da se stvarno vide pomaci što se tiče borbe protiv korupcije i smatram da jednostavno u borbi protiv korupcije svi moramo dati svoj, svoj obol. To nećemo napraviti tako što proglašavamo cijeli sustav nevaljalim, trulim, nego jednostavno moramo tražiti načina kako da ojačamo one točke koje su se pokazale kao nedovoljno snažne. Sigurno da bez ljudi ne može postojati dobar sustav, sigurno je da moramo naći načina kako privući nove kadrove. Da li je to samo povećanje plaća ili isto tako i odnos prema tim tijelima, mislim da je i jedno i drugo. I svakako ne možemo ovakvim negativističkim stavovima kakve smo imali prilike čuti ovih dana rješavanjem predmeta na ulici ili kroz medijski prostor medijski prostor tražiti jednostavno odgovornost DORH-a i svih koji u njemu rade odgovoran i težak posao na takav način. Mislim da moramo svi biti odgovorni i za ono što šaljemo kroz izgovorenu javnu riječ, stajati iza toga i jednostavno cijeniti sve ono što se radi unutar DORH-a jer ti ljudi koji tamo rade zaista ne zaslužuju da se o njihovom radu govori kao o nečemu što ne zaslužuje nikakvu pohvalu nego samo kritiku jer mislim da su odradili velik posao. Ovi predmeti koji su odrađeni nisu se odradili sami od sebe i mislim da jednostavno

Hvala lijepa. Kolegice i kolege zapravo prva, prvi argument bojazan kako god hoćete reć ću u ovoj raspravi koju želim podijeli s vama ono što je već spomenuto. A to je, tragično je da mi sa ovolikim odmakom raspravljamo o godišnjem izvješću koja bi nam trebala doći kako bi se reklo po defaultu na čistom hrvatskom. Isto tako tragično je da oporba mora inicirati dolazak i godišnjeg izvješća državne odvjetnice, i godišnje izvješće pučke pravobraniteljice. Pa ja vas pitam zajedno sa hrvatskom javnošću, a čega se to vladajući boje? Zašto ne možemo saslušati pučku pravobraniteljicu koju smo mi imenovali kao ja bih rekao savjest Hrvatskog sabora da brine i bdije nad ljudskim pravima ili zašto ne možemo poslušati državnu, glavnu državnu odvjetnicu koja bi trebala biti mač Hrvatskog sabora ajde reci ako ćemo tako, koja bi trebala bdjeti nad svim potencijalnim kaznenim radnjama, kriminalnim, koruptivnim koji se događaju i koja bi trebala biti kao i pučke pravobraniteljice naša produžena ruka. Odbijanje takvih rasprava ja doživljavam kao, da sam zločest rekao bih kao da se nešto skriva. A što se tu ima skrivati i od koga i što? To je prva stvar. Druga stvar, slušali smo i slušat ćemo vjerujem još evo i kolegica Orešković je o tome govorila i kolegica iz HDZ-a prije, o infrastrukturnim zahtjevima koje DORH ima. I ja se s vama slažem apsolutno. Kad pričate sa zaposlenicima DORH-a nažalost imao sam kontakata s njima zbog nekih drugih stvari, dakle vlastitih problema, ali kada razgovarate s njima, kada vidite uvjete u kojima rade, kad vidite radno opterećenje koje imaju, dakle ne govorim sada o slučajevima o kojima mi razgovaramo danas ovdje dominantno nego općenito onda shvatite u kakvoj situaciji oni rade. Ali s druge strane imamo načina, imamo novca ili imamo načina doći do novca da im to omogućimo. Čuli smo i državnu odvjetnicu onda i vladajuće, kaže ne, ne, ne, pa gledajte sve je u redu, novaca ima dovoljno. Državna odvjetnica kaže koliko joj treba mi joj to damo, a onda ćemo tu ćuti žalopojke kako nema kadrova, kako nema infrastrukture, kako nema novca. Jednostavno proturječni ste sami sebi. To je jedna stvar. Druga stvar, zašto ljudi ne žele ostati u sustavu državnog odvjetništva, pa baš zbog ovakvih stvari o kojima raspravljamo danas, a to je da vam se u posao miješaju kojekakvi i kojetko, e ovaj nedodirljiv, ovoga se ne smije, ovoga se može, ovoga se ne treba, ovaj treba čekati. U pravilu nema veze sa ja bih se usudio reći sa pravnom taktikom nego više sa nekim drugim taktikama o kojima bi opet mogao sada da sam tu zločest. Ali ljudi i u ovom sustavu i u mnogim drugim sustavima ne žele ostati baš zbog toga u obrazovanju, u zdravstvu itd., itd. Cijeli sustavi počivaju na entuzijastima i ja bih se usudio reći ovdje, ali onda unatoč relativno malim plaćama koje primaju za svoj odgovoran posao kad im se netko stalno u posao miješa onda dolazimo do toga do čega dolazimo da ni ja na bi htio biti u takvom sustavu. Slijedeća stvar koju želim podijeliti s vama odnosno argument je učinkovitost DORH-a. Ako uzmemo u obzir činjenicu da je Hrvatska po percepciji korupcije među najgorima u Europi, ako uzmemo u obzir ne broj podignutih optužnica, nego broj presuda odnosno osuda onda smo tu jako nisko bojim se jer doživljavali smo i doživljavamo da su optužnice odbačene zbog proceduralne propusta ovoga, onoga, a stvar je DORH-a ako toliko taktizira ako godinama treba da izađe sa optužnicama, ako toliko vremena treba da se neke stvari pokrenu da onda valjda budu istjerane do kraja, a ne da doživljavamo da su optužnice odbačene i da na kraju kako sam i rekao u raspravi na odboru na kraju ispada da puno zuje, a malo meda daje. imenom i prezimenom)** Osvrnut ću se na izvješća između 60 i 70 različitih izvješća, različitih državnih tijela godišnje pristiže u Hrvatski sabor. O njima se ne raspravlja ili se raspravlja kada to vladajućima paše, a uglavnom im ne paše. Razlog tome je taj što je Hrvatska pravno neuređena država i nema odgovornosti vlasti. Ako je Hrvatski sabor tijelo koje definira i institucionalni okvir i uvjete rada svih drugih i ako obvezuje ta druga tijela da jednom godišnje podnose svoja izvješća kao što to radi DORH onda bi minimum pristojnosti i zdravog razuma tražio da i Hrvatski sabor ima obavezu u određenom roku to izvješće ispraviti i ne samo to, nego po tom izvješću nešto i poduzeti. Zapravo u tim izvješćima piše politički program kojeg bi ona stranka koja želi popravljati Hrvatsku trebala napraviti. A mi ne poduzimamo ništa nego iz godine u godinu imamo ista izvješća s istim problemima. Šta Hrvatski sabor radi, ništa troši badava …/Upadica: Vrijeme./… papir na kojem se ta izvješća Hvala kolegice, mogu se samo složiti s vama. Doduše imamo dvije razine izvješća, neka, prije smo sva raspravljali na plenumu, sada raspravljamo neka, neka raspravljamo na odborima, ali recimo Državno odvjetništvo, pravobraniteljica i slično su jedna po meni od najključnijih izvješća. I recimo pravobraniteljica, a i Državno odvjetništvo zapravo su neki lakmus papira nama kao zakonodavcu šta treba popravljati i gdje i kako. I onda kad smo godinama zakinuti za raspravu o tome zapravo se dovodi u pitanje neću reći naš smisao, ali i plan rada definitivno da jer ako dobijemo neke smjernice od njih u smislu što ne valja, što treba popraviti, gdje su najčešći problemi, gdje i zašto su neki problemi ili povrede ljudskih prava onda možemo neke stvari i mijenjati. A ovako ne koristimo ovaj interaktivni recimo to tako pristup koji imamo da nam tijela koja smo mi sami imenovali da bi štitili ustavni poredak ili da bi štitili ljudska prava kažu

na ovih 247 stranica izvješća za, DORH-a za 2021. uvjereni da je DORH uvjereni da je DORH samostalno i neovisno pravosudno tijelo ili vam se čini ipak da kada dođe istraga do nekih krupnih riba da se spusti zavjesa, digne ručna kočnica i kaže ne može. Hvala reći ću vam ono što sam pokušao reći i u raspravi na neki način. Na jednoj razini DORH savršeno funkcionira, reći ćemo kod malih ljudi, nekih stvari koje se gone po službenoj dužnosti itd., međutim svaki put kada vidimo da pipci hobotnice prije svega one koruptivne sežu do, do državne vlasti, e tu vidimo rezervu, tu vidimo oklijevanje, tu vidimo godine pripremanja optužnica, a onda često vidimo i odbacivanje istih. E sad ja da sam zločest rekao bih pa ne može to biti slučajno da se stalno događa, ali nisam zločest pa to neću reći. Reći ću da vjerujem da većina zaposlenika DORH-a radi u dobroj vjeri, ali ne mogu tvrditi da oni koji vode DORH rade u takvoj dobroj vjeri jer ako su pod pritiskom, trebali bi biti pod pritiskom pa Hrvatska je među najkorumpiranijim državama po percepciji korupcije pa to je i njihov problem koliko je i naš kolegice.

Kako komentirate evo sad je izašla afera da se sa državnim novcem iz državnog poduzeća Hrvatske elektroprivrede financirao odvjetnički ured Katičića, da se angažirao privatni odvjetnik koji je sada uništio život članu uprave Hrvatske elektroprivrede. Gdje je tu Državno odvjetništvo i gdje je granica nakon toga da će se instrumentalizirat državno poduzeće, naši, naši novci, vaši novci iz računa koji se plaćaju na mjesečnoj razini da bi se to upotrijebilo za privatne detektive koji su manipulirali sa istragom da se uništio čovjeku život. Gdje je tu glavni državni odvjetnik? Evo vi meni recite tko će zaštiti te ljude od svih tih ljudi koji su, evo Katičić je spomenut opet osim što su tu šume sad je to i Hidroelektrana u Dubrovniku, gdje je granica tu Kolega pitanje je uvijek gdje su te crvene linije koje se prelaze, ali nažalost ovo nije izolirani slučaj instrumentalizacije državnog novca. Pa smo tako mogli vidjeti da veliki donatori, stranke na vlasti dobivaju velike poslove, da jako dobro žive pod plašću stranke koju su donirali itd. I ovo nije izolirani slučaj, niti izolirana manifestacija, nažalost to je rekao bih incident koji potvrđuje pravilo. Dakle, jedan modus operandi način rada. I dok to ne promijenimo nažalost neće biti dobro. I dok DORH ovakve stvari saznaje iz medija kao vi i ja isto neće biti dobro jer evo ga neki slučaji AP-a, Žalac i slično se kisele očito godinama u ladicama DORH-a i da nema medija ne bi bili niti bi mi znali u kakvoj su stadiju niti, niti koji je dokazni materijal niti išta. A valja svako za tko je AP, pa nije valjda Ana Perić. Hvala lijepa. Poštovani kolega, evo malo si izvukla podatke iz ovog izvješća, kaže koruptivna kaznena djela prijavljeno je 2021. 1.366 osoba što je 95 više nego za prethodnu godinu. I kaže jel višegodišnji trend porasta kaznenih prijava za koruptivna kaznena djela. To je ono što kaže izvješće. I sad nakon dovršene istrage optužnica je podignuta protiv 68 osoba od tih 1.366, a sudovi su donijeli presude za 67 osoba od toga 59 osuđujućih presuda. Što sad vama ti podaci pokazuju? S jedne strane veći broj prijava, da li je to veća svjesnost i savjesnost onih koji prijavljuju, s druge strane možemo govoriti obzirom na onaj mali broj optužnica da je to nepotrebno prijavljivanje. I treće da li su nedovoljni dokazi i da li zapravo DORH kvalitetno radi svoj posao. Evo kako vi stječete dojam o ovome što je izneseno? Hvala. Hvala vam lijepo. Statistike znaju bit točan zbroj netočnih podataka. Ja sam nedavno podnio četiri kaznene prijave zbog nečeg što je navodno već u obradi godinama i ne znam zašto tu nema napretka ili ne možemo dobiti nikakvu informaciju i hoće li i kako i kada i zašto biti napretka, ali to ulazi u statistiku. Vjerojatno će biti podignuta optužnica na kraju, ne mogu naravno tvrditi, ali vjerovatno. Jesu li to uspješno riješeni slučajevi? Ja ne bih rekao a je to tako jer ako jedan zastupnik bilo koji, ne sad da sam ja u primjeru ako mora dići optužnice radi onoga što čitam u medijima danima i danima i danima i DORH o tome ne može reći ni a ni b, ha nije moguće da ne može reći ni a ni b uključujući u sve poštivanje tajnosti istrage. A onda vas pitam ono, mogli bi pričati o toj statistici, ali i dalje stoji od 1.366, 59 presuda. Jesu li lažne, nisu?

Zahvaljujem. Želio bi ukazati u pojedinačnoj raspravi na nekoliko sustavnih problema koje ja vidim po pitanju ove materije i generalno uređenja pitanja u državnom odvjetništvu. Prvo, mislim da je sazrjelo vrijeme da se razdvoje građanski i kazneni odjel državnog odvjetništva i da se vrati na sustav koji je bio prije sa državnim odvjetništvom i državnim pravobraniteljstvom, to je čini mi se 2000.g. Račanova vlada promijenila, ali nekako mi se čini da bi drugačije rješenje bilo učinkovitije. Također kombinacija dva propisa koje je pročitala državna odvjetnica to je čl. 6. Zakona o državnom odvjetništvu gdje govori se o tome da je zabranjen svaki oblik utjecaja itd., korištenje medija i javnih istupanja u predmetima kaznenih djela s jedne strane, a i s druge strane odredba koju ste također pročitali, ali nisam zapamtio, a nisam uspio nać na Googlu iz kog je propisa, da niko ne može odgovarati za drugačije ili krivo pravno mišljenje i shvaćanje dao ustvari jednu kompoziciju nedodirljivosti i nemogućnosti kritike i to je najbolje ustvari, najbolje tlo za rađanje raznih anomalija koje ta vrsta zaštite koja je u jednom dijelu opravdana jer vjerojatno da nema toga još bi manje ljudi se javljalo na posao u državno odvjetništvo, dakle to je s jedne strane to može biti jedna strana medalje. Ali zato imamo i drugu stranu medalje, imamo zastupnike i HS i ustavnu odredbu koja je ipak više od zakonske, da niko ne može biti niti kažnjen i pozvan na odgovornost zbog izraženog mišljenja u HS-u. I u tom smislu ja smatram svojom dužnošću da upozorim na neku stvar, dapače ako ocijenim da se primjenjuju različiti kriteriji od iste institucije prema različitim osobama, a posebno ako u tome prepoznam političku pozadinu, smatram da je dužnost da to i kažem. Zato sam izdvojio primjer verbalnog delikta kako ja držim u početku svog izlaganja u replici za jedan slučaj koji je imao inače za posljedicu izvanredne izbore u jednome gradu, di je netko temeljem određenih saznanja nešto okvalificirao kao kazneno djelo. I ponekad se stiče dojam da je ustvari to vrlo fluidno da to treba sa više aspekata ocjenjivati otprilike kao kada na VAR gledamo snimku jel bio penal ili nije bio penal, je li ruka namjerna ili nije ruka namjerna igranje u šesnajstercu. Obično ako moji igraju rukom onda nije namjerno ako ovi drugi igraju rukom onda je namjerno, to obično tako navijači rade, a i mi smo u jednom dijelu obzirom da nismo u potpunosti objektivni jer smo objektivno subjektivni jedna vrsta navijača. Al zato su tu tijela neovisna da to ocijene. U tom smislu spomenuo sam poziv premijera glavnoj državnoj odvjetnici, ali premijer je imao još jedan istup prema DORH-u kojim je otišo u zaleđe, mislim da nije napravio prekršaj, a to je komentar postupanja državnog odvjetništva u slučaju hapšenja ministra Horvata, otprilike da bi trebalo voditi računa o stabilnosti države i ne baš se držat zakona kao pijan plota. Ja inače mislim da zbog toga članovi Vlade moraju imati imunitet za pritvor, da se uredno kao i zastupnicima traži skidanje imuniteta i u pravilu se to odobri, ali ono što smatram da nije bilo u redu u slučaju ministra Horvata je činjenica da su se u subotu u šest i po na nepoznatoj lokaciji u Međimurju našle kamere. To im sigurno nije javio niko iz Vlade nego je javio neko iz sustava. I ta vrsta kritike koja se u Vladi koja se u vladinom izvješću spominje, evo da malo kolegama iz HDZ-a bude drago čut što ću reć smatram da je opravdano. Dakle, ne mislim da je normalno budu za tu vrstu budu još kamere, to je po meni prekomjerno granatiranje, to je stvar javnog dojma, a vjerujem da to u sudskom postupku neće imati nikakvog utjecaja, ali kao što rekoh u ovim slučajevima je i to nešto što se gleda. Dakle, svaka riječi i izjava, a posebno ako se propust dogodio takav da od toga neću reć korist, ali od propusta ima dio političkog establišmenta posebno koji pripada vladajućima drugačije se gleda na pogrešku državnog odvjetništva nego da se to dogodilo prema nekome oporbenom zastupniku ili nekome ko je iz stranke iz opozicije pa je propust državnog odvjetništva bilo uvjerljivije da nije namjera, ovako se to propituje. I kako kaže Općinsko državno odvjetništvo u Splitu, životno je i logično da se to propituje. Hvala. Poštovani kolega, ovo što ste rekli u uvodu zapravo svi se mi slažemo s time da i načelno apsolutno nemamo ni alternative Državno odvjetništvo mora obavljati svoje zakonom određene poslove, ali svi bar mi u oporbi svi smo zgroženi i konsternirani i frustrirani tu dijelimo ovaj raspoloženje naše hrvatske javnosti kada naše Državno odvjetništvo koje je za to ovlašteno prestane obavljati svoj posao iz različitih razloga najčešće da ih nema dovoljno, a kad krakovi vode prema Vladi RH odnosno političkoj, političkoj centrali. E sad vas molim što vi mislite o tome, da li je to, zašto, mislim kako se suprotstaviti tome, nema razloga, nema formalno pravno, ustavno pravno nema razloga da se zastane. šta, što se može dogoditi glavnoj državnoj odvjetnici ako naiđe na otpor kod primjerice AP-a? Što joj se može dogoditi? (SDP)** Ako glavna državna odvjetnica naiđe na otpor kod stanovitog AP-a i ako je taj otpor fizički ili bio kakvi drugi doći će policija stavit mu lisice, stavit ga u pritvor zbog prijetnje. To je prvo što će se dogoditi, bez imuniteta. Ali govorimo o hipotetskoj, dakle jednom je Predsjednik Republike Ivo Josipović rekao za bivšeg državnog odvjetnika gospodina Mladena Bajića da nije smio prerano kukuriknut jer je završio u loncu. E i sada mi vidimo ima li danas kuhara i lonaca i takve vrste pripreme. Inače, rečenica o tome da nema dovoljno kapaciteta može se tumačiti i ovako. Neki ljudi će ostat nekažnjeni, a trebali bi biti kažnjeni zato što nemamo dovoljno kapaciteta. No, međutim ako bi se dogodilo to da se oni bave nebitnim stvarima, a nemaju kapaciteta za nebitne, a kamoli za bitne onda je to vrlo velika diskrecijska ovlast zbog nedostatka kapaciteta ovaj će se izvući ovaj neće. Slijedi replika poštovane Dalije Orešković. Dakle, ja ne znam kako bi ovo rekla na lijep način. …/Upadica: Na engleski./… Zašto mi danas uopće raspravljamo o izvješću DORH-a i zašto nam je danas to tema jer je oporba nezadovoljna sa ne postupanjem u nekim predmetima Andreja Plenkovića, manje-više. A bez obzira što ja mislim o radu DORH-a i čim sve osobno nisam zadovoljna, nismo se danas toga niti dotakli kada govorimo o predmetima, tvrdim da je najveći problem u političkom establišmentu i ovom i onom koji zapravo strukturno ne želi apsolutno ništa bitno mijenjati u kompletnom sustavu pravosuđa. I svaki put kada raspravljamo o izvješćima nezavisnih institucija koristimo to za dnevno politička prepucavanja, za pojedinačne slučajeve o kojima je netko nešto pročitao sa nekog portala. A o onome što je suština problema nigdje ni riječi, ni točke, ni zareza. To vama kolega Bauk govorim zato što ste jedan od rijetkim koji zapravo suštinu materije poznajete, ali niste dovoljno hrabri da …/Upadica: Vrijeme./… između ostaloga i svojima kažete da Hrvatska mora otići korak dalje. **Sanader, Hvala gospodine potpredsjedniče što ste nekoliko sekundi pustili gospođu Orešković da mi daje komplimente više od vremena, da ste je prekinuli u 6 sekundi ne bi mogla izreći ovu kritiku. Ovaj dakle što se tiče neovisnih institucija za mene neovisnog nije i nedodirljivost. I nema problem sa verbaliziranjem kritika i pohvala neovisnim institucijama kako Povjerenstvu za sukob interesa pa su evo kolege iz HDZ-a morale slušat kako kritiziram povjerenstvo jer je nekoga iz HDZ-a kaznilo, a ja sam mislio da nije trebalo. I međutim, ako bi bilo koje neovisno tijelo temeljem moje galame, a kad su argumenti u pitanju ok, i moje ili bilo čije druge galame promijenilo svoj stav i da bi izbjeglo galamu promijenilo odluku, moja sugestija je nemojte se više bavit tim poslom. Dakle, slušajte ali ocjenjujte argumente, a ne decibele. Hvala poštovani potpredsjedniče. Kolega Bauk, puno toga je danas rečeno, puno toga se pokušalo rastumačiti i vi ste imali jedan dio svoje rasprave gdje ste malo tumačili nogometnim žargonom kako tumačimo ruku ili gdje ćemo tumačiti ruku, ali ste se isto tako osvrnuli na pozive Andreja Plenkovića ili AP. E sad je moje pitanje za vas u tom nogometnom žargonu, da li možda samo AP misli da je on potencijalni var u takvim nekakvim situacijama? Hvala vam lijepo. Ja sam var spomenuo jer je to vjerojatno najlakši opis nečega gdje su povišene strasti otprilike kao kod političara kad se raspravlja o eventualnim kaznenim djelima drugih političara najčešće onih iz suprotnog, iz suprotnog tabora i ustvari dosta puta, a to nije oportuno govoriti za govornicom sam se čudio i nekim pravnim kvalifikacijama protiv HDZ-ovaca. Čudio sam se, što mogu takav sam. Ovaj ali, ali sam se više čudio onima protiv u kvalifikacijama onih koji su navodno tako rekoć na našoj, na našoj strani. Ne znam što bi vam na to odgovorio. Predsjednik Vlade ako išta ima povišeno to je ego, po mom mišljenju i vjerojatno misli da je od doista i var i pomoćni sudac i obrana i napad i vezni red i vratar i publika i oni koji su zaštitari na tribinama i onaj koji ima ovaj prava prijenosa i televizije itd. Hvala potpredsjedniče što ste me pustili 7 sekundi duže. **Sanader, Ante (HDZ)** Bilo je vrlo zanimljivo, vrlo zanimljivo je bilo pa smo ti. Slijedi pojedinačna rasprava poštovane Dalije Orešković. Ja ću sam malo više laički, malo manje pravnički da me se bolje razumije. mislim da bi oporba trebala udarati više, onako politički udarati po Andreju Plenkoviću zbog svih njegovih korupcijskih afera i od njega zaštićenih korupcijskih afera u kojima je očito ne samo dobro informiran nego i nalogodavac, a manje po DORH-u kao slabijoj karici u ovom lancu. Naprosto mi napad na DORH u ovom trenu da to tako kaže sa oporbene strane gledano nije muški. Između ostalog zato što kakav god DORH bio i kakvi god bili njihovi rezultati u radu problem je u tome što mi nismo sustav uredili onako kako bi trebalo, a ne samo da ga nismo uredili, nego nismo ništa ni poduzeli, niti dajemo naznake da ćemo ga ako dođemo u priliku srediti srediti i nešto bitno u njemu promijeniti. Kad je HDZ bio, bože SDP bio na vlasti nije se baš libio i dao si u tome truda. HDZ ono što radi, radi ko podzemna voda, naprosto razara i podriva iznutra. E sad, da postavim pitanje je li ovo normalno. Situacija koja je nastala nakon uhićenja ministra Horvata komentar i izjava Zorana Milanovića kojem sam ja bila protukandidat na izborima samo zato što sam se bojala, a sad se pokazuje da sam bila u pravu, da će biti čuvar statusa quo, a ne predsjednik države koji daje vjetar u leđa nekim novim vjetrovima i snagama promjene koje Hrvatska tako nasušno treba. Što je on rekao? Citiram. Ima li logike u tome se ministra može pokupiti iz kreveta, a saborskog zastupnika ne može. Govorim sad pro Plenković, pro HDZ. Citiram, to je Milanović. U Americi je ovo nemoguće. Član Vlade je član Vlade, DORH je DORH. Dakle, DORH je DORH, neko niže biće. Želiš ga optužiti kao Aladrovića to je o.k., ali kad DORH daje nalog policiji da se uhapsi ministra reći ću ovim riječima Plenković je sljedeći i to sam mu rekao prije tjedan dana. To znači da DORH može uhititi premijera. Razmislite malo o tome, rekao je Milanović. Pametnome dosta! Dakle, želi li Hrvatska doista nezavisne institucije? Želi nezavisne ali ne previše, jer se nezavisnih institucija boji. I to je sva suština problema. I nemojmo se onda hvatati pojedinačnog slučaja, jer nam eto sad to politički je zgodan timing, nego se primimo reustroja institucija ne samo DORH-a i USKOK-a nego i svih pratećih pravosudnih tijela. Hvala. **Bauk, Arsen (SDP)** Znači o ovom imunitetu sam sad malo prije ja rekao na jedan ljepši način za govornicom i ja to mislim. Nikoga imunitet nije spasio. Kad prestane imunitet, kad prestane funkcija doći će istražitelji, doći će policija, dobar dan, dobar dan i doviđenja, doviđenja ili dalje dobar dan, dobar dan. I to je tako. Dakle ja to doista to što je rekao predsjednik Republike u ovom slučaju ne baš na način, ali u sadržaju podržavam i tu se i vi i ja ne slažemo. Inače kad ste rekli o kritiziranju oporbe od strane DORH-a ja sam u svojoj političkoj karijeri imao niz neuspješnih doskočica i ni jednu uspješnu, a za ovu koju ja mislim da je uspješna tiče se upravo jednog bivšeg državnog odvjetnika u godini kada mu prvi put SDP nije podržao izvješće. Sljedeće godine smo ga podržali. Prema tome, ništa nije ono u kamen uklesano. Očekujemo i od ove državne odvjetnice, dakle određenu distancu prema onima koji su je izabrali. Nama dosta. Sad jesmo li pametni za dosta ili ne, ne znam. Hajmo napraviti model da je bira Sabor, ne saborska bilo čija većina, SDP-ova, HDZ-ova, Centra, ovog, onog, da postoji širi politički konsenzus oko toga, pa da nije politički ničija, nego da je jednog nadređenog državnog tijela za početak. Hajmo prema svim državnim dužnosnicima imati ista pravila vezano za imunitet i hajmo se usuglasiti sa tim da kad se stekne dovoljna količina inkriminirajućih dokaza sa dostatnom sigurnošću da će optužnica i proći doći do osuđujuće presude da se hapsi tko god to bio predsjednik Vlade ili predsjednik države. Evo takav DORH bih ja htjela. A i slažem se s tim da im plaće trebaju biti veće i slažem se s tim da se ne smije dogoditi da slušamo iste priče. Sjetite se još iz vremena Dinka Cvitana kad je medijima objašnjavao, znate ono na podu, na spisu, tamo gdje se skuplja Vlada. E to su vam spisi. Jel' danas bolja situacija? Nije.

Hvala lijepa. Kolegice Orešković vi govorite o idealnom svijetu ili o sustavu kakav je recimo u Americi gdje glavnog državnog odvjetnika biraju ljudi na izborima. I onda on ima imunitet. Da, da, da onda ima ne imunitet, nego ima legitimitet. I suludo je, doista je suludo, i to je Milanović u pravu i svatko je u pravu da se ministar koliko god se ja slagao i ne slagao sa njim da netko tko nema nikakav legitimitet, odnosno ima legitimitet jedino vladajuće većine sebi daje za pravo postupati iznad nekoga tko ga je birao narod sviđalo se to nama ili ne. To je jednostavno tako. Onda napravimo sustav i to se slažem sa vama, sustav treba u potpunosti mijenjati i kad budu pravosudni organi birani od strane ljudi na izborima kao što je to u Americi onda oni imaju legitimitet od ljudi da mogu procesuirati bez ikakvog imuniteta bilo kojeg političara. Ne slažem se sa tim da bi državne odvjetnike trebali birati građani, to je neprihvatljivo za naš politički i mentalitet i pravnu tradiciju. Državni odvjetnici bi trebali biti stručni, trebala bi ih birati struka, a ne politika. A to naše busanje u prsa birali građani. Pa birali su građani Milana Bandića nekoliko uzastopnih mandata i gdje nas je to dovelo? Jel' to želimo? Jel' želimo da dobri financijaši kampanje biraju one državne odvjetnike koje će šta ja znam taj isti krupni kapital kasnije štititi. Jel' mislite da bi to dovelo do boljeg pravosuđa? Ne možemo kopirati modele iz država, iz sustava koji su dijametralno suprotni od hrvatskog. Mi naš trebamo urediti po našim mjerama, nama primjeren, pa nismo, ali zato što nitko ne želi, to je .../nerazumljivo/... to cijelo vrijeme govorim. Ne želite promjene, želite status quo, a jedino da se zarotira opcija na vlasti, pa toga je dosta.

A povredu Poslovnika dajem na ovaj, čč. 238 za odstupanje od pravila ponašanja u Saboru. Naime, ne može se uopće dovoditi u pitanje, g. Beljak,

Ovo je vaša treća opomena. Gubite pravo dalje rasprave. Sljedeći, pojedinačna rasprava poštovanog Kreše Beljaka. **Orešković,

da se osvrnem na kolegicu Orešković. Pokazali ste na mene jer ja ne želim mijenjati? Ja sam prvi koji je govorio da je potrebna potpuni reset sustava. Ali dobro. Miješate neke stvari, ali nema veze. Ne zamjeram vam. Ja ću sad još malo produbiti priču za koju je gđa. Hrvoj Šipek djelomično odgovorna jer su se stvari događale odnosno još uvijek se događaju, ali počele su se događati daleko prije nego je ona stupila na ovu funkciju. Naime, još tamo 2009. g. 2009. g. je DORH podignulo 14 kaznenih prijava protiv privatnog investitora koji je u Samoboru trebao graditi jedan veliki kompleks vrijednosti 240 milijuna eura, o tome sam već govorio, imao presicu i sve. Nakon 8,5 g., točnije tamo negdje 2018. g., ako se ne varam, imam dokumente, je DORH dakle 8,5 godina vodilo izvide il kak se to već kaže i službeni dokument je da ne postoje nikakvi dokazi za podizanjem optužnice. 8,5 godina. To je bilo 2018. Privatni investitor naravno, angažira odvjetnike, pretrpio je ogromnu materijalnu 50-ak ili, pardon, 14 kaznenih prijava protiv svih mogućih državnih institucija koje su ga kočile u tome, šalje više od 50 požurnica i to je sad aktualno i to je sad aktualno dakle sad dolazi vaša odgovornost jer ste vi od '21. tu, a situacija se nije razriješila niti će se razriješiti dok dok DORH ne reagira na te presude odnosno optužnice ili prijave, pardon ili ih odbaci ili bilo što, da se stvari krenu razrješavati, a neće se razrješavati zbog toga jer je u međuvremenu šteta za RH narasla na milijarde eura i svakim danom kamate rastu za desetak milijuna eura. To je netko rekao, spremit ćemo u džep i nek čeka neku buduću vlast koja će to rješavati, dakle ogromna šteta sad ide financijska RH i ja vas sad neću kritizirati zbog toga, možda ne znate za taj za taj slučaj, ali biste trebali znati jer se radi o milijardama eura. Ja vas sad molim, dakle ne kritiziram nego molim, da .../nerazumljivo/... da barem vidite o čemu se tu radi i da pokušate sanirati štetu koja je već napravljena odnosno ne dopustiti da šteta ide dalje i da svojim utjecajem, a imate utjecaj, pokušate natjerati sve zainteresirane, sukobljene, kako god hoćete, strane, da sjednu za stol, da dođe do kompromisa, da se dogovore, nagode, po mojim informacijama, investitor ne traži novac nego da mu se omogući da nastavi projekt i da Hrvatska u budućnosti ima što manje štete. Evo, sad imate informaciju iako sam već govorio o tome, iako sam imao presicu, sad vam govorim iz prve ruke i mogu eto, vjerovat vam da prvi put čujete za to, ali sad više ne možete reći da prvi put čujete jer je doista to tako. Dakle to nisu sad ovo što bezvezne nekakve sitne ribe, kak kaže Jandroković, ovo su sad milijarde štete za Hrvatsku. Dakle dajte molim vas to pokušajte riješiti da Hrvatska neće, ne bi imala daljnju štetu. Ostalo mi je još minutu i pol pa ću iskoristiti malo što se tiče ovog samog sustava. Inače, bio sam u Americi, u SAD-u prije 10-ak godina, 3 tjedna, možda se nešto promijenilo, ali koliko sam ja shvatio i koliko, bio sam na nekoj vrsti ajmo reći, ne obuke nego učenja oko američkog izbornog sustava. Državnog odvjetnika biraju građani, suca biraju građani. Da, ne mogu izabrati Bandića, ne mogu izabrati mene nego to mora biti osoba koja mora imati stručne kvalifikacije, koja mora imati određeno, dakle vrlo je uzak naravno, uski su kriteriji, suženi su kriteriji maksimalno i ne može bilo tko, dakle primjerice, tamo ne može sudac bit tko nema 20 godina staža u pravosudnom sustavu, itd., itd. Naravno ovisi od savezne države do savezne države, ali tada je taj šerif ili šef policije ili kako god hoćete, sudac, državni odvjetnik neovisan o politici jer su ga birali građani. O tome sam ja govorio i taj sustav ne da nije provediv u Hrvatskoj, zašto ne bi bio provediv, pa tak i tak idemo stalno na izbore. Pa nek' ljudi biraju,

Kolega Beljak u Americi odluku donosi porota, porota sastavljena od građana. Pa nemojte miješati kruške i jabuke, nespojivost našim sustavom. Ali hajmo sad to na stranu, to stvarno doista ne bi prošlo ni stručnu ni nikakvu drugu javnost. Hajmo se vratiti na svakodnevni realni život. Evo što sam naučila iz one bivše funkcije o kojoj se danas jako puno govorilo. Vidjelo se kako pojedina državna tijela razno razne agencije za koje građani ni ne znaju da postoje, pa se pred kraj godine naručuju tableti, kompjuteri, kojekakvi šefići i šefovi imaju službena vozila, sve i svašta. A znate šta kaže državna odvjetnica na Odboru za pravosuđe? Kaže da u Državnom odvjetništvu nemaju dovoljno sredstava niti za stručnu literaturu. Da, državni odvjetnici na rasprave idu manje-više pješice jer nema dovoljno službenih vozila. Koji je to gubitak sredstava? Itd. itd. To je država koja ne drži do sebe, to je stvar samopoštovanja. Prije svega treba izgraditi DORH ne samo u smislu kojem je govorio Sačić da su ljudi dobro plaćeni, nego da ih ne degradiramo sa osnovnim … …/Upadica Sanader: Kolegice Orešković, mislim da je pola osam i da smo dosta umorni. Tko je govorio o poroti? Ja sam govorio o sucima. porota je jedno, suci su drugo. Tko odlučuje? Pa ja nisam govorio tko odlučuje, nego tko je sudac. Da, porota donosi odluku, ali sudac je taj koji s koji s čekićem lupa. Ali dobro, neću ja sad vas učiti, vi ste pravnica, ja sam geograf, političar. Ali suština svega je da sustav ne valja i da to govorim ja osobno kad sam u ovom Visokom domu to ću, ide sad već 7 godina da se sustav treba promijeniti, prije svega izborni sustav koji bi onda uključio i poštenije neću reći poštenije nego sustav koji bi uključio izbor ljudi koji odlučuju u pravosudnom sustavu na način da imaju što veći legitimitet, a ne da ovisi o volji vladajuće većine. I onda naravno da se dogodi da nam odlaze državni odvjetnici ovaj zato jer je mason, ovaj jedan se plako tu Ortinski ak' se dobro sjećam i svakakve gluposti, jer su nemoćni na neki način. Ja sam danas puno kritizirao … …/Upadica Sanader:

Hvala lijepo predsjedavajući, poštovana glavna državna odvjetnice, poštovana zamjenice, poštovani državni tajniče, tajnice, cijenjene kolegice i kolege saborski zastupnici. Pa jako teško mi je u biti sada u pojedinačnoj raspravi jer bih puno toga mogao reći da pobijem sve neistine koje su danas ovdje iznešene i netočne tvrdnje, a opet imamo Izvješće Državnoga odvjetništva koje mislim da bi nam trebalo biti fokus današnje rasprave ako smo saborski zastupnici koji želimo odgovorno obnašati svoju dužnost. Opet su neki zastupnici danas povrijedili članak 6. Zakona o Državnom odvjetništvu i iskoristili i ovu govornicu i medijski nastup i javni nastup da bi izvršili pritisak na državno odvjetništvo. I oni koji možda ne razumiju što je glavna državna odvjetnica htjela reći da je pritisak. Dakle, nije pritisak doći u Sabor i biti cijeli dan sa nama. Nije pritisak doći na Odbor za pravosuđe i biti 4 i pol sata, nije pritisak slušati kritike na rad Državnog odvjetništva. Pritisak je kada pojedinci, pogotovo oni koji imaju političku moć koriste javne nastupe i medije da bi govorili vezano za predmete koji su kazneni i koji se vode po službenoj dužnosti kako, na koji način, u kojem smjeru bi ih Državno odvjetništvo trebalo voditi i kako bi ih trebalo završiti. To je pritisak. I to je ono što smo vidjeli posljednjih 10 dana u medijima od pojedinaca koji žele koristiti i Državno odvjetništvo i druge institucije za političke obračune, povratak u osamdesete godine bivšega sustava i bivše države. I to je ono što mi, bez obzira na ime, prezime i političku stranku ne smijemo dozvoliti. Mi koji smo dali prisegu da ćemo štititi ne samo Ustav Republike Hrvatske, nego i trodiobu vlasti i vladavinu prava. Ali hajmo vidjeti dakle izvješće i hajmo pogledat se jedni prema drugima i priznati ono što je dobro i ono što nije dobro. Mislim da smo svi svjesni da Državno odvjetništvo Republike Hrvatske ne samo kao grana vlasti, nego kao institucija sigurno ima određene kadrovske probleme koje imaju i ministarstva. Evo tu je državni tajnik, može reći situaciju u Ministarstvu uprave i pravosuđa. Možemo razgovarati o plaćama koje sigurno u određenim dijelovima i segmentima nisu primjerene, ali isto tako možemo pogledati i što je ministarstvo učinilo vezano za povećanje koeficijenata, što je učinilo u pregovorima sa sindikatima. Dakle, vidimo da se nešto ipak događa u tome smjeru. Možemo vidjeti vezano za jačanje Državnog sudbenog i odvjetničkog vijeća u materijalnim i ljudskim resursima. Možemo vidjeti u novim prostorijama USKOK-a itd. itd. Dakle, nešto je napravljeno. Da li je dovoljno? Sigurno da nije. Da li treba više? Sigurno da treba. Ali hajmo onda to stati, gledati i rješavati u određenom vremenu. Isto tako, ono što ljude zanima vezano za korupciju i što se stvara percepcija zato što pojedinci je žele tako stvoriti ne samo prema Državnom odvjetništvu nego i prema svima nama i političarima, ha koju smo percepciju i neki isto krivi zato što su iskoristili politiku i zato što ih sada procesuira DORH. Sigurno da jedna od stvari je koliko dugo traju procesi. I onda ako pogledamo da je Komisija Vijeća Europe rekla i donijela, dakle standarde vezane za učinkovitosti i kvalitetu, da je 2017. prosjek bio 141 dan, da je sada 65 dana. Jel' to napredak? Je. Ako pogledamo koliko je optužnica kasnije potvrđeno tu gledamo kvalitetu rada Državnog odvjetništva. Ako vidimo da je samo u ovome izvještajnom razdoblju za 2021. praktički potvrđeno više od 12.000 optužnica odnosno 97,4% je potvrđeno 97%, da li to označava kvalitetu 1.800 ljudi koji radi? Označava. Ako pogledamo i broj predmeta USKOK-a pred sudovima koji je preko 4.600 dakle više predmeta je sada uskočkih na sudovima nego koliko dođe novih i ako je ažurnost 96% da li je to napredak? Je.

koji gledaju reformu pravosuđa, pravosudnog sustava, rad svih državnih tijela i koji to dostave ovdje dal sad trebamo to zažmiriti i ne trebamo reći ni o problemima DORH-a ni o pomoći DORH-u vezano za kadrovsko, ljudsko, financijsko ali isto tako reći i rezultate.

Kolega Mažaru recite mi mislite li vi da su državni odvjetnici u Austriji, Francuskoj, Njemačkoj, Slovačkoj bedaci jer u tim državama se korupcija kažnjava i zato građani tih država žive dostojanstveno. DORH kaže da nabava softvera koji vrijedi 3 milijuna kuna, a plati se 13 milijuna kuna nije korupcija. Nakon tog slučaja gospođa Hrvoj Šipek ima obraz doći ovdje u ovaj Sabor, dakle riječ je o osobi koja nema ni srama, ni profesionalnih standarda. Dobro, ja vas razumijem vi nastupate u obrani korupcije kao osoba koja je kao državni tajnik činila kaznena djela i naravno da se vi bojite vladavine prava i pravne države. Ali jeste li svjesni da je korupcija otrov za društvo i da je korupcija glavni uzročnik raseljavanja naših građana? Hvala lijepo poštovana kolegice Krišto. Dakle, opet idete ad hominem i to opet govori o nedostatku vaših činjenica i kriterija. Europska javna Laura Kovesi koja je bila u RH rekla da broj kaznenih predmeta koji se vode u RH i broj dakle istraga koje se provode pokazuje da ova Vlada RH, ove institucije vode borbu protiv korupcije, rješavaju stvari i rekla je da se vidi napredak. Isto tako su sva druga tijela EU to rekla. Kratko što ste rekli vezano dok sam bio državni tajnik da dobili ste odgovor od DORH-a, dobili ste odgovor od središnjeg državnog ureda neću ulaziti zato što se vidi da elementarne ne poznajete. Taj ured ne donosi rješenje o stanovima nego to rade uredi državnih uprava u prvim stupnjima, ured je samo provedbeno tijelo. Tako kad ne poznate elementarnu stvar tko odlučuje, a tko provodi itd., dobili ste odgovore od nadležnih tijela ja razumijem vašu frustraciju, ali dobro štiti vas imunitet pa možemo to rješavat kad ne budemo ni vi n ja imali imunitet.

Te floskule i dopisi DORH-a reći ću vam pogledajte prije svega su nepismeni, a pravno potpuno neutemeljeni i u svrhu zaštite korupcije. Vi branite lopovluk kolega Mažaru, a vaš premijer je prepoznat i u Hrvatsku i u Europi kao gramzljivi korupcionaški smutljivac to je činjenica. Znate, sramit ćete se i vi i vaši kolege zbog ovoga što činite Hrvatskoj, ali neka vam slučaj vaše prijateljice Gabrijele Žalac bude opomena kako ćete …/Upadica Sanader: Vrijeme./… završiti. **Sanader, Ante (HDZ)** Vi ste ovo iskoristili kao repliku dobivate opomenu, to je vaša druga opomena. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega, ovo izvješće prikazuje stanje u ljudskim, materijalnim i financijskim potencijalima i uvjetima tako da možemo vidjeti ukupan broj zaposlenih, broj državnih odvjetnika i njihovih zamjenika, možemo vidjeti da je zaposleno 14 vježbenika više u odnosu na prethodno izvješće, ali i dobnu granicu iz čega je vidljivo da je 48% 48% dužnosnika starijih od 50 godina. Naša dužnost ovdje nije samo kritizirati nego i raditi da ojačamo naš sustav, ali i naše institucije. Ali ono što zasigurno zanima vas i sve vaše sugrađane Vukovarce je Specijalizirani odjel za ratni zločine, što po vama još može i treba se učiniti, ali naravno ne vršeći pritisak na institucije u rješavanju ovog vrlo važnog problema za sve vaše sugrađane? Hvala lijepo. Evo ja kolegice Maksimčuk se prvo moram ispričati svim djelatnica državnoga odvjetništva na bilo kojem nivou jer ih je upravo kolegica Vidović Krišto nazvala nepismenima, to opet pokazuje, al neću više vraćati se na vrijeme njeno. Što se tiče ratnih zločina, da, to je jedan od ključnih problema i kolegica Jelkovac je u svom izlaganju rekla oni ne zastarijevaju, ali vrijeme nije na njihovoj strani što se tiče i žrtve i svjedoka i počinitelja. Iz toga razloga bez obzira što vidimo napredak 2021..2020. da je 100% više podnijeto kaznenih prijava, tražimo i ja osobno, ali i svi mi da se maksimalni napori učine od svih nadležnih institucija jel tu DORH nije sam kako bi u što kraćem vremenu svi oni koji zaslužuju da ih se privede lice pravdi privede radi svih onih žrtava i nestalih koji se još uvijek traže. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani kolega, istaknuli ste u svojoj raspravi važnost načela trodiobe vlasti vladavine prava i slažem se i isticat ćemo stalno da DORH i sva ostala pravosudna tijela moraju se pridržavati zakona tih načela, a isto tako odlučivati samo na temelju činjenica. I mislim da jedino tako oni ostaju samostalni i neovisni u svom radu. Ono što smo imali prilike danas ovdje čuti od pojedinih zastupnika, meni se čini da oni misle da bi bili bolji državni odvjetnici nego ovi što jesu unutar DORH-a i što su stručno osposobljeni, oni znaju kog bi trebalo privest, kog bi trebalo pozvat na obavijesni razgovor, sve bi oni to redom. Pa kakvu poruku mi kao nositelji zakonodavne vlasti na taj način šaljemo? Hvala lijepo kolegice Jelkovac. Pa na Odboru za pravosuđe smo naravno opet gledali taj jedan igrokaz i opet kršenje i čl. 6 Zakona o državnom odvjetništvu. Vidimo da jedni te isti pojedinci u nedostatku bilo kakvih rješenja za građane RH, bilo kakve politike, bilo kakvih zakonskih prijedloga koji bi i u ovoj krizi doprinijeli, boljitku života, uvijek imaju ili borbu sa Visokim upravnim sudom ili sa Ustavnim sudom ili sa cjelokupnim pravosuđem, pa onda sa DORH-om, sad na kraju već imaju sa europskim javnim tužiteljem, zato što valjda ne funkcionira u aferi Softver kako bi oni htjeli. Ono što mene tu žalosti, dakle da tu apsolutno više nema nikakvoga skrivanja, da se vrše pritisci samo iz razloga stvaranja kaos i afera i kako bi se opet stvorila određena percepcija destabilizacije države, ali ono što mi je na kraj drago, da je glavna državna odvjetnica rekla da nikada ni pred kim neće ustuknuti niti će dozvoliti bilo koji pritisak .../Upadica: nadovezujem se, praktički na ovu repliku maloprije, ovaj jer kad pogledamo doista strukturu podignutih optužnica odnosno predmeta koji se vode, itd. onda vidimo da stvarno nema, jednostavno nema zaštićenih u RH niti pojedinaca jer vidite da su to strukture od najnižih struktura vlasti od općina pa do najviših struktura vlasti i sada jednostavno postavlja se pitanje zašto oporba nije zadovoljna ni s time, očito da ni to njih ne zadovoljava. Ja ne znam koji bi bio drugi suvisli odgovor osim toga da oni žele jednostavno na neki način to prikazati kao svoj nekakav politički uspjeh, kao svoj nekakav pritisak na pravosuđe, poglavito ako se može, na neki način selektirati malo te predmete pa oni što im, koji im odgovaraju više, da se prije rješavaju. Evo, molio bih vas da možda vi to malo pojasnite. Hvala. Hvala lijepo kolega Šašlin. Pa ovdje se isto mogu opet pozvati na glavnu europsku javnu tužiteljicu, što je u biti čelna osoba europskog ureda tužitelja kojeg su neki prvo dizali u nebesa, sad ga pokapaju zato što je isto neovisan kao i koja je rekla da ona zemlja gdje se provodi više kaznenih istraga i više postupaka nije korumpiranija od neke druge zemlje ili da ona zemlja gdje nema takvih postupaka ili nula, ne znači da je čista, nego samo stavlja pod tepih. Dakle mi živimo u državi gdje se ministra privodi u subotu ujutro, gdje se ne gleda da li je netko lokalna, županijska ili državna razina, ne gleda se stranka, ne gleda se ime, prezime, gleda se samo činjenice i dokazi. Bogu hvala na tome i daj Bože da budemo još transparentniji. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče. Kolega Mažar, govorili ste o potrebi revidiranja koeficijenata u DORH-u, boljim, potrebe za boljim materijalnim uvjetima, pa evo, jedno pitanje. Ne zaboravljajući u posljednjih tjedana kako imamo javne i medijske nastupe koje vrše veliki pritisak na rad DORH-a, kad bi bio raspisan natječaj, vi ste pravnik, imate sigurno svoje prijatelje kolege pravnike, imaju sigurno nešto lošije plaćena radna mjesta pod uvjetom da sad i promijenimo koeficijente i stvorimo bolje uvjete, znači i materijalne, imamo bolje prostore, vozila i sl., da li biste savjetovali tom svom prijatelju kolegi da promijeni nešto lošije plaćeno radno mjesto i da dođe raditi u državno odvjetništvo kad znamo da će ga se nazivati neznalicom, korumpiranim, posebno ako se radi o nekom predmetu koje je onako, .../nerazumljivo/... Hvala lijepo. Evo i mi smo na Odboru za pravosuđe jedan od zaključaka koji smo donijeli da će se održati tematska sjednica upravo na temu tehničko materijalnih i ljudskih resursa u državnome odvjetništvu i onda predložiti i određene promjene, određena poboljšanja i u tome smjeru. To je upravo što smo i danas vidjeli, dakle određeni pojedinci koji napadaju, vrijeđaju, sve i svakoga govore da institucije se trebaju zatvoriti, zaključati, da ne postoje, stvaraju dakle tu jednu destrukciju i jedno nepovjerenje se onda pitaju, a zašto se onda nitko ne javi na poziv, zašto se nitko ne javi. A kako će se netko javiti? Dakle da umjesto svi mi ovdje kažemo ajmo vidit što možemo popraviti i poboljšati, dat tim ljudima priliku, dat financijsku sigurnost, dat im zaštitu i da dođu i da rade jer imamo stručne, imamo sposobne, imao pametne ljude, ne, mi ćemo obezvrijediti sve samostalne neovisne institucije, zalijepiti etiketu i onda ćemo se praviti kao Toše zašto Hvala lijepa poštovani kolega. Mislim da bi nam svima trebao biti zadatak da itekako ukazujemo na to kada postoji neistraženi i neprocesuirane afere. Vjerujem da se slažete s tim. prema onome što smo vidjeli kakve su sve otvorene istrage podignute optužnice iz vaših redova, čini se da vas je ipak malo DORH načeo, to morate priznati i da zapravo ima nešto u onome što je gđa. Hrvoj Šipek rekla na odboru, da ako bi se tko mogao požaliti na DORH, to je premijer, dakle činjenica je da vam je DORH i Hrvoj Šipek postala na neki način uteg pa vi kao pravnik, koliko možete zapravo komunicirati činjenicu koja je izašla u medije da idu izmjene Zakona o kaznenom postupku prema kojemu bi Ministarstvo pravosuđa ili koje ga mijenja na neki način ipak smanjilo ovlasti DORH-u i da se odustane od aktualnog koncepta tužiteljske istrage, dakle intencija je da se ispitivanje osumnjičenika i svjedoka povjere policiji. Dakle ipak na neki način vi krešete krila odnosno krešu krila. je li, kako biste vi to komentirali? Hvala. Hvala lijepo poštovana kolegice Marić. Pa upravo je to ono što mi govorimo dakle da se po svemu vidi da nedodirljivih nema i da apsolutno niti stranačka pripadnost niti ime nude bilo kakvu zaštitu. Vi ste rekli da je državna odvjetnica postala uteg, a drugi govore da smo mi odvjetnici državne odvjetnice. Tako da vidimo tu jednu diskrepanciju između mišljenja, ali dobro. Ono što svakako dakle trebamo gledati kako da ojačamo Državno odvjetništvo i njegove samostalnosti u njegovome radu, u njegovoj neovisnosti i vjerujem da sve izmjene i Kaznenoga zakona i svega ostaloga bi išle samo u smjeru poboljšanja dakle efikasnosti, učinkovitosti i još skraćivanja postupak, apsolutno ne nikakvih oduzimanja ovlasti i mislim da je i to glavna državna odvjetnica danas i kroz raspravu rekla da vidimo od broja osoba koje se nalaze u jako velikim optužnicama koje kasnije Hvala Bujević. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala predsjedavajući. Poštovani kolega Mažar, kad se pogleda ovo izvješće kaže u tom izvješću ovako, da se u 2021. godini sveukupno odbacilo 15.323 kaznene prijave i da se sad ne brojim 13 tisuća i toliko za ovo i toliko za ono. Dakle, 13 tisuća i 15 tisuća odbačenih kaznenih prijava, one su neke od njih su završile po medijima, već su unaprijed ti ljudi osuđeni, je li se nekad onda pita kako se to odnosi na živote tih ljudi koje su naši kolege po novinama prozivali osobno jedan od ih primjera je takav. Kako to djeluje uopće na percepciju javnosti i na svega, optužiš, kad se to odbaci, pojeo vuk magarca kažu kod mene doma, ne znam kak je u Hvala lijepo. Pa poštovana kolegice Bujević, dakle mi praktički u RH imamo određene osobe kojima je to posao, podnositi anonimne kaznene prijave ili koji rade za nekoga i koji to naplaćuju. Dakle, vidjeli smo i kolega Opara je spomenuo što se njemu desilo pred izbore da bi kasnije bila optužnica odbačena kao neosnovana, neutemeljena, ali je bio cilj samo njemu napakostiti pred izbore. Puno teže situacije možemo vidjeti kroz povijest od primjera ministra Rončevića, ministra Polančeca, ministra Heraka, dakle ljudi kojima je na kraju dokazana nevinost, ali i politički i privatni i obiteljski životi su im uništeni. To je ono protiv čega se svi zajedno trebamo boriti, pustiti da na temelju dokaza i činjenica DORH kao samostalno tijelo provodi izvide, podnosi rješenja o provođenju istraga, donosi optužnice, a ne da politika sudi. Onda ćemo biti u boljoj Hrvatskoj. Slijedeća pojedinačna rasprava poštovana Karolina Vidović Krišto.

Ono manipulativno pokušava sakriti činjenice koje svaki hrvatski građanin vidi. Ako netko tko u ime države donosi odluke za svoje poteze i dobije protuuslugu taj čini kazneno djelo korupcije jer je ta odluka kupljena. Takve odluke su uvijek na štetu građana. Prije nekoliko mjeseci doznalo se da je viceguverner HNB-a omogućio otkup potraživanja jednoj lihvarskoj agenciji i onda je od iste te agencije otkupio kuću za smiješan iznos. Je li to korupcija? Jest. Što je poduzelo Državno odvjetništvo? Ništa. Državno odvjetništvo je po zakonu i Ustavu neovisno tijelo koje je dužno, ponovit ću dužno štititi imovinu RH tj. hrvatskih građana te suzbijati protuzakonite radnje. radnje. HNB pod vodstvom skandaloznog guvernera Vujčića sustavno dopušta zlostavljanje hrvatskih građana od strane banaka i lihvarskih agencija. Način na koji HNB djeluje može se opisati na dva načina. Ili su korumpirani i dobivaju nezakonito novce kako bi bankama dopuštali kršenje zakona ili su poslovno neuračunljivi. Treće mogućnosti nema jer otvoreno kršenje primjerice GDPR-a ili prodaja potraživanja bez navođenja iznosa u ugovora za koliko su prodani kako bi prikrili činjenicu da se radi o zelenaškim ugovorima jest aktivna korupcija. Vodstvo HNB-a nije nepismeno i svjesni su da krše i hrvatske i europske propise. Zašto DORH ništa ne čini po ovome pitanju? Zašto DORH dopušta pogodovanje od strane Plenkovića i njegovih suradnika PPD-u i njegovom vlasniku Vujnovcu? Imali smo slučaj gradnje hotela na bračkim Postirama kojeg su od Vujnovca i njegovih partnera kupili mirovinski fondovi za 47 milijuna eura. To je naš novac s kojim se trebaju jednom isplaćivati mirovine. Taj hotel je kupljen, a za njega se veže niz kontroverzi jer je unakazio jedno lijepo pitoreskno mjesto sa svojim nenormalnim arhitektonskim gabaritima. Ali dokaz da je ovdje riječ o mutnom poslu je činjenica da je hotel kupljen de facto odmah po otvorenju, a znamo da konzervativni ulagači, a mirovinski fondovi to po zakonu jesu kupuju objekte koji su dokazano zaživjeli na tržištu. Ovaj hotel nije radio doslovno ni jednu sezonu. Znači njegov tržišni uspjeh je nemoguće procijeniti. Isto tako se postavlja logično pitanje tko je utvrdio vrijednost tog hotela, tog objekta i koliko su Vujnovac i njegovi partneri zaradili. O sustavu PPD-a bih mogla govoriti nekoliko sati, ali ću samo podsjetiti na željezničku nesreću kod Novske i smrt trojice naših sugrađana, a mi ni nakon 5 mjeseci ne znamo istinu. Dame i gospodo, postoje floskule koje se rabe u javnom prostoru kako u Hrvatskoj ne postoji politička volja za borbu protiv korupcije, kako su institucije preslabe i ostale nebuloze. Kod primjene zakona ne postoji politička volja, zakoni se primjenjuju i sa zakonima se ne diskutira. Mi smo članica EU i osnovna europska vrijednost jest vladavina prava, a u funkcionalnoj vladavini prava zakoni su isti za sveučilišnog profesora, ministra ili za radnika zagrebačke Čistoće. Nema slabih institucija, postoje slabe osobe koje predvode te institucije jer za privođenje jednog osumnjičenika za kojeg postoje dokazi da je kršio zakon bio to Andrej Plenković, Pavao Vujnovac, Boris Vujčić, Stiše Mesić, Vladimir Šeks, Božidar Kalmeta ili Miroslav Šeparović potrebno je nekoliko policajaca, policijski kombi i mjesta gdje će biti pritvoreni. Sve to Hrvatska ima. Naravno potreban je profesionalni sudac ili sutkinja koji će se slijepo držati zakona. Nekoliko puta su mi pojedini zastupnici govorili da ja prijetim. Ne, jedini kojima se prijeti i koje se zlostavlja u državi Hrvatskoj su hrvatski građani i oni su pod pritiskom i prijetnjom korumpiranih struktura koje krše zakon, kradu novac hrvatskih građana, razaraju gospodarstvo i razgrađuju Hrvatsku državu. Ako netko misli da pravosuđe nije potrebno i da se zakona ne treba držati, te da su Nijemci, Francuzi ili Slovaci bedasti jer primjenjuju zakone onda ja prijetim. Ali ako je Hrvatska europska država u kojoj se zakoni primjenjuju na sve jednako, te se zakoni moraju pridržavati svi građani i ako ćemo biti uređena europska država onda se kršenje zakona mora sankcionirati, te odgovorni moraju biti kažnjeni. Vi u DORH-u znate da ste glavni krivci za stanje u Hrvatskoj i budite svjesni da ćete zbog sudjelovanja u korupciji, te njenoj zaštiti morati odgovarati. Hrvatsku nismo dobili na lutriji već smo je krvlju platili i nitko nema pravo uništavati Hrvatsku zbog nekolicine pohlepnih pojedinaca.

uvaženi potpredsjedniče HS, uvažena državna odvjetnice, uvaženi državni tajniče. Pa evo nekoliko riječi, naravno nisam pravnik, ja sam više pravni laik, ali imam pravo na kraju ovog dana malo sumirati sve ono što smo raspravljali i u prvoj točci dnevnog reda, a pogotovo u ovoj drugoj. Mene frapira svaki puta da ljudi koji žele reformirati hrvatsko pravosuđe, a tu su prvaci naravno uvažena zastupnica Orešković, uvažena zastupnica Krišto, s toliko mržnje govore, zar je moguće da bi vi reformirali pravosuđe, a vaša agenda je mržnja, to ne ide jedno s drugim. Ja da sam zločest što kaže uvaženi zastupnik Hajduković, ja bi sad pitao državnu odvjetnicu da provede istragu s čim su bile punjene paprike koje je uvažena zastupnica Puljak kuhala i koje su dovele do sukoba u Klubu Centra, GLAS-a i Stranke s imenom i prezimenom, al nisam zločest pa neću tražiti istragu. što, što je po meni ovdje vrlo bitno, ja mislim da glavna državna odvjetnice vi da ste uhapsili Andreja Plenkovića to bi, vaš posao bi bio završen. To je jedino što vi trebate napraviti u svojoj karijeri, uhapsiti tog čovjeka i onda ste riješili sve svoje probleme ili ste trebali staviti ovdje jednu kutiju i da svi ovi uvaženi zastupnici koji nemaju nijednog argumenta stave popis svojih želja koga bi trebali hapsiti. Čuli ste uvaženu zastupnicu Krišto koja sprema kombije za hapšenje, čim dođe na vlast ona prvo u što će uložit to će biti marice, kombiji u kojima će ona trpati ljude po svojim kriterijima, što ih briga za zakone RH, što ju briga za ovo izvješće na 247 stranica za koje ona kaže da ste uzalud potrošili papir. Pa tu pišu neke brojke, tu pišu neke činjenice, zato se to i zove izvješće, da izvijesti hrvatsku javnost što je DORH radio i način na koji je radio i mislim da je to meritum stvari o kojoj trebamo raspravljati ovdje. Ali ta mržnja koja vas jednostavno sputava u poslu zastupnice nije dobra, ona nije zdrava, ona je patološka, a kad imate taj patološki problem onda to ne može dovesti do, do nečega dobroga. Ako smo slušali pažljivo, ako smo čitali to izvješće, uvaženi kolega Mažar je o tome suvislo i jasno govorio, ko je to zaštićen po, po vama, koji su to ljudi, to što vi imate želju da nekog treba uhapsiti to je vaš problem, ali pravosuđe ne funkcionira na taj, na taj način. DORH ne bi trebao funkcionirati na način nekakve osobne percepcije nego na osnovu zakona, ali što će vama zakon. Danas smo čuli od uvažene zastupnice Orešković zašto ju je muž ostavio, i to smo čak saznali, a niko nije tražio tu istragu, ali evo ona je rekla zašto ju je muž ostavio, zato što nije htjela 10 tisuća eura nego je rekla da će raditi za 2 tisuće eura i s tim smo se danas, i i to je to. Zar je, zar je stvarno sve svedeno na, na, na, na taj krajnji populizam koji stvarno ne može donijeti ništa dobro? No dobro, ja mislim, ja mislim da oni problemi koje treba riješiti kada je u pitanju DORH, a mnogi zastupnici su tu i glavna državna odvjetnica na kraju krajeva je rekla da potplaćenost mora, ti koeficijenti moraju biti veći da bi stvorili dobar kadar, da bi privukli mlade ljude moramo raditi na tome i mislim da, da, imamo potencijala ili na kraju krajeva uvažena glavna državna odvjetnice možda da čekate kraj saziva ovog sabora, ovdje ima strašno dobrih kandidata mogli, mogli uzeti i koji bi mogli raditi bez ikakvih problema jel oni stvarno o tome sve znaju, oni imaju popise koga treba odma hapsiti i tu ne bi bilo nikakvih problema i ja vjerujem za 15-20 dana bilo bi sve riješeno, hvala lijepo.

lijepo predsjedavajući. Poštovani kolega Ivanović, ma ja bi se odmaknuo od pojedinaca, u konačnici i građani i na izborima i u anketama pokažu tko koliko vrijedi i ko koliko postotaka nečega odnosno njihovoga povjerenja ima. Ono što na neki način se vidi dakle ne prije tolko dugo vremena smo imali RH gdje je tadašnji predsjednik Vlade rekao da, ja znam za sve izvide, ja znam za sve informacije, ja sve dobijem na vrijeme. Danas imamo da se ministar u Vladi uhapsi u subotu ujutro. Imamo situaciju da DORH 76% predmeta riješi u manje od 6 mjeseci, da 4% predmeta traje duže od 18 mjeseci i onda ta 4% s obzirom na složenost, na broj osoba u optužnici, na kompleksnost mora trajati određeno vrijeme i onda pojedinci izvlače 2 ili, kao danas jedan slučaj i na tome govore, ništa ne valja, sve treba zatvorit, sve je korumpirano. Razlika kad su oni sve znali, sada kada se ništa ne zna, kada EU govori napredak u svim smjerovima, očito im ne paše. Hvala lijepo. I rekao sam da sam se dio svoje rasprave referirao u biti na ono što ste i vi govorili za ovom govornicom i na kraju krajeva, brojke to i dokazuju i pokazuju. Naravno da se ovdje ide na dojam i da se izvlačenjem jednog pojedinačnog slučaja ili dva pojedinačna slučaja želi orušiti cijeli sustav i prikazati taj sustav neučinkovitim, nedobrim, nekorisnim, to nije dobro, to nije zadatak saborskih zastupnika, ja barem, barem tako mislim, bilo iz kojeg redova dolazili. Naše kao saborskih zastupnika da govorimo činjenično, da govorimo o stvarima koje su ove brojke nije netko izmislio, one su plod rada ljudi koji su tu '21. g. radili, od ne znam, 1. siječnja te 2021. pa do 31. prosinca te iste '21., prema tome, malo se posvećuje pažnje tome, a više se ide na taj dojam i onda imamo to da ovakve rasprave koje imaju meritum ne dolaze u medije,

Evo, čuli smo da ne bi bilo ovog Izvještaja danas da nije oporba imala svoju inicijativu, skupili potpise i evo, Izvještaj je danas i danas smo sve čuli puno toga, samo nismo čuli o izvještaju jako malo. Jako malo. Čuli smo da je šteta papira, da je državno odvjetništvo korumpirano, da ne znaju svoj posao, da ne valjaju ništa i što je najvažnije, od svega toga puno puta se čulo hapsi. Hapsi. Treba sve uhapsiti bez obzira da li su krivi ili nisu krivi. Znači to je danas nekakva ta poruka. Hapsi, ali po mogućnosti da ujutro u 6 sati kad se hapsi budu prisutni i mediji. Pa što vi mislite o tome? Hvala lijepo na pitanju odnosno na replici. Da, postoje stvari koje nisu dobre, to smo čuli i danas od državne odvjetnica koja također, smatra da to da to nije dobro kad se probiju mjere, kad mediji budu obaviješteni, prije svih drugih relevantnih čimbenika i to nije dobro i na tome se mora raditi i to se ne može, ne može događati na taj način, no kažem, da bi se taj sustav, da bi bio da bi bio percepcijski shvaćen u biti u hrvatskom narodu, moramo mi dati obola tome. Ovakve rasprave nažalost ne idu u prilog tome jer malo tko sluša činjenice, nitko se ne želi zamarati brojkama i onda imamo taj problem da smo najgori, a nismo, svi pokazatelji govore da nismo, da nismo najgori, danas smo stvarno čuli besmislenih prikaza, pogotovo od kolege Beljaka koji je tu spominjao ženu iz Rumunjske, mislim, **Vidović Krišto, Karolina (OIP)** Kolega Ivanoviću, vaš kolega Mažar ili Cappelli, bili bi procesuirani kada bi se primjenjivali zakoni kao primjerice, u Bavarskoj. Mažar zbog zlouporaba kao državni tajnik, a Cappelli zbog zlouporaba kao gradonačelnik Malog Lošinja prilikom projekta Lidl. Isto tako, predsjednik Sabora Jandroković morao bi odgovarati zbog sudjelovanja u dubioznim radnjama u Hrvatskoj pošti te posredovanja za tvrtku VMD. Jandrokovićevo djelovanje smo vidjeli u najnovijoj aferi SMS, gdje kao predsjednik Sabora sudjeluje u dilanju drvne mase Hrvatskih šuma. Sve ovo možete zahvaliti DORH-ovoj asistenciji lopovluku. Jeste li vi svjesni koju štetu nanosite hrvatskim građanima? Ja osobno sigurno ne nanosim nikakvu štetu hrvatskim građanima, ali vi za razliku od mene, svaki put imate neko novo ime iz šešira koje izvlačite. Sad ste našli u Garija Cappellija u svoj toj lepezi imena koje iznosite ovdje svaki dan. Pa evo, ovdje vam je glavna državna odvjetnica. Pa mislim, ja ne vidim gdje vi nalazite ako imate nekakve izvide koje vi provodite na, ja ne znam na osnovu čega vi radite svoje, vaše detektivska agencija vjerojatno ima neke druge postolate i drugačije izvide, pa ne znam, obavijestite o tome glavna državna odvjetnicu, ali stvarno svaki puta imate još jedno ime za dodati. Ali bitno da je iz HDZ-a, to je najbitnije. Ako nije HDZ, onda nije vredan vašeg spomena i uzimanja u usta. Povreda Poslovnika, ovo je treća. Dobro. Poštovana Karolina Vidović Krišto. Izvolite. 238, vrijeđanje i ruganje doista jest jedino što vam preostaje. Vama je normalno da predsjednik Sabora mulja i krade, vama je normalno da Hrvati zarađuju 4 puta manje nego Nijemci, a da su pritom cijene u Hrvatskoj iste ili čak i više nego što su u Njemačkoj. A to je sve zbog korupcije. Dakle kolega Ivanoviću, doista je sramotno što radite hrvatskim građanima. Evo, vi ste ovo iskoristili za repliku kolegi Ivanoviću, dobivate opomenu, to je, kako sam najavio, 3. opomena, gubite pravo riječi dalje. Poslovnika. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepa. Čl. 238. Zaista je ovo vrijeđanje i zdravog razuma i svih ovdje prisutnih od kolegice Krišto koja je sad utvrdila da predsjednik Sabora krade. To su njezini načini rada ovdje u sabornici. Gospođa koja osniva stranke da nitko živ ne zna ni gdje ni kako ni na koji način, nema nijedne slike, ne možete vidjet uopće tu transparentnost na koju se ona poziva, izmišlja svaki dan određene kaznena djela i sad ide jer joj se žuri, sad ide jer joj se žuri i sutra će napisati otvoreno pismo premijeru. Vama je to treća, to je treća opomena./… je, je, znam, znam, s obzirom da me je osobno prozvala moram dakle reći na njene lažne prijave koje stalno stalno šalje prema državnom odvjetništvu dobila je i odgovor od državnog odvjetništva gdje je sve apsolutno čisto i gdje nema 0000,1% nečega sumnjivog, ali to je i ona sama znala samo što radi po nalogu nekoga. Dobro opomena i vama to je treća gubite pravo riječi dalje. Maja Grba Bujević replika. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala potpredsjedniče. Kolega, ja ću se držati medicine, vi ste rekli vi ste pravnik laik, pa kak i sam sama tako pa ću se radije držati medicine. Psihijatrija kaže ovako, agresivni jezik i agresivno verbalno ponašanje se koristi kad nemaš argumenata ili u drugom slučaju kad si nesiguran i time se zapravo braniš. Ono što isto kaže da je ono što nas treba brinuti je kad je agresivnost utemeljena na dubokom uvjerenju i na predrasudama i na onom trećem, a to je mržnja. Iz ovih današnjih puno ovdje riječi izrečenih naslućuje se da se zapravo radi o toj mržnji. To je nešto prestrašno. Hvala vam lijepo. Da, mislim da taj problem koji se ovdje u zadnje dvije i pol godine bitno je gradiro i manifestirao ovdje u hrvatskoj sabornici, ja sam za jaku jaku političku utakmicu između naravno svi smo mi ovdje iz različitih ideoloških, političkih formacija i to bi bilo dobro, Sabor bi i trebao koristiti kao alat koji bi ljudima pokazivao da ta politička borba ima smisla, gdje bi ljudi mogli artikulirat koji su ljudi suvislo govore, koji žele tu bolju Hrvatsku. No bojim se da ovaj segment možda nema veze s ovom točkom dnevnog reda al se vidi i može ga se opipati ovdje u Saboru to je ta mržnja koja se javlja i koja nema granica. Samo ako si iz HDZ-a dovoljno da te mrzim da ništa ne znam o tebi, ali eto nisi iz dobre političke

evo danas raspravljamo gotovo čitav dan i o sukobu interesa i izvješće državnog odvjetništva i ovo što smo danas svjedočili u poslijepodnevnim satima ide isključivo za željom oporbenih zastupnika da iskoriste ovo izvješće da pozovu državnu odvjetnicu da im pomogne da dođu na vlast. Nemaju programa, građanima nemaju što ponuditi, čitaju dnevne no, čitaju novine i time se bave praktički to im je jedina razina politike koju nude građanima i onda imamo situaciju da oni koji su najveći borci, spomenuli ste ove istražitelje iz Sabora bez značke, kao što je kolega Grmoja recimo ne, koji su bili s nama na vlasti dva puta. Prvu vladu su srušili, drugu su morali biti potjerani nisu uopće htjeli raditi, a imali su dva ministra pravosuđe, policija mogli su raditi u borbi protiv korupcije koliko su htjeli. Međutim, sami su upali u te neke koruptivne radnje, sjećamo se tih afera grizli njihovih

Hvala lijepo. Naravno, tome svjedočimo svaki dan da svaki zastupnik koji želi nanijeti štetu nanijeti štetu HDZ-u ima tu neku svoju i statističku agenciju iz koje isisava statističke podatke koji su apsolutno se ne poklapaju sa državnom statistikom, imaju istrage koje su njima samo poznate i znane i mislim da to naravno, naravno nije dobro. I ovo što ste prvo rekli da bilo bi odlično kada bi taj posao odradio neko drugi da oni pobjede sutra i da se probude ujutro i da vide u denim novinama i kažu bože mi smo pobijedili, ne znamo kako ali evo pobijedili smo i sad ćemo mi stvoriti tu pravednu Hrvatsku. No na kraju krajeva za pobjedu ti treba samo jedno evo osvojit milijun i sto tisuća glasova i bez brige si ikakve, upravljat ćeš sa sustavom koji se zove Hrvatska država. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega. Evo oporba je silno željela da se danas raspravi o izvješću glavne državne odvjetnice, naravno da se najmanje raspravljalo o izvješću ali dobro je i korisno je ovo je posebno dobro da su se evo oporbenjaci konačno i razotkrili i da su jasno narodu pokazali ne nismo one stranke koje se prikazujemo koje poštuju demokraciju koje se zalažu za vladavinu prava koje se zalažu za procedure za poštivanje i pravila i zakona i propisa mi smo oni koji znamo tko je kada što zgriješio mi prišijemo kaznena djela mi osuđujemo mi zatvaramo dragi narode kad mi dođemo na vlast evo ovako ćemo mi vladati demokracija vrijedi samo kada su oni u pitanju i kada se to odnosi na njih ali za druge to ne vrijedi oni osuđuju

mislim da taj problem koji se stvarno može svakodnevno ovdje osjetiti u sabornici u biti šalje tu jednu krivu krivu poruku i šalju je sa svih i na sve nivoe jednostavno mladi ljudi odnosno ljudi koji bi se i htjeli baviti politikom kad vide kakvom se lakoćom može nekoga provući kroz blato a da za to neplatiš nikakvu cijenu nije baš stimulativna norma koja bi nekoga dovela u državno odvjetništvo u pravosuđe na kraju krajeva u lokalne regionalne samouprave. To nije dobro, to su, to su krive,

pa i maksimum te političke kulture kada je u pitanju dijalog u HS. državnog odvjetništva. Čuli smo od državne odvjetnice da imaju dobru suradnju sa svim partnerima u radu jel, počevši od policije, pa na dalje. Ali danas se dosta provlači ta teza, a evo ja ću je ponoviti, iz europskog izvješća o stanju korupcije vidi se napredak RH za 6 mjesta na toj ljestvici. Sigurno je za to zaslužan rad svih institucija, pa tako i državnog odvjetništva, ali to je zasi…, al, al to zasigurno dolazi od nastojanja Vlade RH da ojača sve institucije, tako da evo još jednom mogu ponoviti da nema onih koji su nedodirljivi. Hvala lijepo. Da, to se vidi i u ovom odgovoru Vlade gdje se jasno ukazuje na te, na te stvari da se mora, sustav mora biti neovisan, mora biti, mora biti i ne smije se dovoditi u pitanje samo postojanje tog sustava radi nekakvih privatnih obračuna. No, ja ono što želim istaći ovdje, svaki pojedinac mora imati strah od, on mora biti u habitusu političara da ima, da ima taj strah od institucija koje se u nekom trenutku mogu pozabaviti s njime ako učini nešto što nije sukladno zakonu i to je dobro, taj strah je opravdan i trebalo bi ga, svaki političar bi morao imati tu dozu, dozu straha, ali ovo zastrašivanje mislim da prelazi u jednu drugu, drugu ovdje možeš i možete biti strah, ali što to vrijedi ako te neko ovdje oblati, provuče te kroz blato, ti to više ne možeš…/Upadica Sanader: Vrijeme/… i odnosno dugo će ti vremena trebat da to opereš. Poštovani kolega, ajde da se mi vratimo na temu, na izvješće DORH-a i da mi objasnite evo ono što sam pitala i državnu odvjetnicu, kako to u zemlji koja je po indeksu korupcije bolja u Europi jedino od Mađarske i Bugarske, a u svijetu na onom rangu je blizu Ruande, tu smo negdi, u zemlji u kojoj je na čelu evo politička opcija pravomoćno osuđena za korupciju, kako u izvještaju DORH-a 90%, 90% koruptivnih kaznenih djela imamo odbačenih ili za zlouporabu položaja i ovlasti 94% i nemojte mi molim vas ponavljati, one vaše kolege jao evo svi sipaju i to je i državna odvjetnica rekla, evo svi leva, leva prijavljuju, u nas nema toliko korupcije i opravdano je da je 90% prijava odbačeno, evo kako vi to tumačite? **Ivanović, Goran Vi ste i trebali bi biti ozbiljna političarka. Ako je HDZ kako vi kažete iako ne možete to karakterizirati tako i vi to znate da, da optužnica uopće nije tako sročena, al vama tako više odgovara govorit. Al ako je taj HDZ platio svoju cijenu, bio optužen za određene radnje, onda je to dobar znak da pravosudna tijela rade ono što mi od njih očekujemo, to je to, al ne kao, kao kod vas, vas uspiju zavaditi punjene paprike, to je problem, to je problem i danas cijela Hrvatska govori o tim punjenim paprikama i ne govori o vašem programu, ne govori o skrivenim radnjama koje se provode i u gradu Splitu i u mnogim, mnogim drugim gradovima, e to nije dobro, a karakterizirati HDZ na ovaj način to vama odgovara i vi bi to htjeli da je tako, no optužnica nije tako odnosno Marijana (Centar)** Dakle 238., kažete vi kolega optužnica nije tako nego je ovako, pravomoćno osuđena politička opcija za korupcije, pravomoćno, dakle HDZ je politička organizacija, jedina valjda u svijetu pravomoćno osuđena za korupciju, jedina u svijetu, hvala.

upravljati Hrvatskom. Oporba je dobila negdje 150 tisuća, možda i više glasova od vladajućih, od HDZ-a i koalicijskih partnera, dakle vi niste ni blizu dobili milijun glasova, 621 tisuću glasova ste dobili. Dakle sa ovakvim izbornim sustavom nagurali ste izbore u koroni, znamo što ste radili, ne želite veću participaciju građana jer da želite uveli biste ili elektroničko glasovanje ili obavezno glasovanje, dakle vi to ne želite i vi se zapravo bojite građana, to je ono što vam ja želim predbaciti. A mislio sam da će kolegica Puljak reagirat jel budući da ona nije, ja ću, mislim da nije primjereno da spominjete obiteljske nekakve razlike, razloge dakle kako je došlo do rastave u obitelji nije to rekla, nije, rekla je, rekla je da joj je muž zamjerio zašto nije prihvatila, al nije rekla da je to razlog njenog razloga, mislim da je to jako neprimjerene i ispod razine da, da se time koristite, ovaj ja vas cijenim kao zastupnika i to vam nije bilo u redu, Hvala lijepo. Ja mislim da nisam ništa rekao osim onoga što sam na svoje vlastite uši ovdje čuo, cijeli dan sam bio ovdje u sabornici, pozorno sam slušao govore, a dozvolite da svako može imati tu malo interpretativnu crtu koja naravno ne smije prelaziti razinu ukusa. Ono što sam želio vama reći vi govorite da je oporba osvojila više glasova. Da je osvojila više glasova onda bi vjerojatno pobijedila ili se morala ujediniti da da dođe do vlasti. Ali fascinira taj dio da vi ne priznajete pobjedu, vama smeta što su izbori bili u ljetu, jer su bili u kasnu jesen ili je padala kiša. A mislim gledajte, postoje ustavni rokovi za održavanje izbora. Mi smo izabrali taj datum i on se pokazao kao dobar datum. Danas Hrvatska demokratska zajednica upravlja sa sustavom koji se zove Hrvatska država. Vi ćete imati priliku za godinu dana pokazati svu raskoš, pa ćemo vidjeti. Glasovac. **Glasovac, Sabina (SDP)** Kolega Ivanoviću dajte vi u tom svom omni potentnom deliriju odite malo na rezultate izbora 2015. godine, pogledajte tko je dobio više glasova i odite svako jutro zapaliti svijeću kod Kamenitih vrata i za 2015. i za 2016. godinu. To je prvo, ali oni su se ispričali zbog toga hrvatskoj javnosti. Baš mi je drago da danas možete raspravljati o ovom izvješću što smo vam to omogućili i stoga vas ja pitam dva pitanja. Prvo, hoćete li svojim utjecajem kod predsjednika Sabora omogućiti da ne moramo skupljati potpise da se o izvješću državne odvjetnice vrlo brzo raspravi i u onom za 2022. godinu. I drugo, ako ste pročitali izvješće vidjeli su da ih držite na kruhu i vodi, smanjujete, sad kad ima jako puno novca smanjujete u ovoj godini proračunskoj sredstva DORH-u, pa vas molim, očekujem od vas hoćete li pisati amandman u sljedećem proračunu za sljedeću godinu, odnosno kod rebalansa da se ta sredstva povećaju i da osnažimo rad svih onih poštenih ljudi u DORH-u koji žele raditi za razliku od vrhuške. **Sanader, Pozorno sam slušao, odnosno i pročitao da ona sredstva koja je DORH tražio da ih je Vlada stavila u proračun i odobrila i povećanje se vidi od 2017. pa do 2023. permanentno se iznos iznos povećava. A sve ovo drugo je stvar vaše osobne procjene. Vi ćete svojim zalaganjem ovdje kod građana od kojih očekujete potporu vjerojatno dobiti simpatije za to i oni će vas honorirati. A ovo što ste rekli, vi ste potpredsjednica ovog uvaženog Doma i vi znate na koji način izvješća dolaze na plenarnu sjednicu. Neka ni ne budu na plenarnoj sjednici, a ova vaša požurnica je u biti bila eto nešto što je na kraju krajeva urodilo plodom, a nije vam donijelo ono što ste očekivali da vam podigne rejting.

volite o uzročno-posljedičnim vezama, pa evo ja bih vas podsjetila ako se sjećate u siječnju 2021. godine smo raspravljali o izvješću državne odvjetnice i tada je bila tema aktualna Puljašić i tada sporne snimke o pogodovanju određenim firmama. Sada imamo ovih dana da je Puljašić upravo nepravomoćno osuđen na dvije godine i to bezuvjetno na godinu zatvora zbog krivotvorenja službene i poslovne isprave. To je drugi postupak, no vrlo je neobično i znakovito da nekoliko dana nakon objave te presude na lokalnom portalu pišu kako navodno postoji niz snimaka koji dovode u sumnju sadašnjeg gradonačelnika Željka Glavića za pogodovanje pri zapošljavanju ili lobiranju za tvrtke svojih poznanika. Znači to je evo vidimo sad na tragu jedne nove afere koja nam se vjerojatno bliži, budući da sve ono što mi čitamo u medijima na kraju stvarno bude tako. Evo kako to komentirate da smo mi zapravo sve ono što vi govorite da to medijski natpisi pišu … …/Upadica Pa vrlo jednostavno ću evo vama odgovoriti za kraj i drago mi je da je vaša replika bila posljednja. I ona upravo govori suprotno od onoga što danas cijeli dan slušamo ovdje u sabornici. Znači nema nedodirljivih, nema zaštićenih, nema više nekakvog kišobrana ispod kojeg će se netko sakriti ako protiv njega postoje dokazi. Ali za to su potrebna tijela, institucije. Ne možemo to na osnovu natpisa u nekom portalu, dnevnim novinama osuđivati ljude. Pa to ne ide. To se nije radilo nikada, ni u najgorim vremenima, a vama je intencija skroz da se prokazuju ljudi, da se ljudima sudi bez suda. To nije dobro, a postaje praksa. Hvala lijepo. **Vlašić Iljkić, Martina (SDP)** Članak 238. Evo moram reagirati da upravo državna odvjetnica je rekla u svom izlaganju da su zapravo medijski natpisi i istraživačko novinarstvo vrlo korisne za podizanje određenih optužnica i kreiranje optužnica i dobivanje relevantnih informacija, tako da evo ovo što kolega govori stvarno ne stoji.

Htio sam se malo više danas obratiti oporbi, na neki način sublimirati njihove diskusije iz čega je vidljivo da se u stvari praktički ništa nije promijenilo. Oni se drže i dalje svoje ustaljene metode, a to je da po sto puta kažemo neku laž i onda će to na kraju sjesti u uho nekome i to će postati istina. Na žalost, pri tome se često puta koriste i tzv. nezavisnim medijima koji onda pojedine slučajeve potenciraju na entu potenciju, a dok neke slučajeve koji njima ne odgovaraju jednostavno o tome prešućuju, zanemaruju itd. Posljednji slučaj, evo ovaj slučaj Platak, odnosno ovo nasilje koje se dogodilo na Platku što apsolutno osuđujemo odmah u startu najbolje govori o tome. Govori se da je jedan od tih učesnika tog nasilja, odnosno njegov otac da je član Hrvatske demokratske zajednice itd. čovjek šumar tamo neki lokalni, dok se s druge strane isto tako informacija koju imamo da je drugi sudionik te te tučnjave, odnosno tog nasilja da je njegov djed bio član SDP-a. To se potpuno zanemaruje. To nitko niti istražuje, o tome nitko ne piše itd. Vrši se pritisak na pravosuđe, na DORH, da ponovno pokrenu istragu, itd., vrši se pritisak na policiju, da policija ne radi kvalitetno svoj posao. kad smo već kod policije, evo, pokušat ću samo malo ukratko se vratit neko vrijeme, malo nazad, velika većina vas sjeća se tog vremena, vremena Milanovića i njegove Vlade i g. Ostojića kao ministra Sjećate se 2015. kad je u Splitu na Poljudu osvanula svastika prije utakmice Italija-Hrvatska? Taj slučaj nije rasvijetljen ni dandanas, Ostojić i njegova ekipa to nisu rasvijetlili. Zašto nisu? Zato što jednostavno to nije bilo u interesu. Nije im to bio cilj, njima je bio cilj, dapače sasvim drugačiji, prikazat kao RH, u tada, u to vrijeme kad nismo još bili u Schengenu i eurozoni, što lošijem, u prikazati da je to nekakva nacionalistička, krajnje desničarska, itd., da ne kažem neonacistička država koja ne pripada europskoj zajednici nego ju treba gurnuti što je moguće više na istok. To je bio cilj. I zato se to nije rasvjetljavalo. E gospodo, a današnja Vlada na čelu sa predsjednikom, g. Andrejom Plenkovićem ima sasvim drugačiju agendu, drugačije ciljeve i ona te svoje ciljeve koje je zacrtala, ne samo da je zacrtala nego ih i ostvarila. Znači realizirali smo, ušli smo u Schengen, ušli smo u eurozonu, podižemo plaće, podižemo mirovine, raste ukupno standard ljudi u RH. I upravo to je ono što vas čini nervoznim. ste vi ljuti, revoltirani jer jednostavno osjetite da vam vrijeme curi, a da ništa niste napravili, po ničemu niste prepoznati ovaj mandat da ste nešto pokrenuli, napravili. A znate zašto niste napravili? Zato što jednostavno nema ljudi od struke u tim vašim redovima. Svaka čast pojedincima i iznimkama, ali velika većina su aktivisti koji su došli u politiku na temelju parola i nekakvih transparenata i sada kad treba konkretno nešto radit, jednostavno se pogube. Najbolji primjer vam je za to Grad Zagreb način na koji on ne funkcionira, od kojega ste napravili javno smetlište. To je najbolji primjer. Ne znam, ne znam, ovaj vi ste bili skloni, kritizirali ste bivšeg gradonačelnika Bandića, ali gospodo, iza njega su ostali određeni projekti, ostalo je, ostalo je i ovaj, cvjetno, ovaj, Cvjetni trg, ostale su fontane, itd., a ja vas pitam, što će iza vas ostati? Gospodo, ništa. Jedno veliko ništa iza vas neće ostati. Ali vama to nije ni bitno. Vama je bitno da ostanete vi u politici, a to pored vas što će biti veliko ništa, to vama uopće ne smeta. Tako da evo, mislim da je krajnje vrijeme da malo sagledate situaciju jer jednostavno vrijeme vam curi. Hvala. Imamo dvije replike. Prva je poštovani Luka Brčić. **Brčić, Luka (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani kolega. Evo, osobno mislim da je državno odvjetništvo jedna ozbiljna institucija jedne ozbiljne države i razgovarati i prosuđivati njihov rad koji ima svoju metodologiju zaista ne može biti navijački pristup kada se radi o mom miljeu, znači oni su politizirani, a kada se radi o nekom drugom, znači tada dobro rade. Ovdje je kolega govorio da je upravo djelovanje DORH-a spriječilo mnoge nelegalne radnje i to je zasigurno jedna od njihovih uloga. Ja bih se ovdje kratko osvrnio na često puta i poplavu anonimnih prijava koje se zapravo neutemeljene, ali stvaraju jednu neaktivnu atmosferu jer sam i osobno svjedok da često puta djelatnici na raznim razinama, gradskim, općinskim, županijskim, državnim, jednostavno imaju strah od donošenja odluka, što stvara također, jedan pozitivan razvoj u jednom ambijentu i .../Upadica: Vrijeme./... hvala. **Sanader, Ante ako pogledate detaljno ovo Izvješće, onda doista možete njega iščitati globalno da je ogroman napredak učinjen, naravno da uvijek ima prostora još za boljitak, za napredovanje, itd. ali je irealno očekivati da smo mi sada država koja je 30 godina negdje .../Govornik se ne razumije./... da mi budemo uređenija država u svim segmentima od primjerice, jedne Austrije koja postoji stotinama godina, koja se uređuje, itd. to je irealno. Znači moramo raditi na tome da mijenjanju ukupne naše svijesti našeg naroda, svih ljudi, svih čimbenika u tome. Ne možete sada samo upirati prstom u DORH, ono je to koje moje represijom ili ne znam, drugim načinima to sve dovesti u red. To jednostavno nije realno, to jednostavno nije tako. replika. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Zahvaljujem se. Pa kad ste već otvorili tu temu, vrlo rado ću vam replicirati oko toga što je ostalo iza vas, a što će ostati iza nas. Vidite, iza vas i vaše vladavine sa Milanom Bandićem, primjerice, je ostalo 2 milijarde duga za obveznice koje ste digli na londonskoj burzi, ne bi li kao, investirali u vodovodne cijevi koje niste investirali u vodovodne cijevi pa cijevi pucaju po Zagrebu, nego ste ih potrošili na svoje kampanje. Iza nas će ostati 2 milijarde investicija u nove vodovodne cijevi. Iza vas su ostale fontane, iza nas će ostati 25 novih vrtića i velik broj novih osnovnih i srednjih škola. Vi imate 0 cjelovitih obnova na razini države, mi imamo 5 cjelovitih obnova u godinu dana manje. Iza nas će ostati Zagreb koji je zelen, iza vas je ostao Zagreb koji je devastiran, vi u Zagrebu niste obnovili nijednu privatnu kuću. Hvala. Hvala poštovana kolegice Benčić. Pa evo, ja nisam iz Zagreba, ali evo već tu sam nekoliko godina i primijetim što se dešava u ovome gradu. Činjenica je da ovoliko smeća .../Govornik se ne razumije./... nikada prije nije bilo. Za vrijeme Bandića toga nije bilo. Isto tako, to što govorite da ćete zamijeniti nekakve cijevi vodovodne, toplinske, itd., instalacije dolje, ja bih više volio da vi radite nešto vidljivo što je na površini, ovo ispod zemlje nekako mi .../Upadica se ne čuje./... previše se ukopavate, previše nešto ispod zemlje radite, to često puta ne završi baš najbolje. Sandra Benčić. **Benčić, Sandra (Možemo!)** Pa naravno jer vama je bitno samo ono što je izvana, a ne što je iznutra, tako i, tako se odnosite i prema Hrvatskoj već 30 godina. A to koliko ste pravog smeća i smeća u financijama i u upravljanju Gradom Zagrebom ostavili ne nama, nego svim građanima, pamtit ćemo vam desetljećima.

Hvala lijepa. Čl. 238, kolegice Benčić, iznosite neistine kad govorite i o otpadu, a i tim vrtićima koji će ostati iza vas. Već ste na polovici mandata, znači svaki mjesec treba otvoriti jedan novi vrtić. Toliko brzo gradit vi, pa vi niste do sad napravili ništa. .../Upadica a optuživati HDZ za obveznice koje ćete vi reprogramirati, to vam je 2007. g., SDP, Milan Bandić, SDP-ov gradonačelnik, Zoran Milanović je rekao, on je najbolji, za njega glasajte. Nije nas bilo nigdje tada. A to što vi radite, da dugove vraćate dugovima i ostavljate sljedećima dugove, e to tek ćemo vidjeti na kraju kak će to izgledati.

Povrijeđen je 238 jer kolegica Benčić uopće ne raspravlja o ovoj temi nego raspravlja o temi o istraživanju svemira. Ovako kako je ona objasnila Grad Zagreb, ja sam dobio jednu futurističku sliku kako će Zagreb izgledati za jedno 100 godina jer danas kad hodamo po Zagrebu, jedino što vidimo, vidimo smeće i ništa drugo,

Izvolite, Sandra Benčić, povreda Poslovnika. je vama brzina u gradnji naravno da vam je to space shuttle, to je vama istraživanje svemira jer ste uspjeli točno izgraditi nulu u Zagrebu, obnoviti nakon potresa, nu-lu. Cjelovita obnova nula, obnova privatnih kuća nula, obnova

To što ste vi obnovili, ne bi obnovili bez nas u Zagrebu, ali o tom potom, nema veze. Ono što je ustvari ključno, već sam vam jednom rekao, građani više kad imaju problem sa smećem ispred svoje kuće, ne bi više trebali zvat gradonačelnika da im to makne nego bi trebali zvati vas jer vas muče poruke, dogovaranja, a ti ste tu najbolji i vi u Holdingu imate najbolje veze za odvoz smeća. Dobivate i vi opomenu. To je druga opomena. Imamo povredu Poslovnika, Sandra Benčić. Izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, poštovana glavna državna odvjetnice sa suradnicom, državni tajniče, kolegice i kolege. u ovom Izvješću glavne državnog odvjetništva za 2021. g. ja bih još jedanput istakla, podcrtala i pohvalila rad u 2021. g. jer kao što smo mogli i čuti u uvodnom izlaganju glavna glavne državne odvjetnice teško da ćemo moći ovako govoriti i pohvaliti se u izvješću za ovu godinu, tome možemo zahvaliti upravo zbog toga što posljednjih tjedana imamo velikih i dosta i medijskih i javnih istupa i velikog pritiska na rad DORH-a. Naime, u 2021. g. priljev novih predmeta je bio znatno viši nego u prethodnoj. Bilo je još više riješenih predmeta, smanjio se broj neriješenih predmeta uz to što smo imali državnoodvjetničkih dužnosnika manje. Također, vrijeme rješavanja predmeta se skratio i to sa 141 dan u 2017. na 65 u '21. g., što je više nego nego upola manje. Povećanje riješenih predmeta po rješavanju sa 258 u 2017. na 326 u '21. g. i sad bih mogla sve te brojke o svim tim brojkama govoriti uz napomenu da se radi o 2021. g. kada smo imali posebne izvanredne okolnosti i uvjete u kojima se radilo zbog pandemije bolesti Covida-19, u Zagrebu te na području Sisačko-moslavačke županije i okolnih županija, pod posebnim uvjetima i opet se zadržala dobra učinkovitost odnosno broj riješenih predmeta po rješavatelju je povećan i to za 33%. Kad gledamo rad u kaznenim predmetima, tu možemo primijetiti, kaže, po zastupljenosti u strukturi meritornih odluka povodom kaznenih prijava protiv poznatih osoba, a to je najčešće predmet rasprava u ovom visokom Domu. Kaže, najzastupljenija su rješenja o odbačenju kaznenih prijava i to 13 391 odbačena kaznena prijava. Pitam ja vas sve, koliko je od ovih odbačenih prijava punilo novinske članke, portale, dobijale minutaže na malim ekranima i sve, ja bih rekla, u predizborne svrhe, jer nemojmo zaboraviti, bila je 2021. g. i kao što je rekla i kolegica Grba-Bujević, nakon svih tih natpisa, nakon ne znam koliko vremena, kad je ta prijava bila odbačena, možda je negdje bilo objavljeno da je prijava odbačena, a možda ni to. Možda je neko od tih dužnosnika dobio neki glas manje, možda je neka stranka izgubila upravo zato. Najčešće se radi o nekim stranačkim jurišnicima koji bi podnijeli prijavu, objavili bi to na fejsu i onda bi naravno krenula lavina natpisa i slično. Šta je sve proživljavao i taj dužnosnik o kome se radi, šta je proživljavala njegova obitelj, to nikoga nije briga. Kad govorimo o lažnim optužbama i iznošenjem neistina toga dosta vidimo i čujemo i u ovom visokom domu, a ja npr. danas sam malo išla guglati, pa čitam, DORH potvrdio izvide protiv glavnog tajnika SDP-a, policija provjerava jesu li u svibnju falsificirani potpisi. Kaznena prijava protiv Puljka, DORH je proslijedio USKOK-u. Politički kartel SDP-a nastavlja s kadroviranjem u lučkim upravama. koaliciji osuđeni za stranačko kadroviranje, a navodno i SDP nije dosta i SDP-u nije dosta 13 ljudi u odborima nego traži i direktorsku poziciju …/Govornik SDP kadrovira u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice. U Sisku mjesto poslovne tajnice pripalo majci gradskog vijećnika SDP-a. U Rijeci isplaćuju 30 tisuća kuna za naknadu predsjedniku Primorsko-goranskog SDP-a za savjetničke poslove. Puljak po stranačkoj, a više po prijateljskoj osnovi zapošljava više od 100 ljudi itd., itd.. Možda su i ovo laži, možda, kao što ima i onih neosnovanih prijava, ali 100 puta izgovorena laž kažu da postaje istina. Prikaz rada i odluke Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala, USKOK, vidimo da je on također najveći broj prijava se odnosi na kazneno djelo zlouporabe položaja i ovlasti, te je samo zbog navedenog kaznenog djela podneseno 1170 kaznenih prijava i pošto nemam više vremena samo ću reći i da su oni gotovo u 80%-tnom Ante (HDZ)** Imamo nekoliko replika, prva je poštovani Peđa Grbin. **Grbin, Peđa (SDP)** Poštovana kolegice, danas ste više puta tijekom ove rasprave govorili o tome kako nitko neće u državne odvjetnike. Nadao sam se da ćete svoju raspravu iskoristite da to pobliže elaborirate, ali to niste učinili. Zato bih vam sada dao priliku da nam kažete, jer vjerojatno ste to proučili, bilo je bilo je niz natječaja prošle godine i zadnjih dana za ulazak u državno odvjetništvo i DOV je provodilo te postupke, pa mi recite koliko se to ljudi i koliko je to nepopunjenih mjesta ostalo, primjerice Državno odvjetništvo u Novom Zagrebu, Državno odvjetništvo u Zagrebu, Državno odvjetništvo u Zlataru, Sisku itd. gdje su natječaji bili raspisani, molim vas obzirom da ste to jako naglasili, s obzirom da ste o tome intenzivno govorili da nam sada kažete, da upoznate hrvatsku javnost sa time kako se na natječaj u državnom odvjetništvu ljudi ne javljaju, izvolite. Hvala lijepo kolega Grbin. Vi ste pravnik, nakon isteka ovog mandata ostajete bez posla i ima natječaj za državnog odvjetnika, da li biste se prijavila, pa da bude i nešto veći koeficijent i nešto bolji materijalni uvjeti i dobijete i vozilo, tehnički uvjeti, ured, sve bude fantastično, ali znate da svaki vaš predmet bit će naslovnica u u vijestima, Dnevniku, u dnevnom tisku, portalima i slično ako se radi o nekoj poznatoj osobi. Vi jako dobro znate da ne možete temeljem nečeg i podići prijavu nego morate imati dokumente, kao pravnik to znate puno bolje nego ja, da će vas prozivati neznalicama, korumpiranima, neovisno o kojoj struci govori, neki tamo lokalni političar ne znam koje, da, da ne podcjenjujem koje struke, će vas prozivati. Recite mi bi li se vi javili na taj natječaj?

ne znate i da nas sve vučete za nos upoznat ću vas sa time, pa primjerice u Novom Zagrebu je 6 puta više prijavljenih nego što je slobodnih mjesta, u Sisku 4 puta više prijavljenih nego što je slobodnih mjesta,

ovo iskoristili kao repliku, dobivate opomenu. Slijedeća replika poštovana Marija Jelkovac. **Jelkovac, Marija rekli ste ovih dana svašta se čulo i bilo je dosta pritiska na državno odvjetništvo, što svakako nije dobro. Danas ovdje isto tako čujemo od opozicijskih zastupnika da to nisu pritisci, da oni jednostavno žele da DORH temeljem njihovih kritika samo bolje radi. Međutim ja mislim ako zastupnica kaže procesuirat ćemo vas glavnoj državnoj odvjetnici da to stvarno je pritisak, ali mislim da nije dobro jer se šalje poruka ne samo glavnoj državnoj odvjetnici nego svakom državnom odvjetniku i zamjeniku koji radi. To su ljudi koji samostalno rješavaju predmete i donose odluke i svaki takav pritisak i kroz medijski prostor može utjecat negativno na njihov rad, a to si ne bi smjeli dozvolit, na taj način ne jačamo institucije, samo ih slabimo, što vi mislite o tome? Hvala lijepo kolegice Jelkovac, pa evo čitav dan ova naša strana upozorava da se radi o pritisku i da je to nedozvoljeno, to je zakonski zabranjeno, međutim očito naši kolege iz oporbe ne razumiju da se radi o pritisku ako oni uz pomoć naravno medija govore o konkretnom slučaju, govore o inicijalima, govore o rokovima, oni ne znaju koliko je opsežan određeni predmet i zašto bi uopće trebali znati da li je neko pozvan na razgovor ili nije pozvan na razgovor. Voditelj postupka najbolje može procijeniti kad i u kojem trenu treba neka informacija izaći vani, tu, tu imam i ja primjedbu zašto i na koji način uopće informacije cure i dolaze do medija i uz pomoć njih se vrši pritisak. Slijedeća replika poštovana Maja Grba Bujević. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Poštovana kolegice, dođem tako ja jednu večer doma i krenem peglati i bacim pogled na televiziju kasnu večernju emisiju i vidim tamo jednu našu kolegicu sa one strane sabornice koja ono podfrkne rukave i kaže nitko nije kriv dok mu se to ne dokaže. Zašto su mjerila različita? Da se radilo o HDZ-ovcu bilo bi kriv je, uhapsite ga, zašto DORH to ne radi? A kad je druga strana u pitanju nitko nije kriv dok mu se to ne dokaže. Molim vas vi to malo komentirajte. **Juričev-Martinčev, jako je to teško objasniti, ali tome svjedočimo svaki dan. Ja sam iščitala samo neke naslove i moram vam priznati da se ne osjećam ugodno. Iza ovih ljudi stoji i obitelj i prijatelji, ono što mi je najznačajnije kod svakog, kad diram u bilo koju osobu to su djeca i sigurno da njima nije ugodno kad se čuje da je njihov roditelj, otac ili majka tu upleteni u neku nečasnu radnju, ali čini mi se da sa ove strane sabornice to isto doživljavamo svakodnevno, da ne kažem jedan upitni mogući grijeh će prozvati, za to će nas prozvati svako od tih stranaka. Znači koliko god oporbenih stranaka ima svaki za ovom govornicu će doći izgovoriti tu moguće čak i neistinu sa takvom nekom lakoćom i sigurnošću. Slijedeća replika, poštovane Sabine Glasovac. sa 6 banaka koje su pokrenule postupak odnosno namjeravale pokrenuti postupak arbitraže zbog konverzije kredita iz švicarskih franaka. Međutim, ono što zabrinjava još 3 banke su zapravo tu nisu riješene recimo to tako, međutim ono što zabrinjava da mi dan danas ne znamo na što je to RH pristala da bi se banke povukle iz ovog arbitražnog postupka. I ako su reperkusije ovoga povoljne za Hrvatsku zašto se ta informacija skriva od javnosti i zašto recimo kolega Grbin temeljem ZPPI-a na može dobiti te podatke već više od mjesec dana. Čemu tajnost? Državno odvjetništvo u interesu RH ovdje je zastupalo RH, međutim čemu …/Upadica: Vrijeme./… Vlada taji sve te informacije? Pa evo ja se samo mogu priključiti vama i želji da to što prije izađe na svjetlo dana i da se točno vidi o čemu se radi. Sigurna sam da je Vlada zastupala interese RH i naših građana, o točnom predmetu nemam, nemam uvid u taj predmet da bi vam nešto mogla više o tome reći, ali se slažem da bi bilo dobro da se objave transparentno svi podaci i razlozi zbog kojih se i na koji način pristupilo tom predmetu i slučaju.

koje ustvari služe pogotovo 2021. u vrijeme lokalnih izbora razno razni dužnosnici prijavljuju jedan drugoga i na osnovu toga skupljaju političke poene. Međutim, ovo što ste vi čitali to su uglavnom već optužnice. Naravno i to još nije ništa sve dotle dok nekoga ne presude, a već se po medijima naravno o tome piše kao da je čovjek osuđen. E sad imamo kolega i ovdje u saboru koji kažu ja ću podnijeti krivičnu prijavu i to je već vijest za novine odnosno za medije. I na osnovu toga već se stvara percepcija da je netko kriv i tog treba eliminirati iz političkog života. Što vi mislite o tome? **Juričev-Martinčev, ja sam u svom izlaganju planirala par rečenica reći i na tu temu i hvala vam što ste mi replicirali. Naime, što mi činimo da mi pomognemo Državnom odvjetništvu, DORH-u i USKOK-u? Koliko mi doprinosimo da njihov rad bude kvalitetniji i lakši ili im otežavamo upravo s tim prijavama? Maloprije je bio jedan kolega tu i kaže ja sam podnio 4 i to onako s lakoćom, ja sam podnio 4 prijave, ja znam da se o tome već vodi postupak, ali nema veze. Sve su to brojke koje opterećuju ovo isto Državno odvjetništvo, kao što i opterećuju ovi javni i medijski istupi. evo upravo ste u vašoj raspravi istaknuli konstantni pritisak oporbenih zastupnika koji dovode u pitanje upravo rad i samostalnost i neovisnost Državnog odvjetništva kažite mi kako komentirate činjenicu da sa strane izvršne vlasti ne postoji nikakav pritisak RH na pravosuđe jer kao što vidimo to proizlazi iz činjenice da iz postupanja istražnih tijela

zajedno naravno sa našim oporbenim zastupnicima, mi smo u ovom visokom domu donijeli Zakon o Državnom odvjetništvu i strog je zabranjeno vršiti bilo kakvi pritisak. I mi smo svjesni da bilo kakve intervencije, pozivi, prozivanja sve je to pritisak na Državno odvjetništvo. Očito neke druge naše kolege pojedine neke kolege to ne znaju ili na takav način samo planiraju dobiti koji politički bod. Slijedeća replika, poštovana Nada Murganić. **Murganić, Nada (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovana kolegice jasno je iz ove cijele rasprave, a i svjedoci smo već u nekoliko navrata o čemu se ovdje radi. Naime, radi se o ujedinjavanju oporbe protiv HDZ-a sa bez obzira bez obzira što nemaju ništa drugo zajedničko i vrlo često se vide da se vrlo brzo i razmimoiđu u svojim razmišljanjima, ali jedinstveno i zajedničko im je mržnja prema HDZ-u i i svim njihovim članovima. Ja sam sada prvi puta izrekla ovakvu jednu tešku riječ, ali zaista je to tako jer u danas smo čuli s kolikom lakoće se imena i prezimenima se etiketiraju teška djela, teški zločini, teške pronevjere, krađe, korupcije bez imalo zazora upitnika i straha da li sam ja to pogriješio, da li sam to pretjerao. Kolegice Murgnić niste pogriješili i sama glavna državna odvjetnica da vidi da je počelo već predizborno vrijeme i sva ova prozivanja, svi napadi i javni medijski istupi svi idu u tom smjeru. I izvješća za 2021.g. i ove brojke da je bilo protiv poznatih osoba podnešeno najveći broj prijava je bilo protiv poznatih osoba, a čak 13.391 je bila odbačena kaznena prijava što znači da je bila neosnovana. Tako isto ovo današnje prozivanje oporbenih zastupnika isto je neosnovano i sigurno i kao prijava bi bilo odbačeno, ali za potrebe promidžbe svoje stranke izgovara se sve ovo što se izgovara ovih dana.

Sama činjenica da glavna državna odvjetnica nije osjetila potrebu tijekom višesatne rasprave u ime predlagatelja bilo što reći na ova izlaganja saborski zastupnika govori dovoljno. I ja bih rekao da smo mi kao oporbeni zastupnici, evo drago mi je da je Most inicirao prikupljanje ovih 30 potpisa da zapravo razotkrijemo kako kako zapravo djeluje DORH gdje smo mi imali situaciju večeras dakle ako izuzmemo sve ono što ste obmanjivali javnost glavna državna odvjetnice i nas ovdje saborske zastupnike kad ste tvrdili da niste upoznati bili s predmetom Žalac da bi na kraju tvrdili da ste sami tražili pisano izvješće. Mi smo večeras čuli nevjerojatne stvari od vas, dakle vi ste prvo rekli da OLAF nikad od DORH-a nije tražio dostavljanje dokumentacije u tom predmetu. Pa otkud u OLAF-u znaju kakvu dokumentaciju ima DORH? Dakle, pa upravo zato uredba EU i utvrđuje obvezu DORH-a da samoinicijativno dostavi dokumentaciju OLAF-u. OLAF-u. Do sad smo znali glavna državna odvjetnice da protupravno skrivate dokumente od OLAF-a kako bi zaštitili utjecajne HDZ-ovce da ne budu otkriveni i uhićeni, znali smo i da lažete zastupnike u Saboru da niste vidjeli dokumente, a sada znamo i da zastupnike pravite ludima s tvrdnjama kako OLAF nije od DORH-a zatražio dokumente za koje OLAF nije niti mogao znati da postoje nego je DORH iste dokumente morao samoinicijativno dostaviti OLAF-u. Osim toga dakle vi ste isto tako zapravo rekli ovdje da sastanak ovaj u srpnju koji vam mi predbacujemo nije bio u DORH-u nego u USKOK-u, potpuno nebitna činjenica koja ne mijenja ništa u meritumu. I vi ste danas ovdje sa ovog mjesta na moje pitanje priznali propust u slučaju Žalac, to je jedino bitno taj propust je napravljen, on je predugo trajao i taj propust da nije bilo novinara koji je prijavio OLAF-u ovo bi mogao je mogao dovesti do toga da Gabrijela Žalac zapravo prođe liš, dakle da se ne nađe na udaru institucija. A sada imamo novi slučaj gdje imamo tri milijuna poruka kako vi kažete za koje se pitate kako je moguće u tako kratkom roku te sve poruke provjeriti, iako danas imamo i programe i umjetnu inteligenciju i sve ostalo što vam može pomoći, nije vam smetalo naručiti vještake ove i ovo vještačenje smiješno, a sada u ovom bitnom slučaju se ustručavate naručiti nekoga ko vam može pomoći u tome, promijenili priču pa govorite o tome kako je ipak USKOK odradio posao i kako sve ovo što izlazi u medijima je zapravo posljedica tog odrađenog posla. Dakle, potpuna nekonzistentnost u vašim izjavama, potpun i sukob između onoga što govorite jučer i što govorite danas, između onoga što govorite prije dva sata i što govorite sada. I sasvim je jasno koja je vaša uloga, zaštiti vladajuću stranku, zaštiti premijera i jedino pitanje dakle ja vas pozivam da ovdje odgovorite hrvatskoj javnosti, kada će DORH početi postupati na temelju poruka koje su u posjedu samog premijera već tri mjeseca i više, koji su u posjedu određenih medija što je omogućilo tim upletenima da možda bolje pripreme svoju obranu dok istovremeno vi i DORH spavate. Vi i DORH ništa ne poduzimate, ne samo u smislu progona nego i u smislu čak i nekakvih informativnih razgovora. A ako se odlučite javiti, ako se ne bojite, ako se javite u ime predlagatelja imam za vas nekoliko pitanja. Vi ovdje sjedite cijeli dan, uopće se ne javljate za riječ, a iznose se teške optužbe na račun vas osobno i na račun glavnog državnog odvjetništva. Dakle, ako se javite imat ću za vas ozbiljna pitanja.

ovo kolega što ste vi sad upravo rekli da glavna državna odvjetnica štiti predsjednika Vlade i HDZ to je pritisak na glavnu državnu odvjetnicu. Vi bi htjeli da ona radi po vašim željama. E pa glavno državno odvjetništvo ne radi po željama ni mojim ni vašim ni ne smije tako radit nego radite temeljem onog što utvrdi u postupku temeljem činjeničnog stanja a vi, vi možete se tako bavit kao u svojoj glavi …/Upadica: Vrijeme./… tim, s vašim istražim radnjama i tako raditi …/Upadica: Vrijeme./…

šta mislite da se evo ovakav nekakav propust DORH-a dogodi u jednoj pristojnoj europskoj zemlji, odvjetništvo zagubi neke spise i kažu ne ili kažu nema tu razloga za nikakve istražne radnje dalje i dođu europski tužitelji, kaže e ipak ima i obnovi postupak itd. Dakle, u bilo kojoj pristojnoj europskoj zemlji je li bi to bio razlog za ostavku čelnika ove ustanove? Evo, Pa naravno, jel mogu ja, pa naravno da bi. Dakle i u tom je razlog zašto HDZ drži ovu glavnu državnu odvjetnicu, a ona zauzvrat vraća tu uslugu. Dakle, to nije nikakav pritisak. Ako postoje poruke nakon kojih su određeni ljudi za koje se lobiralo dobili posao, ako se spominje da je softver predstavljen u uredu premijera, ako je rebalansom proračuna su osigurana sredstva za taj softver i Državno odvjetništvo ne postupa, to nije nikakav pritisak. To je normalno jedno pitanje zašto se ništa ne događa. To nije pritisak, pa konstatiramo dakle da se ništa ne događa i konstatiramo isto tako da nije bilo Ureda europskog javnog tužitelja i prijave ovog novinara da se Gabrijeli Žalac po pitanju softvera ne bi ništa dogodilo. To je moja konstatacija, da, to nije pritisak.

dosta smo danas raspravljali o samom ovom izvješću i ono što se nameće kao zaključak je da je najveći problem glavnog Državnog odvjetništva ne ono što u izvješću piše, nego ono što u izvješću ne piše i ne toliko činjenje gdje se uvijek može ovaj pogriješiti nego nečinjene koje je okarakterizirano s pravom u ovoj sabornici da je namjerno. Nečinjenje, nečinjene s predumišljajem. E sad, kada govorimo o onom ključnom, Državnog odvjetništva onda njega i ustavna i zakonska zadaća poduzimanje između ostalog i pravnih radnji radi zaštite imovine RH, ali Državno ili državno odvjetništvo županijsko, općinsko državno odvjetništvo nerijetko propušta zaštiti upravo te interese. Pa tako imamo situaciju da je recimo već godinama u Supetru na Braču iz nepoznatih razloga odvjetništvo propušta provesti odluku Upravnog suda i poduzeti iti jednu malu, malu radnju da bi zaštitilo imovinu RH u ovom konkretnom slučaju imovine jedinice lokalne uprave i samouprave. Upravni sud RH 1/1 poništio je djelomično rješenje o privatizaciji Supetrus hotela jer temelj Zakona o privatizaciji naknadna dokapitalizacija odnosno unos neprocijenjenih nekretnina u temeljni kapital trgovačkog društva koje je već prošlo pretvorbu je nemoguće, Isti stav ima i Ustavni sud, isti stav se pokazao i u brojnim sudskim presudama za koje sigurno kolege iz županijskog državnog odvjetništva znaju i Državni ured za reviziju isti stav. Od tada nikom ništa, muk. Državno odvjetništvo umjesto da štiti državnu imovinu svojim nečinjenjem nameće se zaključak štiti kapital privatne interese. Za čiji račun? Na čiju štetu? Građana u ovom slučaju Supetra na Braču. Upravni sud kada je poništio to djelomično rješenje o privatizaciji zapravo napravio je slijedeće. Da se zaštiti i vrati nekada neupitno javno dobro koje se pravnim manifetlucima izuzelo iz vlasništva lokalne samouprave gdje su oduzete čestice te jedinice lokalne samouprave na kojoj je nogometno igralište, bočalište, vatrogasni dom i nikom ništa. I kad se građani bune, kada traže da država reagira da zaštiti svoje onda se čudimo. Čudimo se što i nakon izvješća ovog od 2021. godine nemamo ništa nego imamo, imamo medijske tv priloge gdje ljudi braneći svoje idu u obračun s investitorima koji na njih šalje zaštitare. I ne samo to. Državno odvjetništvo se uključuje i policija ide, ispituje gradonačelnicu zašto je postupala po zakinu pa je u popisu javnih cesta zapravo ušla u nekretnine koje kao nisu njene zato što je Državno odvjetništvo propustilo učiniti ono što je trebalo učiniti. Ali to nije dosta treba tamo zaštiti mještane koji brane svoje jer je Upravni sud rekao da je to njihovo, ali nitko nije postupao po toj odluci Upravnog suda, nego onda imaju SLAPP tužbe pa ih se svaki mjesec i te predstavnike udruga i te građane i tu gradonačelnicu koja štiti pomorsko dobro, koja štiti svoju zemlju, koja s građanima se bori za svoje, ono što im pripada, svaki mjesec idu na sud, ispituje ih se, podignuta je protiv njih tužba protiv zbog narušavanja ugleda i časti gdje se taj koji ih je tužio naravno ne pojavljuje da bi postupak cijeli sve duže trajao. I ja vas pitam u kakvoj mi državi živimo, je li ovo normalno? O čemu mi pričamo? Ovo je samo jedan primjer koji govori u prilog tezi da vaše nečinjene košta građane RH i košta RH. I ovo nije nečinjenje ovo je činjenje protiv interesa RH. To je sramota, a ovo je samo jedan ogledni primjerak vrlo konkretan. Replika, poštovani Miro Totgergeli. koja nikako ne može naći posao pogurati na natječaju za pravosudne policajce. To je snimljeno, razgovor njega i oca i objavljeno na medijima. E sad, na snimci se vidi kako Orsat Miljenić savjetuje Milobaru da mu se kćer javi na natječaj za pravosudne policajce koji će se raspisati u lipnju, a zaposlenje bi trebala dobiti u rujnu, te da će on kontaktirati svog kolegu ministra uprave Arsena Bauka da to pogura. Kako se čuje na video snimci Miljenić u jednom trenutku govori kako se nada da će oglasi biti u lipnju, te kaže Milobari da prati oglas. Ovo zastaruje nakon jedno 15.g. čini mi se, ja nisam pravnik, pa ne znam detalje, hoćete podnijet kaznenu prijavu da DORH odradi svoje da ne bude nečinjenja? Ja to očekujem od vas, ali da uz tu prijavu podnesete i kaznenu prijavu vezano uz sve ove transkripte, pa da ubrzamo neke radnje ovaj kod državnog odvjetništva, znači prema svima jednako. Ja nemam nikakav problem s tim, apsolutno nikakav, a od vas očekujem da to učinite ako već niste, mislim to ste trebali i to ste dužni po zakonu ako imate nekakva saznanja da prijavite sve sumnje u počinjenje kaznenih djela, a vidim da ste se super pripremili, ako vam je to jedina obrana ovog nazovi izvješća ovaj onda svaka vam čast i od vas isto očekujem ko i od kolege Ivanovića da se zauzmete kod predsjednika sabora da izvješće državne odvjetnice za 2022.g. se ne safta koliko se saftala su se saftali ovi, ovaj predmet Žalac u ladici i da pišete amandmančiće da se povećaju sredstva za rad državnog odvjetništva kako bismo ga jačali, a ne slabili. Slijedi pojedinačna rasprava poštovanog Ante Prkačina, njega nema, gubi pravo. Pojedinačna rasprava Miro Totgergeli. Poštovani predsjedniče hrvatskog sabora. Pa početak svoje pojedinačne rasprave iskoristit ću još malo za polemiku sa kolegicom. Ja nisam prijavljivao još uvijek nikoga u životu, pa neću ni ovo, međutim javno je objavljeno, al s obzirom da vi imate probleme sa tim što DORH čini ili ne čini činjenica je da bi vi to trebali pogurat, kao što gurate i ovo što gurate, pa ajmo onda kad kažete zajedno dajte si truda i pogurajte. Kolega Bauk sjedi tu iza vas, vjerojatno će si i on dat truda da malo to pogura, ali to je na bazi ovoga šta ste i koliko dosad o čemu pričali. Danas je bila rasprava o svemu onome što je DORH podnio kao izvještaj za 2021., o tome su možda kolegica Jelkovac i sama državna odvjetnica raspravljali i možda još tu i tamo koji, e kolegica Branka, tu i tamo koji zastupnik ili zastupnica, a uglavnom se raspravljalo o onome i danas i na Odboru za pravosuđe neki dan što vi želite pogurat, a želite pogurat zato što želite iskoristit državnu odvjetnicu u našim političkim prepucavanjima i želite da ona odradi dio posla umjesto vas jer osjećate mogli bi bit izbori skoro, trebaju bit iduće godine, znači ajmo se mi sad malo pokrenut, ajmo malo radit, idemo mi konačno nešto politički poduzet. Kako tretirate državno odvjetništvo probat ću skicirat kroz par vaših izjava. Kolega Bauk kaže danas, probat ću ga interpretirat, možda neću dovoljno dobro, državno odvjetništvo u spisima tretira svjedoke koji su iz iste stranke, dakle svjedok protiv optuženog, da taj svjedok baš nije vjerodostojan i zbog toga eto s obzirom da je državno odvjetništvo predložila Vlada, a izabrala saborska većina mi i vas tretiramo kao nedovoljno vjerodostojnu. Grbin prije mjesec dana na moje pitanje vjeruje li u državno odvjetništvo i sudove odnosno vjeruje li u funkcioniranje neovisnih institucija u RH decidirano mi odgovara da ne vjeruje, zapisano u zapisnicima sabora. Hajduković danas ne vjeruje da ljudi koji vode DORH rade u dobroj vjeri, izjava s ove govornice danas. Milanović prije 2.g., dakle predsjednik republike, ministar unutarnjih poslova i premijer moraju znati sve inače imamo državu koju vodi nekoliko ljudi u DORH-u, takvu državu ne želimo. Premijer zna sve što treba znati. Ja kad sam bio premijer znao sam sve što sam trebao znati. Milanović prije godinu dana rekao je da DORH ima preveliku moć i ovlasti, te da nad DORH-om nema mehanizam kontrole misleći pri tome na Vladu i sabor. To su izjave ljudi koji se bave politikom i ljudi koji su krupne ribe i kakvo mi okruženje ustvari stvaramo oko oko sudbene vlasti i kako možemo očekivat da uopće oni neovisno funkcioniraju kad, po mojoj skromnoj procijeni, se vrši ovakav pritisak na DORH? Dakle, jasno i glasno kažete ne vjerujemo vas, a imamo bezbroj institucija o kojima smo isto u ovom saboru raspravljali gdje su čelnici tih institucija bili birani naravno od neke većine u saboru i onda se počne po njima pljuvat jer se misli da ih je doveo HDZ, a na kraju ispadne da su još došli na to svoje mjesto u vrijeme SDP-a i gle čuda onda se čudimo i pa sad kad smo ga već počeli pljuvat ha pljuj po njemu i dalje šta sad. To je otprilike situacija koju imamo u saboru. I još se moram osvrnut na ono što je rekla kolegica Orešković, a rekla je da bi trebali birat državnu odvjetnicu u HS sa dvotrećinskom većinom, a gle čuda u HS biramo ustavne suce dvotrećinskom većinom. I sad jel kolegica Orešković u zadnjih godinu dana rekla nešto dobro o Ustavnom sudu?

Replicirao bi vam, ali čuvam zadnju repliku za završno izlaganje pa ću dobiti opomenu. Kolega Totgergeli djelomično ste ispravno interpretirali moju rečenicu na početku, dakle samo sam rekao da je životno i logično na isti način kao što Državno odvjetništvo tretira u slučaju kontradiktornih izjava svjedoka na jedan način ako je netko saveznik politički, da je tako i logično da se postupci državnog, pogreške Državnog odvjetništva koje idu u korist političkih saveznika mogu na isti način tretirati i treba malo više da ih se objasni. I u tom smislu moram, dobijate prolaznu ocjenu iz interpretacije onoga što sam rekao. Hvala.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolega, pa nikakva novost ako ustvrdimo da svako nezakonito djelovanje unazadi jedno društvo, jednu državu i zato prevažna i prebitna uloga Državnog odvjetništva i podupiremo sve, njihova dobra nastojanja. Jasno ništa nije idealno, ali put ka idealnosti je pred svima nama tako i pred njima. A isto tako kao što nelegalna i koruptivna djela proizvode kaos da ne kažem džunglu u društvu isto tako i javno izgovorene laži, klevete, a često puta i danas smo nažalost bili svjedoci da se izgovaraju i u ovoj instituciji sabora, ja bih se vratio malo u povijest bližu i dalju. Zar često puta klevete i lažne optužbe nisu povod za ratove, pa i ovaj najnoviji rat u Rusiji je zapravo bio dosta argumentiran sa lažima da je neonacizam u Ukrajini i vidite koliko izgovorene laži mogu imati zle posljedice. Molim vaš komentar. Hvala. S obzirom da ste spomenuli rat u Ukrajini reći ću samo da se oporba iskazala na glasanju kad je trebalo dati podršku Ukrajini i poslat vojnu pomoć u Ukrajinu. Rekli su sve što misle o tom ratu u Ukrajini. Ja sa ove govornice uglavnom se zalažem za čuvanje institucija i stvarno kad sam spominjao čelnika neke institucije mislio sam pri tome i na HERU i kad je bila rasprava o HERI i kad je bilo očigledno u kom smjeru ta rasprava ide i tad sam zalagao se za to da ne bacamo blato bez veze, a vrlo brzo se kasnije pokazalo da nabacivanje blata i rušenje integriteta neke, neke ustanove i nezavisne institucije da ustvari nam se obija vrlo brzo svima u glavu i oporbi i vlasti jer ne želimo da tako funkcioniramo. Želimo da te institucije gradimo, a tu često puta zbog sitnih političkih interesa samo se baca, baca, baca Tortgergeli govorili ste par puta o tome tko u što vjeruje odnosno ne vjeruje. Ja ne vjerujem kako se kolege mogu, čitav dan mogu prozivati, kunu se u svoje poštenje, sebe, svoje stranke, a istovremeno ja čitam SDP-ov župan uspostavio kriminalnu hobotnicu namještanja natječaja

šef uprave Novakovi navodno se iščlanio i to samo godinu dana nakon učlanjenja, Tomašević i SDP zajedno proveli preko 300 imenovanja u upravna vijeća gradskih ustanova svih djelatnosti, zaposleno 40 voditelja i direktora Holdinga itd. Kako vi to komentirate? U šta vi vjerujete? Ja vjerujem u neovisnost pravosuđa pa i onda kad nam te odluke ne odgovaraju. To je potvrdio i predsjednik Vlade sa svojim izjavama, a kad pogledate malo unazad kroz vrijeme kad pravosuđe najviše ustvari rad, kad ima kako oni to kažu procesuiranih krupnih riba, pa uglavnom u vrijeme kad je na vlasti HDZ. Kad SDP dođe na vlast zaustavlja se to sve, nema sve je ispod tepiha. Na kraju krajeva zar i ne ide u tom smjeru izjava samog Milanovića. On kaže kad sam ja bio premijer pa nije se moglo dogodit da DORH i USKOK rade nešto, a da ja to ne znam. Premijer Plenković kaže ne, ja se ne miješam u izvide DORH-a i USKOK-a, ja to ne radim. Milanović je to decidirano rekao da je on to radio. **Radolović, Sanja (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani kolega Totgergeli, znate internet je gadna stvar i nemojte se razbacivat s ničijim izjavama jer sve vam se pamti. Ovako izjava premijera Andreja Plenkovića 17.5.'22. zvao sam šeficu DORH-a Mostovski čovjek huška na ministra. Izjava Plenkovića prilikom uhićenja ministra Horvata, kaže pozivam šeficu DORH-a što što je to tako žurno da se rano ujutro uhiti ministar tražim da ona meni to objasni, ovaj tajming namjerno je napravljen nakon što je Vlada predstavila paket mjera i izborila odgodu, nakon ovakvog spektakularnog tjedna ovakav tajming uhićenja, pozivam i očekujem šeficu DORH-a da mi to objasni. Također htjela bih vas pitati da li imate informaciju i saznanja o tome da šefica DORH na mjesečnoj bazi, jednom mjesečno odlazi u Banske dvore i zapravo ponosi izvještaj premijeru Plenkoviću o radnjama i izvidima koji se provode i njegovih najbližih suradnika? Pa glavna državna odvjetnica vam je upravo odgovorila da ona to ne radi, ali vi njoj ne vjerujete. Vi vjerujete Milanoviću kad vam kaže šta trebate napraviti sa glasanjem sa Ukrajinom. Ali evo on vam u nekim događajima koje ste vi sad spominjali kaže DORH ima preveliku moć i ovlasti, nema kontrole, kontrolnih mehanizama Vlade i Sabora nad DORH-om, to vam je izjava Milanovića kojeg vi slušate kad treba glasat o Ukrajini. Ali idemo sad još korak dalje, vi ste ovo sve pokrenuli zato da pritisnete DORH da radi nešto zbog nečega što je nađeno u nekom mobitelu i zbog toga što netko tamo spominje neki AP. Imate snimljenog Orsata MIljenića kako razgovara sa g. Milovarom i kako mu sve to lijepo objašnjava, spominje kolegu Bauka,

Zahvaljujem se. Poštovane kolegice i kolege. Mnogo smo čuli danas, ali htjela bih svratiti pozornost na nešto što je nekakav osnovni princip i djelovanja i osnovni princip za vraćanje povjerenja u pravosuđe. Naime, ljudi nemaju povjerenja u pravosuđe jer doživljavaju osobne nepravde, al onda te ili nečije osobne nepravde čitaju u novinama i scenarij je manje-više uvijek isti, dakle imate tzv. običnog građanina koji završi u zatvoru pa nekada i za bagatelna kaznena djela za koja ih se moglo osloboditi uopće izdržavanja kazne, a imate primjerice i u ovom izvještaju to stoji, imate kaznena djela davanja i primanja mita gdje od 15 osuđujućih presuda imate jednu kaznu zatvora. To je ta taj osjećaj nepravde i taj osjećaj neravnopravnosti, nejednakosti koji se kog građana stvara. Imate slučaj evo vašeg kolege Đakića kojim je njegov sin prijetio novinaru, njegov sin je naravno za te prijetnje dobio uvjetnu kaznu, ali je novinar dobio kaznu jer ga je snimao, pazite. Novinar je snimao razgovor i dobio je osuđujuću presudu. To su nejednakosti o kojima govorimo i to su nejednakosti koje uzrokuju to da ljudi nemaju povjerenja. Nemaju povjerenja u DORH, nemaju povjerenja u sudove, nemaju povjerenja u Ustavni sud, a kad nema povjerenja u institucije onda nema ni šansa sa promjenu, nema jer nemate podršku među građanima i onda je jako teško bilo što napraviti i to je ono gdje smo se mi kao društvo doveli. Ovdje ste danas govorili vi sa ove strane da je sve super i odlični su rezultati, pa ako je tako zašto vi niste ovaj izvještaj pustili na raspravu? Zašto nijedan izvještaj o DORH-u ne puštate na raspravu? Ako je sve super i sa Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa pa zašto i njihova ne puštate na rasprave? Zašto mi moramo skupljat potpise da bi državna odvjetnica ovdje došla? Jel razumijete kolega Miro sad ste intervenirali, jel vi razumijete da ste maloprije rekli da je vama bitan opstanak institucije. Ja se s vama slažem, zato sam danas ovdje govorila o sustavu, a ne pojedinačnim slučajevima. Pa kako držite do institucija kada ne izvršavate osnovnu zadaću Parlamenta, a to je da stavljate izvješća tih istih institucija ovdje na raspravu u Sabor, dakle osnovno poštovanje prema tim institucijama nemate i onda ćete govoriti o institucijama. Jedan od sustavnih problema koji postoji u pitanju funkcioniranja državnog odvjetništva i neovisnosti državne odvjetnice odnosno državnog glavnog državnog odvjetnika jest i u njegovoj smjenjivosti. Vi kada pogledate razloge na temelju kojih Vlada može predložiti Saboru da običnom većinom smijeni vas, ti razlozi su široki i izuzetno interpretativni, za razliku od nekih drugih pozicija puno manje bitnih, puno manje neovisnih u kojima imate vrlo strogo propisane razloge zašto ih se može smijenit. DOV, Državno odvjetničko vijeće, što znamo o njihovom radu, što znamo o stegovnim postupcima koji se provode? Ništa, gotovo ništa. I sad na kraju oko ovoga što se danas cijelo vrijeme pričalo, AP prepiska, ne, manje je bitno to i nije ovdje predmet rasprave da li je to za kazneni postupak, jel ste ga saslušali ili ne to je vaš posao i ja se u to neću miješat, ali ono što je tragično, ono što je tragično jest da je netko tko je direktor Hrvatskih šuma mislio da mora šefa premijera pitat ne bi li zaposlio pripravnika lovstva. E to je naša tragedija, to je tragedija. Slijede završne rasprave, prva je u ime Kluba zastupnika Socijaldemokrata poštovanog zastupnika Erika Fabijanića. Poštovani predsjedavajući, poštovani predlagateljice izvješća, kolegice i kolege. dugo pratim ovu raspravu, ne od samog početka i samo ću podsjetiti jednu stvar, uzimajući u obzir da je ovdje bilo dosta i ružnih napada koje su išle na osobno, al to govori o ljudima i o njihovom kućnom odgoju, ali ću podsjetiti jednu stvar, ovaj HS je nedavno, nedavno usvojio Etički kodeks, al se mi ponašamo na isti način kao da ga nismo usvojili i to je ta naša realnost koja ne mora bit vezana ni za etički kodeks, niti za bilo koju drugi zakon, koji god mi zakon donesli mi se nažalost očito svi isto ponašamo, to je otužno i žalosno. Osobno sam potpisao ovaj zahtjev za uvrštenje točke dnevnih reda iz neke sasvim drugačije pobude. Dakako da i s jedne i s druge strane ima ljudi koji gledaju da se takmiče u što grubljoj riječi, u što jačoj uvredi i na taj način dobili neku određenu medijsku pozornost. Međutim činjenica je jedan, ista ona koju sam izrekao kad je bila vezana za onaj incident na Platku. Dakle ako mi o nekom ipak gruboj i atipičnoj situaciji doznajemo iz medija, 4 dana nakon samog događaja, onda to znači odnosno imamo opravdanu sumnju da se nešto želi prikrit, ne ulazeći sad u genološka stabla njegovih sudionika. na isti način, da postoji zakonska obaveza državnog odvjetništva da u određenom roku proslijedi saboru izvješće na razmatranje i usvajanje. Meni možda ni tolke graje u ovome saboru ne bi bilo da, jer onda isto tako može postojati opravdana sumnja koja se danas recimo mogla raščistiti, ali očito nije, zašto je neko moro potpisati u dnevni red da se raspravi nešto što se čeka i taloži već godinu dana? Čija je to dužnost uvrštenje plana rasprava? Imamo mi još drugih stvari koje se talože i koje isto traže, imate, pogledajte malo čitav dnevni red, pogledajte niz izvješća koja nisu došla na raspravu, talože se ne samo 2021. nego i od ranijih godina. Ja mislim da to nije dobro za ljude koji rukovode ovim saborom. A što se tiče samog izvješća mnogo je nas ovdje govorilo o tome kako učiniti uvjete rada i osposobiti kadrove i bolje platiti kadrove u državnom odvjetništvu jer ovako možda imaju selektivni pristup koji isto tako može izazvati određene sumnje u njihov rad. Ali sad ću biti još, još ovaj malo dnevno političan, pa ću reć državno odvjetništvo ipak je odlučilo reagirati na onome što je policija htjela zataškati. Jer sada ako jedna osoba sjedi i dobiva od druge osobe nogom u glavu, potpuno je nebitno da li neko nečiji djed, ali zna se ko je i di je problem? To je znate onaj iz doba komunizma Zaustavite Reuters. danas svi imamo mobitele, svi snimamo, svi vidimo. Svi možemo vidjeti šta se zbiva i onda to danas više ne možeš zataškati što se zbiva. Ovdje nije bitno čiji je otac, a čiji je djed, je bitno je u jednoj stvari što je još uvijek misterij koji nije otkriven, a to je jer su skinute tablice, pa kaže skinute su tablice, znate kad se skida neka tablica, kad policija skida tablicu, barem ona prometna, onog trenutka kad je vozilo tehnički neispravno ili kada mu je istekla registracija. Ja ne znam tko je na Platku sinuo tablicu, ali sam živo zainteresiran ako ćemo genološki s tablima, samo jednu stvar vidjet ko je vlasnik vozila, tko je vlasnik vozila, evo zahvaljujem.

Zahvaljujem kolegice i kolege. Danas smo puno razgovarali o tome što je pritisak, a što nije i zato ću početi sa jednom tezom koju želim da svi ovdje shvatimo, a hoćemo li ju prihvatiti ili nećemo boli me briga. Nezavisnost ne znači neodgovornost, nezavisnost ne znači nedodirljivost i pokazat ću to na jednom primjeru iz pravosuđa koji nije državno odvjetništvo, a dogodio se danas. Za predsjednika Županijskog suda u Osijeku izabran je cijenjeni g. Vrban koji se spominje u aferi Mamić kao osoba koju je ovaj podmićivao. Da li ja smijem govoriti o tome, ne da smijem, moram. Da li će netko to shvatit kao pritisak, pa ovom tumačenju koje ste vi danas imali očito da hoće, očito da hoće i što bih ja kao izabrani zastupnik na takve stvari i na takve situacije trebao zabit glavu u pijesak i praviti se da se one ne događaju? Ne gospodo, to doživjeti nećete. Kad se u društvu događaju određena zbivanja, ispričavam se, članovi predstavničkih tijela o njima moraju govoriti, isto kao što zaposlenici u pravosudnim tijelima nisu u istom položaju kao i dužnosnici u pravosudnim tijelima. Biti dužnosnik politički ili pravosudni nije stvar prisile jer te na to nitko nije tjerao, to je stvar izbora i to je stvar odluke. Kao netko ko je sjedio u DOV-u i primao te ljude i glasao za to da netko uđe u sustav jako dobro znam koja pitanja im postavljamo i jako dobro znam da je jedno od pitanja koja smo im postavljali i kako će se nositi sa pritiskom javnosti u određenim konkretnim slučajevima i situacijama jer je to jako bitno. U nekim državama se državni odvjetnici biraju na izborima, biraju se na izborima i gle čuda nitko ne smatra da je pravosudni sustav tih zemljama loš, govorim o SAD-u, dapače često ga se koristi kao primjer, s čime se ja u dobrom dijelu ne bi složio, ali nije loš, nije loš, a biraju se na izborima pa čak negdje i suci, moraju izaći sa svojim programom pred građane, negdje i debate voditi, a mi ovdje kada ukazujemo na neke očite propuste ispada da radimo pritisak, ispada da radimo pritisak. Kada pitamo državnu odvjetnicu, glavnu državnu odvjetnicu da nam pojasni zašto je 2021. govorila jedno, a 2023. drugo onda to niti je pritisak niti je ulazak u konkretan predmet, onda je to naš posao jer u krajnjoj liniji mi ovdje i dižemo ruku za izbor glavnog državnog odvjetnika, a kao što smo nedavno imali prilike činiti, dižemo ruku i za njegovo razrješenje. A jedan od razloga za razrješenje glavnog državnog odvjetnika je što ne ispunjava svoje zadatke, pročitajte Zakona o državnom odvjetništvu i Vlada u bilo kojem trenutku može doći sa takvim prijedlogom kojeg ćemo mi ovdje razmotriti i raspravljati o tome je li glavni državni odvjetnik radio svoj posao na adekvatan način. To nam je u opisu našeg radnog mjesta. Mi smo ovdje u krajnjoj liniji glavnom državnom odvjetniku poslodavac i kao takvi vrednujemo, vrednujemo njegov rad. Da Sabor kojim slučajem ne usvoji izvješće glavnog državnog odvjetnika ili odvjetnice to je razlog za njegovo ili njeno razrješenje, razrješenje ako ne ispunjava ciljeve koje smo mi postavili. Međutim, ima i druga strana medalje i tu ću se apsolutno složiti sa glavnom državnom odvjetnicom, uvjeti u kojima se radi su često ispod svake razine, od zgrada koje nisu adekvatne, da ne kažem raspadaju se, do prostora koji nisu dostojni rada čovjeka preko primanja. To se mora popraviti, al to je zadaća i Sabora i Vlade, a državna odvjetnica je da na to ukazuje. I nemojte mi prodavati priču da je rasprava u HS-u ili govor oporbe razlog zašto neki ne žele u državno odvjetništvo. Ovo je razlog, uvjeti u kojima se tamo radi i plaća,

Hvala lijepo g. potpredsjedniče. Glavna državna odvjetnice sa suradnicom, državni tajniče. Mi u ime kluba HDZ-a, već je kolegica Jelkovac rekla da ćemo podržat ovo izvješće i to mogu samo ponovit. Pridružujem se svima onima koji su iskazali negodovanje da ovakva izvješća zapravo dolaze na dnevni red tek kada se potpiše i kad dovoljan broj potpisa za to dođe, mislim da zaista nema razloga da sva ta izvješća bilo pučke pravobraniteljice, bilo državne odvjetnice, predsjednika Vrhovnog suda ne idu nekakvom dinamikom i da ne dođu na ove klupe jer proizvodi se nekakav zaključak kao da neko nešto skriva, kao da neko nešto ima protiv nekoga, a zapravo kad čitamo ovo izvješće tu se nema šta skrivat. Ja sam već i na Odboru za pravosuđe govorio zapravo da sve ove brojke koje su ovdje u ovom izvješću koje je vrlo kompetentno sastavljeno koje daje cijeli niz podataka iz kojih se može relevantno zaključiti kako državno odvjetništvo radi, dakle cijeli taj niz podataka koje mi imamo na raspolaganju govori upravo da mi imamo jedan vrlo pristojan sustav jer znate ako državno odvjetništvo u uvjetima kada ima de facto manji broj ljudi, manji broj pravosudnih dužnosnika u '21.g. i godinu dana prije, ako to državno odvjetništvo rješava jednaki broj predmeta koje je te godine zaprimio onda znači da ti ljudi ulažu veliki napor da se te predmete obradi. Svakako brojka je mislim tu možete hvaliti ili ne hvaliti, ali brojka je da od onog broja optužnica koje oni podignu 85, 86% završi osuđujućim presudama koje naši sudove dolaze. To govori o njihovom radu da oni zapravo vrlo racionalno postupaju u nekim predmetima, ne u nekim nego u svima i to da idu u optuženja tamo gdje su se stekli dokazi, gdje imaju utvrđene utvrđene činjenice i tamo gdje imaju vrlo izvjesnu sigurnost da će uspjet u tim svojim optužnicama, znači ne dižu ni ovako ni onako. Pa sad ako baš hoćemo i raspravljat o strukturi ljudi koji su obuhvaćeni tim aktima i koji su na sudovima, zaista ima tu svega iz svih stranaka i ovakvih i onakvih i s te strane ja ne znam, ne prihvaćam tezu da se tu radi i da se tu štiti nekoga. Ali bilo je zaista vrlo teško moram priznati na Odboru za pravosuđe i teško je danas to slušat ovaj da se optužuje i to na način da državno odvjetništvo štiti korupciju, da ono štiti premijera, da će odgovarat sutra kad završi mandat ili kad neko drugi dođe na vlast, to je zapravo potpuno bespredmetna rasprava. Ja ono što smatram da mi kao Parlament moramo raditi na stvaranju što je moguće boljih uvjeta za njihov rad. Da li treba više u proračunu? Treba i njima, al ne samo njima nego i svim drugim tijelima treba više. Svi ljudi koji rade u sustavu državne uprave su poprilično potplaćeni, znam da je bila intervencija da su se plaće usklađivale, ali sada to uslijed inflacije i nije tako. Znam da smo prije par godina iznašli prostor, jedan dobar prostor u kojem je USKOK i da su se žalili prije toga da nemaju prostora za USKOK, to je potrebno ne samo u državnom odvjetništvu nego u svim segmentima državne uprave radit na poboljšanju uvjeta. Treba naravno inzistirat, a to je stvar državnog odvjetništva ne dopustit da niko utječe na rad, naprosto ne dopustiti ga da od toga dođe poduzet sve one mjere koje se mogu poduzet da takve stvari se odstrane zapravo i da neko ko to radi da mu ne padne na pamet da tako nešto radi. Ima tu odličnih prijedloga, vidimo zapravo statistika je jako dobra, govorili smo o istrazi pa onda sad kad vidimo da zapravo većina predmeta 75% njih završi, završi se istraga u roku 6 mjeseci pa onda isto visoki postotak za 12, za 18 mjeseci i samo onaj jedan mali segment koji je složen, koji je veliki, e tu zapravo imamo i duže istrage. Tu treba voditi brigu naravno i kod optuživanja, da te optužnice budu, budu takve da se može brzo o njima odlučivati. Potpuno ovaj se slažem s onim što oni navode u svom prijedlogu da treba zapravo i organizacijski poboljšat, a to znači organizacijski uvesti visoko državno odvjetništvo jer visoko državno odvjetništvo bi pratilo organizaciju i sudova. oni tu navode kao jednu ovaj tvrdnju, a to i vidimo zapravo broj izrečenih uvjetnih osuda da je ta kaznena politika blaga i da se treba što više žaliti i na same kazne. …/Upadica: Vrijeme./… I na kraju u ime izvjestitelja, poštovana državna odvjetnica Zlata Hrvoj Šipek. Pozorno sam pratila današnju raspravu kao i natpise i komentare koji se često objavljuju u medijima o radu Državnog odvjetništva. Međutim, moram reći da su očekivanja koja se stavljaju pred Državno odvjetništvo daleko izvan naših nadležnosti. Državno odvjetništvo nije tijelo općeg nadzora i za to postoji cijeli niz drugih tijela čija je zadaća, čija je to zadaća a ja to sada neću nabrajati. Često se čuju prigovori i sad smo ih čuli na dugotrajnost kaznenih postupaka. Potpuno se slažem s tim prigovorima, međutim moram podsjetiti da nakon podizanja optužnice Državno odvjetništvo više ne upravlja postupkom. Upravljanje postupkom vam je u rukama sudova. Na dugotrajnost postupaka utječe više faktora, mislim na dugotrajnost pred Državnim odvjetništvom. Jedan dio su kaznene prijave građana kojih je najveći broj koje su u pravilu uopćene i nepotpune, bez odgovarajuće dokumentacije relevantne i nužne za ocjenu osnovanosti koju onda treba istraživati i pribavljati. Kad se radi o financijskoj dokumentaciji vrlo često prijave dolaze nakon proteka roka njihova čuvanja, a to je 3 do 5 godina pa su dokazi često uništeni i nije moguće dokazati počinjenje kaznenog djela ili počinitelja. Često je nužno provoditi knjigovodstveno-financijska vještačenja bez kojih nije moguće donijeti pravu odluku niti podići optužnicu. Relevantne dokaze i dokumentaciju nerijetko je potrebno pribavljati putem europskog istražnog naloga, a u sve većem broju premeta nužna je međunarodna pravna pomoć i suradnja s policijama drugim, drugih pravosudnih, i drugim pravosudnim tijelima drugim državama, da ne nabrajam dalje. Pri tome treba znati da je primarna zadaće Državnog odvjetništva progon počinitelja kaznenih djela, a da je otkrivanje kaznenih djela primarna zadaća drugih. Predstavnici medija i vi uvaženi saborski zastupnici iznosite prigovore da nismo transparentni, da slabo komuniciramo s javnošću s čime se djelomično i slažem, ali moram reći u našu obranu, sve informacije koje se daju javnosti daju se sukladno smjernicama i preporukama tijeka EU. Mi smo pravosudno tijelo i moramo voditi računa o zaštiti osobnih podataka, poštivati presumpciju nevinosti, ali isto tako voditi računa i o probicima kaznenog postupka. Naime, objavljivanje neke informacije koja nije tajna primjerice o tome koje se namjeravaju, radnje namjeravaju poduzeti, koje prije, koje kasnije, može imati za posljedicu da se uništi dokumentacija i nestanu dokazi. Državno odvjetništvo diljem RH zaprimaju izjave za razno razna zapošljavanja protiv čelnika od tijela općina, gradova iz svih političkih opcija. Za sve za što se prikupe dokazi dovoljni za sudske postupke državna odvjetništva idu u optuženja, za ostale odbačaj. No, o tim predmetima javnost ne zna niti će znati jednako kao što neće znati ni koga se trenutno istražuje, izviđa ili je pod mjerama. Ja razumijem interes javnosti, podržavamo istraživačko novinarstvo koji su često izvor korisnih informacija, ali željela bih da i vi pokušate razumjeti nas jer hodamo po ruku. Gospodo zastupnici, nema kod mene straha, ni paralize, ni kod mojih kolega. Nemojte suditi o Državnom odvjetništvu kroz riječi koje su izgovorile javne osobe. Pogledajte ono što činimo i ono što smo učinili. Malo prije je uvažena zastupnica čitala poruke odnosno izjave premijera. Te izjave možete iščitati samo kao potvrdu da premijer nije dobio informaciju, da ga ne izvještavam o izvidima i tijeku kaznenih postupaka. I još jedna velika molba. Molim da se svi mi suzdržimo od komentara predmeta o kojima imamo saznanje iz medija jer ne znamo i ne znate što se u spisu doista nalazi. U javnosti se plasiraju teze, a i danas su ponovljene da Državno odvjetništvo i USKOK štiti pojedine osobe i ima selektivan pristup kod procesuiranja. To su teze, insinuacije zlonamjerne i neistinite. Za počinitelje kako se to može reći kad imamo situaciju da je u ovom predmetu SMS ja ću ga tako nazvati, SMS poruke prikupljeni su dokazi koji ukazuju na postojanje osnovane sumnje. Otvorene su istrage koje su proširivane u više navrata i tijekom kojih je ispitano preko 200 svjedoka, prikupljena i analizirana opsežna dokumentacija, provedeno više vještačenja. Po okončanju istraga su podignute 3 optužnice protiv ukupno 41 osobe i doneseno je 12 osuđujućih presuda. Među optuženicima najviši državni dužnosnici, potpredsjednik Vlade, ministar gospodarstva, obrta, ministar rada i da ne brajam sve ostale. Ne možete govoriti da se radi o selektivnom pristupu i da izbjegavamo i da se bojimo raditi svoj posao. Danas se puno spominjao Članak 6. Zakona od Državnom odvjetništvu, ali da ga možda pojasnimo. Prema ovoj odredbi utjecaj i prisila na Državno odvjetništvo se vrše zlouporabom javnih ovlasti i osobnog utjecaja i korištenjem medija i javnog istupanja u predmetima kaznenih djela za koje se progoni po službenoj dužnosti. Nažalost, sankcije za kršenje ovih zabrana nisu pripisane i nitko ne može biti kažnjen, no u demokratskom društvu sankciju nije ni potrebno propisivati, zakon poštuju svi ili barem većina građana, a osobito članovi najvišeg zakonodavnog tijela koje je taj zakon i donijelo. Moram ponoviti i ono što sam rekla na Odboru za pravosuđe, državno odvjetništvo postupa na temelju ustava i zakona međunarodnih ugovora. To znači da postupa kad su za to ispunjene zakonske pretpostavke. Nije naš posao ugađati i donositi odluke kako si je netko zamislio već isključivo na temelju činjenica i dokaza prikupljenih u zakonom provedenom postupku. To što je nešto objavljeno u medijima nije dokaz, izneseni navodi moraju biti provjereni i potvrđeni. Nažalost u hrvatskom društvu vlada mišljenje da je sve objavljeno istina, a ako se isti navod ponavlja postaje notorna činjenica i cijela Hrvatska to zna, pa što onda imamo čekati, zašto ta osoba nije u zatvoru. Procesuiranje najviših državnih dužnosnika pokazuje da nema nedodirljivih, da se nikoga ne štiti i da nema naloga. Ja ponavljam, nismo nepogrešivi, nismo supermeni, radimo, griješimo, učimo i dajemo sve od sebe zbog građana Lijepe naše, zbog naših obitelji, naše djece, zbog svoje djece, ali nećemo pristati, niti popustiti pod bilo čijim pritiscima. Samostalnost i neovisnost državnog odvjetništva su jedan od stupova pravosudnog sustava RH i vladavine prava. Dok ću biti na čelu državnog odvjetništva inzistirat ću na poštivanju tog načela. Ja nema problem da kraj moje dužnosti bude danas, ali dok trajem radit ću kako ja vjerujem i kako vjerujem da je ispravno i moje kolege u skladu sa zakonom. Međutim, podaci Transparency Internationala daju meni i svim državnim odvjetnicima potvrdu da smo na dobrom putu i da trebamo ustrajati jer indeks percepcije se nakon 8.g. promijenio i podigao za 6 mjesta, pretpostavljam da su tome doprinjeli rezultati državnog odvjetništva postignuti u procesuiranju kaznenih djela, pa tako i počinitelja kaznenih djela, hvala lijepo. Poštovana državna odvjetnice, dakle ja imam dva pitanja i rekao sam da ću vas to pitati. Dakle izašla je ova korespondencija dakle Jakupčića, Rimac i ostalih, jeste li vi sa Josipom Rimac komunicirali vezano uz Vjetroelektrane, to je prvo pitanje. I drugo pitanje koje imam postaviti za vas, dakle je li otkriveno kako je došlo do dakle kada su se, kada se prisluškivala Josipa Rimac i ostali, kako je došlo do pucanja mjera, je li DORH na tome radio i imate li, ne morate otkriti dakle tko je otkriven nego je li, je li imate nekakva saznanja kako je do toga došlo, Ako sam razumjela dobro vaše prvo pitanje ono se odnosilo da li sam ja komunicirala sa Josipom Rimac, ne. Ja sam sa Josipom Rimac, ja Josipu Rimac znam iz vremena dok je bila gradonačelnica, a ja voditeljica građansko-upravnog odjela, u nekoliko navrata je dolazila u državno odvjetništvo radi rješavanja imovinskopravnih odnosa vezanim između RH i grada Knina. tijekom izvida, istrage i ovoga ja nikada nisam sa Josipom Rimac komunicirala. Drugo pitanje, pucanje mjera zapravo nismo otkrili ko bi bio odgovoran jer zapravo do pravog pucanja mjera i nije došlo s obzirom da je ona došla u policiju i prijavila da ju neko prati i istražuje jer je pronašla putem svog privatnog istražitelja bubu u svom automobilu.

političkim i drugim okolnostima rada glavnog državnog odvjetnika, ne i državnog odvjetništva u cjelini i također javne percepcije i onoga što je zadaća koga u sustavu, pa tako i oporbenih saborskih zastupnika. Ja sam djelomično zadovoljan dijelom vaših odgovora i u tom, u tom smislu i od mene imate podršku za ovo što se rekli dakle da dok ste na toj dužnosti radite u skladu sa savješću i u skladu s onim što smatrate da je zakonito i ispravno, a to vam obećavamo da ćemo i mi kao zastupnici također raditi. Želim vam postaviti još jedno pitanje koje je možda u fokusu javnosti, pa ću ga ja postavit, koliko imam 15 sekundi. Osjećate li da postoji neki natjecateljski odnos između USKOK-a ili Državnog odvjetništva RH i Ureda europskog javnog tužioca obzirom da se ustvari rada i u tom uredu o osobama koje su nekad radile u USKOK-u i DORH-u? Hvala. Pa ne bih rekla da postoji, dobro svako ima potrebu da se potvrdi i dokaže u svome radu, međutim radi se, svi smo profesionalci, svi smo potekli zapravo da tako kažem iz iste sredine i isti učitelji, tako da je, odnosi danas su apsolutno profesionalni, korektni i nema nikakvih problema. Ono što se dogodilo na početku dogodilo se što se zapravo, budimo objektivni, događa uvijek kad počinje neko tijelo sa radom, uvijek dok se stvari ne uhodaju postoje određeni, određeni, pri tom mislim na predmet Žalac, može doći do određenih zastoja, međutim nakon toga nema nikakvih više problema, održavamo redovito sastanke, informiramo se, razmjenjujemo informacije, obavještavamo ih o predmetima, oni odlučuju koje će preuzeti, koje neće i to je to.

Hvala Kolega Hajduković je iznio javno da je podnio kaznene prijave protiv HDZ-ovaca, kolega Zekanović je podnio kaznenu prijavu protiv kolege Grbina, evo vi ste dovoljno vrckasti političar vi ćete sigurno onda podnijet kaznenu prijavu protiv sebe i kolege Orsata Miljenića. Dobro, iskoristili ste to kao repliku dobivate opomenu, to je treća opomena gubite pravo riječi na današnjoj sjednici dalje. Evo s ovim smo …/Upadica Bauk: A imam ja./… Arsen Bauk, a ima Sanader: Izvoli./… Totgergeli, evo da vam odgovorim. Ja ću svakako ako do toga dođe bit svjedok koji će potvrdit da ga kolega Miljenić nije zvao oko ovoga što je što me spominjao, a vjerovatno me nije zvao prvenstveno iz razloga što je to prerano objavljeno da bi stigao nazvati, ali me nije zvao, a to je poznato da smo oboje Bračani i našli smo način kako da ne zapošljavamo, a ne kako da zapošljavamo. A inače su ti razgovori otprilike izgledali, javio sam se na natječaj molim vas da bude pošteno da ne bi ovi HDZ-ovci koje niste smjeli opet uvalili nekog svog mimo zakona. Zahvaljujem. **Sanader, Ante (HDZ)** Dobro, to će istražit nadležni organi tvoju istinitost. Evo zaključujem raspravu Erik (Nezavisni)** Mislim da se kolege nisu držali teme i time su povrijedi poslovnik i predlažem da ih se sankcionira udaljavanjem sa sjednice. **Sanader, Ante slažem se svi podržavamo. Hvala lijepa svima. Iscrpili smo raspravu, zaključujem raspravu glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. Zahvaljujem svim gostima. Nastavljamo sutra ujutro u 9,30 Prijedlogom Nacionalnog programa protuminskog djelovanja RH do 2026.g.